Poštovane kolegice zastupnice i poštovani kolege zastupnici nastavljamo sa radom 7. sjednice Hrvatskog sabora. Na redu je Konačni prijedlog Zakona o pravu na pristup informacijama, drugo čitanje, P.Z.E. br. 198; Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona primili ste u pretince.

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani zamjenik ministra uprave Zoran Pičuljan. **Pičuljan, Zoran** Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Uvažene dame i gospodo zastupnici pred vama je Konačni prijedlog Zakona o pravu na pristup informacijama, zakona koji u dva čitanja u ovom Visokome domu, a i izvan njega je doživio uistinu jednu plodonsnu, dugu, kvalitetnu raspravu i čini nam se da je danas privodimo kraju. Jedan vrlo dobar projekt privodimo normativno kraju, jedan projekt kojega će trebati potpuno oživotvoriti onda u javnosti. On je sasvim sigurno i rezultat dugotrajnih otvorenih rasprava ne samo stručne već i političke, ali ono što je jako važno široke građanske javnosti. On je svojevrsno, meni se čini, i čini nam se onima koji rade na njegovu oživotvorenju i postignuće u otvaranju i demokratizaciji ovoga područja u hrvatskom društvu u zadnjih desetak godina. Znamo da je zakon 2003. godine stupio na snagu. Što je njegov cilj? Njegov cilj je kroz jasno uređen zakonski pravni instrumentarij omogućiti i osigurati afirmaciju građanima Ustavom RH utvrđenog prava na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Znači, ima vrlo visok cilj. Ima i drugi podredni cilj – učiniti tijela javne vlasti još otvorenijim i odgovornijim na zakonodavni, na pravni način inzistirati na otvorenoj, a onda i na dobroj vlasti. I treći sa motrišta građana on je oživotvorenje njihova postulata o pravu na dobru upravu, na dobru vlast. To ustavno pravo To ustavno pravo garantirano je i kroz rješenje člana 38. stavak 4. Ustava i građanima, prije svega građanima RH. Sadržaj zakona definiran je kroz prije svega sam Ustav, kroz odredbu članka 38. stavak 4. Ustava RH. Jedna snažna, ustavna garancija dostupnosti informacija građanima. Drugo, definiran je i kroz svojevrsnu europeizaciju hrvatskih rješenja, ugradnju dobre prakse. Ono što je dobro u većini zemalja EU, što je jedan svojevrsni demokratski upravni građanski standard unosi se i u hrvatsko zakonodavstvo. Dopunjuje se, europeizacija teče i na konkretnim rješenjima, rješenjima koja dopunjuju postojeći zakon i razrađuju Direktivu Europskog parlamenta i vijeća od 17. studenog daleke 2003. godine o ponovnoj uporabi informacija javnoga sektora. Izgleda nevažno ali vidjet ćete u razradi da se radi ustvari o jednoj važnoj direktivi koju je dobro i koju je uistinu potrebno implementirati u hrvatsko zakonodavstvo. I povezuju ono što je nekakva politička akcija, Akcijski plan Vlade RH partnerstvo za otvorenu vlast sa legitimnim očekivanjima građana. Kroz to se zrcali upravo sadržaj toga zakona. A sam konkretni sadržaj može se sažeti najkraće u nekoliko postulata, nekoliko rješenja. Prije svega, jasno se definiraju tijela javne vlasti i njihove obveze u procesu informiranja građana, informiranja javnosti. Ovdje se na zakonodavnim okvirom, zakonodavnim instrumentarijem ustvari kreće ka, razrađuje koncept proaktivne javne vlasti, proaktivne uprave. Ne uprave koja čeka nego uprave koja je uistinu pravi servis, ona koja je servis građana. način na vrlo konkretan način širenjem obvezatnih informacija koje su tijela javne vlasti dužne, obvezatne dati na svojim internetskim stranicama ili na drugi način učiniti dostupnim javnosti. U tom smislu je zakon dao vrlo iscrpna precizna rješenja i dopunio je rješenja koja vrijede od 2003. godine i koja su nivelirana u kasnijim godinama. Ono što je isto važno i čini se isto tako jedan važan iskorak je objava dokumenata u svrhu savjetovanja sa javnošću. Uprava jednostavno i tijela javne vlasti sve ono što stvara mora u jednom dvosmjernom procesu razmjenjivati sa onima na koje će se ti dokumenti primjenjivati. Ono što je veliki novum ovoga zakona i što je iskristalizirala rasprava u Hrvatskome parlamentu ali i rasprava izvan Hrvatskog parlamenta i gdje je gotovo postignut visok stupanj suglasja a to je uspostava novog, neovisnog tijela povjerenika za informiranje. Ovdje se radi o svojevrsnom opunomoćeniku Hrvatskoga sabora. Jednim amandmanom koji će Vlada ponuditi, a iskristalizirao se kroz raspravu na Odboru za Ustav i Poslovnik i politički sustav od stručne, akademske javnosti predloženo je ovo rješenje koje bi neovisnost povjerenika, njegovu posebnost jednog garanta provođenja ovog zakona još jasnije dovela u korelaciju sa provedbom ovoga zakona. zakona. Kod samog povjerenika, institut koji se razrađuje vrlo pomno u ovome zakonu i vrlo potanko razrađuje se njegov način izbra, njegove pozicije neovisnost od tijela izvršne, potpuna neovisnost od tijela izvršne vlasti što ni jedno rješenje do sada nije u dovoljnoj mjeri garantiralo. Čini nam se i da se kroz normativno rješenje ugledom i autoritetom, ali i ovlastima povjerenika može garantirati jesu vrlo snažna pretpostavka za dobru provedbu ovoga zakona. Koje su njegove snažene ovlasti, on prije svega jest žalbeno tijelo, snažno drugostupanjsko tijelo u odnosu na sva tijela javne vlasti bez izuzetka. On ima ulogu koja ponekad izgleda minorno, ali je ustvari je vrlo važna kada se institucija počinje razvijati a to je savjetodavna uloga, harmonizaciju prakse, instruiranja onih koji će primjenjivati ovaj zakon. On ima nadzornu ulogu, što je velik novum i inspekcijsku ulogu što ponekad izaziva i što u našem relativno neuređenom sustavu javne uprave izaziva mali, mali odiozum, ali i to je snažan instrumentarij u njegovim rukama i mislimo da upravo i ta novela, ta dopuna ustvari daje mu snažniju poziciju. On ima prekršajnu, prekršajne ovlasti, on izvještava Hrvatski sabor o svemu onome što je uočio, godišnje izvještava o onome što je uočio upravo u pravu na pristup, u realizaciji ovoga prava. Ono što je sigurno najvažnije, on rješava sporove u meritumu. Povjerenik nitko ni jedno tijelo javne vlasti nije izuzetno u provjeri povjerenika u žalbenome postupku da bez obzira da li su podaci koje hoće ili neće dati klasificirani ili označeni stupnjem tajnosti ili visokim stupnjem tajnosti, povjerenik je taj koji će u konačnici, u meritumu presuditi i reći jest ovdje se radi o tajnosti, ovdje se ne radi o tajnosti, ovi podaci moraju ili ne moraju biti dostupni javnosti. To je ono rješenje koje je ugrađeno između dva čitanja i koje mu daje najsnažnije ovlasti u koje duboko vjerujem. Ovo što sam isto tako rekao, uvedeni institut ponovne uporabe informacija nije baš neki institut kojeg se, koji se u javnosti baš, ja ja bih rekao lagano, dobro zamijećen i jako zamijećen, ali u svakom slučaju on afirmira pravo fizičke i pravne osobe da koristi informacije tijela javne vlasti i pokazuje da informacija nije isključivo vlasništvo ili pravo tijela javne vlasti, već dobro koje treba služiti interesima svima, znači kao, informacije I negdje prema kraju. Što je vrijednost ovoga zakona, prije svega vrijednost ovog zakona, ovoga konačnoga prijedlog je u tome što pristup informacijama, pravo na pristup informaciji utvrđuje kao pravilo, kao ustavno pravilo i zakonodavno, to snažno potvrđuje. I podaci od najvećeg stupnja tajnosti mogu biti podvrgnuti preispitivanju od strane povjerenika, to znači nema nedodirljivosti. Puna ograničenja su izuzetak, izuzetak koji je propisan već u načelnim, općim normama ovoga zakona a odnose se na sigurnosno-obavještajni sustav i odnose se na klasificirane podatke međunarodnih organizacija i drugih država. To je jedini pravi izuzetak od primjene ovoga zakona, a ograničenja i to je važno istaći u ovome Domu, mogu se utvrditi ne više općim aktom nego samo zakonom, ali i takva ograničenja mogu biti podvrgnuta i takva informacija koja je zakonom utvrđena kako klasificirana može biti podvrgnuta isto tako preispitivanju od strane povjerenika. Konačno, važnost zakona je provođenje u život ustavnoga načela. Teška zadaća zakonodavca, još će bit teža zadaća za tijela javne vlasti, ali on će uistinu biti i pokazatelj sustavne demokratizacije hrvatskog društva kroz otvaranje djelovanja tijela javne vlasti, odgovorne vlaste i vlasti, i odgovorne uprave. s time, ono čini se ipak najvažnije ispunjenje legitimnih očekivanja građana da imaju dobra tijela, odgovorna tijela, da imaju tijela koja su im u funkciji. Provedba zakona neće biti jednostavna, provedba zakona je ustvari normalan dodatak ovome normativnom okviru, provedba zakona će biti snažna koliko ovaj visoki Dom, biti dobra koliko ovaj visoki Dom sa punom odgovornošću izabere uglednu osobu, stručnu osobu, osobu povjerenika. To je, on je snažna garancija, snažan garant provedbe ovoga zakona. Drugi dio je, u provedbi ovog zakona sasvim sigurno leži na velikoj odgovornosti, više odgovornosti no što je to sada svih tijela javne vlasti i to će zahtijevati još nešto, dok je na razinu centralnih, središnjih tijela to će se lakše učiniti na razini lokalnih tijela, neće biti tako jednostavno provoditi ovaj zakon i to je predlagatelj svjestan. Zbog toga će se pristupiti i to je obećano između dva čitanja i edukaciji širokog, edukaciji preko Ministarstva uprave, državne škole za javnu upravu, edukaciji za provedbu službenika dinamika izrade i rasprave između dva čitanja i na odborima ukazalo je na visok stupanj prihvaćanja, visok stupanj konsenzusa oko temeljnih rješenja ovog zakona i predlagatelj je između u oba čitanja, u oba saborska čitanja prihvatio niz primjedbi koje su dolazile od zastupnika i od saborskih odbora. Čini nam se da ovakvi razlozi koji se, koji su izneseni za, trebaju što, da zbog ovih razloga nema potrebe, ne podržati ovaj prijedlog u što širem stupnju suglasja. Zahvaljujem. Hvala lijepa poštovani zamjeniče ministra. Žele li izvjestitelji radnih tijela Hrvatskog sabora uzeti učešće i iznijeti izvješća? Ne. Otvaram raspravu. Pardon, ispričavam se, ima jedna replika na izlaganje zamjenika ministra. Poštovani zastupnik Josip Đakić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Evo gospodine Pičuljan sa suradnicima, ovaj zakon možda bi bio dobara sa ovom definicijom povjerenika kada bi povjerenika birala dvotrećinska većina u Hrvatskom saboru. S obzirom da njega bira većina koju ima momentalno u Kukuriku koaliciji, onda možemo posumnjati da će taj povjerenik biti nepristran, objektivan, i da će raditi u interesu informiranja hrvatske javnosti. Iako ga bira Hrvatski sabor moglo bi se dodati ovdje kada bi htjeli i voljeli da bude to stvarno osoba koja će biti u jednom visokom suglasju u ovom hrvatskom Domu i zabrana i koja će za sve jednako djelovati i prema svima jednako dijeliti packe koji neće svoje zakonske zadaće odrađivati prema hrvatskoj javnosti, prema institucijama, prema svima onima koji žele imati informaciju, mislim da bi bilo dobro staviti dvotrećinsku većinu, usuglasiti među stankama ono što je povjerenik za informiranje, ja bih tu bolje stavio povjerenik za pristup informacijama, to bi bilo prikladnije nazivlje u ovom sedmom poglavlju gdje se on definira u članku 35. i 36. kako se bira. Evo pa to je jedna primjedba koja sigurno izaziva sumnju da će on biti jasan, transparentan, objektivan prema svim zadaćama koje će biti pred njime s obzirom da ga bira ona većina koja u Saboru čini poziciju koja bira i Vladu, koja je izašla sa liste Vlade, tako da postoji tu puno jasnijih prepreka koje izazivaju sumnju da će to biti transparentno, neovisno tijelo u pristupu informacija. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Prelazimo na raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub zastupnika Hrvatskih laburista, poštovani zastupnik Branko Vukšić. **Vukšić, Branko (Hrvatski Uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi zamjeniče ministra sa suradnicima. Iako je ovo izgleda tjedan dobrih zakona, ja nisam toliko ushićen kao što je ushićen gospodin Pičuljan reći ću i zbog čega. Evo upravo ću početi s onim što je on negdje pri kraju rekao. Rekao je jednu dobru stvar s kojom se u potpunosti slažem da je informacija javno dobro. informacija treba biti javno dobro. U zakonu i piše da je informacija javno dobro. Međutim zna se što vlasti čine sa javnim dobrima. Privatiziraju ih. Pa tako se privatiziraju informacije. Sve ono što ste gospodine Pičuljan rekli, savjetovanje s javnošću, dostupnom informacija naročito u jedinicama lokalne samouprave, to je sve mrtvo slovo na papiru bilo dosad. Hoće li odsad biti tako ili neće. Hoće li se popraviti stanje, treba biti optimist da će nam informacije svim građanima RH biti dostupnije nakon što uvedemo novi institut, to će pokazati vrijeme. Rekli ste povjerenik će presuditi, reći će što jest tajno, što nije tajno, što treba biti dostupno javnosti, što ne treba biti dostupno javnosti. To smo zapravo i do sada znali. problem u Hrvatskoj je recimo jučer, sinoć smo razgovarali o tome, raspravljali o nekoliko odličnih zakona u domeni pravosuđa i na koje možemo biti ponosni. Međutim problem je u praksi, problem je što se ti zakoni ne poštuju, problem je u tome što sami suci ne poštuju ono što piše u zakonima. To je najveći problem. I problem je u tome kako su dosad hrvatski političari doživljavali vlast. Prije svega dobar dio hrvatskih političara to ne znači svi vlast doživljavaju kao djelatnost koja mora biti obavijena tajnovitošću, mora imati neku koprenu jer je tada jača. Vlast na svim razinama od mjesnog odbora do trga Sv. Marka sebe smatra uglavnom nedodirljivom ili što je još gore nadređenom. Političari su sluge naroda, to znate dobro kada tek u kompaniji. Nakon izbora većinu svojih poteza naročito onih u kojima nije bilo riječi u izbornoj kompaniji žele skriti oku javnosti. Vlast uglavnom radi po onom principu. Postoji jedan film koji se isto tako, je tako nastavljen, vrline javne poroci tajni. Najvidljivijom postaje moć, moć vlasti možete otkriti na svakome koraku, u svim državnim i uredima lokalne samouprave. A još je Tacit rimski povjesničar i ponajprije govornik rekao prije gotovo dva tisućljeća nikad ne možemo imati čvrsto povjerenje u vlast prevelikih ovlasti. Iako je najbolja ona vladavina u kojoj se čovjek mora pokoravati samo zakonima. Hrvatski moćnici od općinskih do gornjogradskih zakona nastoje zaobilaziti, preskakati i na svijet oko sebe gledati s visoka. Gotovo sva izvješća Sabora od onih revizorskih pa do onih pravobraniteljskih zbirka je gaženja i kršenja zakona, zbirka samovolje i preziranje javnosti. Javnost, i one javnosti koja ima pravo znati i na temelju toga što zna odlučivati jer je puno lakše odlučivati kad se zna. Što se lokalnim i nacionalnim političkim moćnicima dogodi nakon što primjerice odbiju dati informaciju koja sama po sebi mora biti javna. Postoji li u praski hrvatskoj kazna za koju je čula čitava javnost kada dužnosnik najvišeg ranga ili najnižeg ranga nije dao informaciju bilo građaninu, bilo instituciji, bilo novinaru ništa se nije dogodilo. Već po treći ili četvrti put kao predsjednik Odbora za informiranje tražim od dva bivša vd ravnatelja Hrvatske radio televizije

Prisavlje se i prije a i sada na to oglušuje. Mada je ovdje i u Saboru bilo nekoliko gotovo klubovi su zatražili da te informacije budu javne. Što se dogodilo? i unatoč intervencijama, molbama, pisanim zahtjevima nitko iz Prisavlja ništa ne šalje. Vidjet ćemo što će povjerenik raditi po tom pitanju. Normalno da se građane pita trebamo li to dalje trpjeli i dokle to trpjeti? Dokle takav odnos prema javnosti, prema građaninu tolerirati? Zakon o pravu na pristup informacijama je jedan od zakona koji velika većina lokalnih šerifa, tako ih i treba nazvati mada se često gradonačelnici ljute na to što ne znači da su svi gradonačelnici, načelnici, župani lokalni šerifi, nisu sasvim sigurno. Državnih činovnika koji su isto tako šerifi svojih ureda, ministara a onda i predsjednika dosadašnjih i sadašnje vlasti doživljava kao smetnju u njihovu svetom služenju samima sebi. Često kaže baš ću dati njima informacije. Baš me briga za zakon, što mi mogu? Ništa. Praksa pokazuje dase vlasti bez obzira na kojem nivou ništa ne može. Što ima javnost znati kako se troši novac poreznih obveznika, koliko sebi načelnici dodjeljuju mimo plaće, koga zapošljavaju, kako dijele poslove, koliko troše na reprezentaciju. Jesu li to pretjerane ocjene? Nisu. I Državna revizija iz godine u godinu uočava iste probleme. Iz godine u godinu ovdje u Saboru govorimo o tome kako u većini ministarstava vlada nered. I što se dogodilo? kada je bilo koji ministar, doministar odgovarao za to? kada je bilo tko smijenjen zato što je revizija dala negativno mišljenje? Nikad nitko. Ovo je dobar zakon, ali on je imam pravo sumnjati u to, mrtvo slovo na papiru dok se sami ne počnemo pridržavati tih zakona. Pravo na informacije je jedno od temeljnih, ljudskih, građanskih prava. Bez informacije često donosimo krive odluke ili ne možemo obaviti željeni posao, ne možemo bez prave informacije obaviti čak ni svoju dužnost, a to je građanska dužnost, ne možemo dobro birati ako nemamo sve informacije. Upravo vlast mora omogućiti građanima da znaju. A moraju znati kako bi mogli funkcionirati, živjeti kvalitetnije, odlučivati. Zato je ovaj zakon u hrvatskom pa čak i u europskom zakonodavstvu relativno nov. Bez Zakona o pravu na pristup informacijama niti država a onda niti društvo ne može biti uređeno, niti može stremiti k demokraciji. Zakon o pravu na pristup informacijama je ujedno i antikoruptivni zakon. ovaj zakon regulira pravo na pristup informacijama. Ovaj zakon propisuje načela kojima se krči put prema uređenijem demokratskijem društvu. Ovaj zakon bi trebao suzbijati društveno sljepilo. Konačno, ovim ćemo zakonom ili točnije primjenom ovog zakona olakšati život građanima. Najznačajnija novina zakona je uvođenje povjerenika za informiranje, neovisnog tijela nadležnog za zaštitu prava na pristup informacijama. Do sada je pravo na pristup informacijama štitila znamo kako Agencija za zaštitu osobnih podataka. Iako ga bira Hrvatski sabor povjerenik bi trebao biti samostalan i neovisan od izvršne vlasti, osim ako povjerenik nije kao što se često događa stranački poslušni. A da ne bi bio stranački poslušni da ne bi bio poslušnik vlasti sasvim sigurno da bi se povjerenik trebao birati ovdje u Saboru sa dvotrećinskom većinom. Povjerenik treba služiti građanima Hrvatske i ne smije se podvesti pod onu definiciju koja ova vlast često govori, a to je mi smo preuzeli odgovornost na svoja leđa. Povjerenik nije njihov činovnik. Zakon će ostati mrtvo slovo na papiru ako se povjereniku za informiranje ne osiguraju kadrovski i materijalni uvjeti. Sagledavajući cjelokupnost poslova Agencije za zaštitu osobnih podataka koja je i onako loše ekipirana, čini se gotovo samoubilačkim zadatkom obvezati agenciju na obavljanje administrativno tehničkih poslova za potrebe ureda povjerenika, a što se propisuje člankom 39. I to ne samo iz kadrovsko organizacijskog aspekta već i sa statusnog aspekta. Ovaj zakon regulira prava građana, obaveze i dužnosti povjerenika, međutim on je onakav kako je napisan. Zato samo dali i Odbor za informiranje, a znam da je i više amandmana podneseno u svrhu da se taj zakon može primijeniti u stvarnosti. Jer sasvim sigurno da povjerenik koji nema alate, kojima je jedini alat ovaj zakon neće moći obavljati dobro svoju dužnost. Prije svega povjerenik niti ima prostor, niti ima tehnički opremljen ured, ovdje se predviđa da se koristi ili da se prenese neki dijelovi, neke neke tehnologije na povjerenika što je nemoguće iz praktičnih razloga o čemu neću duljiti i zamarati javnost. Uglavnom, ovo je mislim da je to druga verzija zakona, da drugi puta o zakonu raspravljamo, ne mislim na ovaj zakon nego na drugi zakon koji ćemo sasvim sigurno donijeti. To je korak naprijed. Kao što samo rekao i u početku tjedan dobrih zakona, međutim trebamo imati godinu ili godine dobre prakse i trebamo sve učiniti kako bi ovaj zakon uistinu saživo u praksi jer ako to ne napravimo nismo napravili dobar posao. Još jedanput ponavljam trebali bismo se ovdje u Hrvatskome saboru dogovoriti da se povjerenik za informiranje bira sa dvotrećinskom većinom. Ako to ne bude na taj način odlučeno dobit ćemo još jednog činovnika koji će služiti vlasti, danas Kukuriku koaliciji, a sutra nekoj drugoj vlasti. Ako ona neće biti demokratičnija tada sasvim sigurno ćemo napraviti dva koraka nazad. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani zastupniče. Idemo na replike. Prva replika i poštovani zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. Evo uvaženi kolega, iako ste se ispravili poslije vezano za općinske, donjogradske, gornjogradske, županije, regionalne šerife, mislim da ne bi trebalo upotrebljavati takve nazive, posebno ne univerzalno gledati na sve one koji obnašaju vlast i na najnižoj razini, dakle općinama, gradovima, županijama obzirom da se doista svi razlikujemo, bez obzira bilo da smo nastali od Adama i Eve ili po onoj Darwinovoj teoriji. Tako i u politici ima onih koji se ne drže zakona, ali ima i onih koji se koji se drže zakona i koji omogućuju građanima upravo pravo na pristup informaciji, isto tako i rad temelje na javnosti rada. Nabavu rješavaju putem javne nabave, reprezentaciju ne troše na određene bankete, domjenke nego prije svega i dio reprezentacije kao ja npr. sam iskoristio za financiranje psa vodiča za jednu slijepu osobu. A ja se nadam evo ukoliko dobijete povjerenje građana Grada Zagreba da nećete biti onda gornjogradski šerif nego da ćete služiti građanima i da ćete reprezentaciju na isti način trošiti, a ja odgovorno tvrdim da i ovaj zakon doista može ostati mrtvo slovo na papiru ukoliko ga oni na koji se odnose ne budu provodili ali zadnji filter koji će to odrediti su ipak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 Uvaženi gospodine Vinkoviću, kad ste digli repliku znao sam što ćete replicirati. Mnogi jesu šerifi, Mnogi jesu šerifi, ali većina nije se povinovala zakonu, većina lokalnih dužnosnika samo je nekoliko lokalnih jedinica pohvaljeno u izvješću i GONG-a i ostalih organizacija, … koji su koji su primjereno služili građanima, kad govorimo o Zakonu na pristup informacijama. Prema tome ja govorim na temelju činjenica, te činjenice govore da načelnici, gradonačelnici i župani kriju informacije pred građanima što sasvim sigurno prema zakonu ne smiju, sasvim sigurno da ne obavljaju dobro onda svoju dužnost. Nije samo reprezentacija, građanima čak je i nevažna informacija koliko ćete vi potrošiti za reprezentaciju ili koliku imate plaću. Građani trebaju druge informacije kako bi sebi olakšali život, kako bi mogli ishoditi neke dozvole, kako bi mogli normalnije živjeti i kako bi na kraju krajeva mogli odlučivati kome će na lokalnim izborima dati glas. Vlast lokalna se do sada ponašala protivno zakonu, o tome sam govorio i zbog toga sam nazvao i rekao sam da nisu svi, postoje dvije-tri jedinice lokalne samouprave koje su pohvaljene, mislim da se radi o Rijeci, da je u pitanju Čakovec, Varaždin, ne znam napamet, zadnji put u prvom čitanju sam upravo govorio o tim lokalnim jedinicama koje su uzor čak i nekim ministarstvima i državnoj vlasti. Hvala lijepa. Nova replika i poštovana zastupnica Sunčana Glavak. Izvolite. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Vukšiću, mislila sam na drukčiji način vam replicirati, međutim spomenuli ste grad Čakovec pa ću krenuti od toga. Dakle grad Čakovec već dvije godine za redom dobiva uvjetno mišljenje Državne revizije, ništa se ne događa i ništa se ne poduzima i nitko ne reagira. Jednako tako, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama nemoguće je dobiti informacije u gradu Čakovcu pa ni o visini plaće primjerice SDP-ovog gradonačelnika. SDP-ova vlast sustavno se oglušuje na takve zahtjeve i upite. Međutim nešto drugo je meni ovdje sporno, nismo dobili odgovor na pitanje zašto bi povjerenik dakle koji će imati prema zakonu svoj ured, imat će svoju stručnu službu i ustrojit će unutarnje ustrojstvene jedinice za pojedina područja rada, ne znamo koliko će ih biti, koliko će biti to novih ljudi. Zašto bi taj povjerenik bolje obavljao svoju dužnost od Agencije za zaštitu osobnih podataka koja je to do sada radila. Odgovor na to pitanje još uvijek nismo dobili. Jednako tako, zašto je u zakonu odmah napisano da povjerenik ima pravo na plaću u visini plaće potpredsjednika radnih tijela u Hrvatskom saboru. Mamimo li mi to nekog, ajmo bit će velika plaća, javite se, to će bit dobro radno mjesto i zašto se odbija stalno izabrati tu osobu 2/3-skom većinom. O tome smo govorili u ime kluba HDZ-a i u prvom čitanju. Naravno da je ovaj zakon snažno antikorupcijsko sredstvo, antikorupcijski alat, ali ono što zakon postojeći nije napravio, odnosno resorno ministarstvo to je da zakon nije učinio dostupnim građanima o čemu govori i zadnje istraživanje Transparency Internationala gdje samo 4,7% ispitanika zna da na ovakav zakon moraju odgovarati lokalne i regionalne vlasti, a preko 50% ih uopće ne zna da taj zakon postoji.

znači ni tamo više ne postupaju u skladu sa zakonom. Upravo sam o tome i govorio. Uvjetno mišljenje kada dobije jedinica lokalne samouprave ili bilo koje ministarstvo to ne znači ništa. To ne znači ništa, to je mrtvo slovo na papiru. Ono o čemu govorimo, donosimo dobre zakone i ne znam zbog čega onda Hrvatski sabor ima tako nisku ocjenu, čak i nižu od izvršne vlasti što bi trebalo biti obrnuto, ali dobro, vjerojatno nosimo teret na svojim leđima opravdano. Pitali ste zbog čega bi povjerenik obavljao bolje dužnost nego što to sada radi agencija. Niz je razloga za to da povjerenik, njegova samostalnost i odvojenost upravo čak i mislim da je nekad agencija sama sa sobom u sukobu interesa, to mi je u potpunosti jasna situacija i zalažem se za to za povjerenika, za službu, odvojeniju nego što je propisano ovdje zakonom. Znači jedno posebno tijelo koje surađuje sa agencijom. Međutim, ovo što ste upozorili na dvije trećine ako nećemo se dogovoriti ovdje, a izgleda da se nećemo dogovoriti jer se ni oko čega nismo dogovorili kad je u pitanju glasovanje o nekim institucijama ili predstavnicima institucija koji služe znači hrvatskoj javnosti, a to je isto tako povjerenik za informiranje, tada će biti upitna i djelotvornost njegova ureda jer ovisi samo o volji jedne političke opcije što sasvim sigurno nije dobro već u početku, samome početku bez obzira tko će biti izabran mi onemogućavamo tog povjerenika da radi hrabro svoj posao. vi ste u svojoj raspravi naveli da ste više puta pokušavali doznati određene informacije pa ste naveli HTV i nekakve anekse ugovora itd. Vi ste predsjednik Odbora za informiranje, informatizaciju i medije. informiranje, informatizaciju i medije. Nedavno je potpredsjednik Sabora kolega Stazić zavapio prema ravnatelju Hrvatske televizije moleći ga za iznose plaća koje imaju novinari i zaposlenici na HTV-u. S pravom ste postavili dvojbu, teorija je odlična kako to funkcionira u praksi? Evo, pa ću ja pitati kroz svoju repliku vas jedno pitanje običnog građanina koji želi isto doznati te informacije. Može se obratiti vama, može se obratiti potpredsjedniku Sabora i može se obratiti temeljem ovog zakona povjereniku za informiranje. Tko od vas može pružiti takvu informaciju i tko će je prvi od vas dobiti? To je možda jedno banalno ali vrlo važno pitanje i tiče se ovog zakona. Jer praksa bi trebala onda biti provediva temeljem ovakvog zakona. Hoće li i ovaj povjerenik možda prvi dobiti ili ćete dobiti vi kao predsjednik Odbora za informiranje, informatizaciju i

Ako se oglušuje HRT na zahtjev i potpredsjednika Hrvatskoga sabora i na predsjednika Odbora za informiranje jer odbor je donio taj zaključak da trebamo dobiti informacije, Glavni ravnatelj HRT-a obećao pred odborom da će dati takvu informaciju, ako je o tome ja se više ne sjećam je li ili nije predsjednik nadzornog odbora nazočio ovdje u raspravi, da li kada smo razgovarali o Statutu HRT-a čuo je zapravo zahtjeve ne vapaje saborskih zastupnika međutim do dana današnjega ništa se nije dogodilo na Prisavlju. Zašto? Pa zato što vjerojatno i oni koji su tražili su rekli ma pustite nek oni gunđaju, ne trebate vi ništa davati. Tamo ima 200, 300 ljudi ima anekse ugovora, tajne su plaće, tamo se harači novac i dalje izgleda. Nitko ne poštuje ovu instituciju zbog toga što mi donesemo dobre zakone a poslije toga se ne pridržavaju oni sami. Znači, trebale bi nastupiti sankcije prema onima koji se oglušuju. Da, evo i Kajina jadnog tuže. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nemojte ometati svoje kolege, budimo korektni. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Petar Baranović. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Vukšić ja ću vrlo slično replicirati kao i kolega Vinković, jasno ne ne iz neke malicije ili iz namjere da osporim određene stvari koje ste rekli u vašem izlaganju. S nekima se slažem i osobno se zalažem za to da se i ovaj zakon provodi na način da sve one ljude koji imaju ovlasti, a koriste da bi onemogućili pristup informacijama da budu kažnjeni i da se … /Upadica Leko: Poštovani zastupniče Baranović okrenite se prema mikrofonu, nećemo snimiti vam govor. Budite ljubazni./… Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Nije dobro generalizirati stvari i stavljati sve ljude u isti kontekst a to se ponekad možda i nenamjerno desi, ali postala je opća praksa u hrvatskoj politici i ja ovom prigodom apeliram ne samo na vas nego i na ostale kolegice i kolege u hrvatskoj politici da prestanemo raditi jako lošu stvar prvenstveno hrvatskom društvu, sustavu upravljanja hrvatskim društvom, a onda u konačnici i samima sebi. Jer postoji čitav niz ljudi koji su svjesni činjenice da je bahatost najveći grijeh, koji su pristojni u obnašanju svojih dužnosti i koji se drže zakona. Ako i dalje budemo upadali u ovu zamku generaliziranja stvari i stavljanja svih ljudi koji se profesionalno bez obzira na razinu bave politikom onda ćemo stvoriti dogmu da smo svi negativci. Poslat ćemo poruku građanima da oni nemaju nadu, da ne postoji mogućnost odgovorne, pristojne i uspješne vlasti. Što time činimo? To nije dobra poruka. A u konačnici kad ta poruka zavlada onda prestaju funkcionirati kriteriji i nema kontrasta. Tad se više ne vide negativni u odnosu na pozitivne. Odista apeliram i na vas, a i na sve ostale kolege, da tu praksu barem u ovom Visokom domu hrvatske politike, najvišoj razini odgovornosti tako bi trebalo biti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 Uvaženi kolega Baranoviću nisam generalizira, rekao sam većina, rekao sam da nisu svi, a većina jest bahata kako što ste vi rekli. Najveći grijeh je bahatost, ste rekli i to vlasti. Pročitajte izvještaj koliko je jedinica lokalne samouprave ispunilo svoje obveze prema dosada važećemu zakonu, većina nije tek su dvije tri lokalne jedinice istaknute kao uzor. Zašto sam upotrijebio rječnik šerifi, zato što se šerifi, šerifi su na divljem zapadu držali samo svojega zakona, a ne zakona države, ne zakona koje propisala zajednica. Ako netko ne poštuje zakon RH, a jučer smo rekli u raspravi da čak ni suci koji su trebali do sada isto tako pokazati javnosti imovinske kartice, nisu se pridržavali toga zakona. Tada je u pitanju nešto što je loše po društvu. Ja ne kažem da su svi, zadnji put sam vam pobrojao, pa ovaj put nisam htio u raspravi pobrojati, pobrojao sam točno koje lokalne jedinice lokalne samouprave su ispunile svoju zadaću, a koje nisu ispunile. Zapravo lakše sam pobrojao one koje su ispunile zadaću prema ovome zakonu. Ja sam samo govorio u odnosu na ovaj zakona, ne na druge zakone. Ja se ispričavam onima koji su se našli uvrijeđeni, a ispunili su te zadaće iz ovog zakona i nije mi namjera, sasvim sigurno da ima i odličnih načelnika, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, župana ali većina nije, ponavljam većina nije ispunila svoje obaveze prema Zakone o pravu na pristup informacijama. Hvala lijepa. Nova replika i poštovani zastupnik Zvonko Milas. Izvolite poštovani zastupniče. ja se s velikim dijelom vaše rasprave slažem, prvenstveno dakle u onoj osnovi da je pravo na pristup informacijama temeljno ljudsko pravo i stoga sve proizilazi. Međutim, nisam siguran u provedivost ovog zakona, dakle u ono sve što je napisano. Opisnim rječnikom povjerenik je opisan otprilike kao osoba koja podučava ili kako mi to volimo reći educira, koja sudi, koja odlučuje, koja nadzire, nisam siguran kako će to sve koncentrirano u jednoj osobi, na koji način će to funkcionirati. Dakle, njegova neovisnost, recimo odlukom kojom ste vi rekli da bi trebalo biti izbor dvije trećine, ja se s tim slažem, onda bi ona bila neupitna. Međutim, postavlja se pitanje neovisnosti njegova ureda, jer jedan čovjek sam to ne može raditi. Što je s onima koji će bit sastavni dio, dakle ureda povjerenika. Tko će jamčiti za njihovu neovisnost i kako će to sve funkcionirat. Nadalje, razlika, odnosno zbog čega Agencija za zaštitu prava na pristup informacijama, odnosno za zaštitu osobnih podataka nije dobra, odnosno zbog čega je povjerenik o kojem nemamo puno iskustva, zbog čega bi on bio dobar. Imam recimo iskustvo povjerenika za program HRT-a, on bi trebao biti veza između javnog servis i javnosti. Dakle, prije 2 godine ako se ne varam zakonom pa je potvrđen u novom zakonu. Ja uopće nemam pojma kako to funkcionira, nit smo ikad dobili izvješće, koliko se sjećam u ovom domu o radu uopće, da li postoji ta veza, da li ta javnost zbog koje sve ovo postoji, na koncu i taj povjerenik, da li je to uopće funkcionira. I ako nije Agencija za zaštitu osobnih podataka dobra, onda ja postavljam jedno pitanje kako je bila dobra u trenutku kad je odobrila recimo pravo na pristup objave podataka u registru branitelja, što je evo po mišljenju puno ljudi kršenje ustavnog prava na zaštitu osobnih podataka.

koje je izgovorio na Odboru za informiranje i društvo za zaštitu životinja i lovačko društvo bave se sličnim poslom, ali je drastična razlika. Neka bude ta usporedba recimo između agencije i između povjerenika. Međutim, ono što ste rekli, spomenuli ste najbitniju stvar u kojoj smo, ja sam malo govorio i bilo je malo govora, ali nadam se da će biti više govora, a to je edukacija. Upravo podaci koje je gospodin Pičuljan ili ne znam tko je govorio ovdje još vrlo malo ljudi zna što zapravo smije, što je omogućeno ovim zakonom. Prvo što treba napraviti i agencija i povjerenik trebaju educirati građane RH građane RH koja su njihova prava. Mislim da je agencija prošle godine već pokušavala, međutim nedovoljno dobro i opet apeliram na HRT koji je posao služiti javnosti, ne baviti se komercijalnim programima, programima, nego služiti javnosti i biti upravo promotor takvih akcija kakve bi se trebale provoditi, a jedna sasvim sigurno će biti i povjerenika i agencije da građani znaju čime se sve mogu, koje sve alate imaju da bi si olakšali život. I to je najvažniji posao povjerenika. Međutim, da i vi ste to primijetili stvar koja je najvažnija, a to je povjerenik bi se trebalo birati ovdje u Hrvatskom saboru dvotrećinskom većinom, tada bi sasvim sigurno imali jednu od najvažnijih jamstava da će taj povjerenik obavljati posao na dobrobit svih građana RH, a ne samo stranaka na vlasti. Hvala lijepa. Pa kolega Vukšić istinita je informacija radi, možda bi zaista politički bilo dobro da se povjerenik bira dvotrećinskom većinom ovdje u Hrvatskom saboru, ali to bi onda bilo protuustavno. Pa ako ste tako politički mislili onda kad su bile, predlagali ste promjene Ustava nedavno, trebalo je predložiti i to. Naime, to će vam odgovoriti i Vlada sada i vladajući, premda su i oni u prošlom mandatu predlagali da se neke odluke donose dvotrećinskom većinom, a i tada su bile protuustavne i nisu u tom smislu predložili izmjenu Ustava. Dakle, Ustav jasno kaže da Hrvatski sabor donosi odluke većinom glasova ukoliko je na sjednici nazočna većina, osim kada je to Ustavom drugačije određeno i taksativno Ustav navodi što se donosilo, prelazak Oružanih snaga RH, promjene Ustava, neki međunarodni ugovori kojim se prenose neke ovlasti ustavne itd. točno je u Zakonu o pravima nacionalnih manjina, točno je to nabrojano. U ovim ustavnim okvirima možda bi dobar izlazak bio recimo da taj povjerenik bude iz redova oporbe pa da on nadzire vlast. A još bi nešto možda moglo biti dobro, a to je dobra praksa praksa saborska za razliku od one loše kada smo birali ili ćemo birati pravobranitelja ili kada smo birali Povjerenstvo za sukob interesa, kada bi moglo doći do tog dvotrećinskog ili možda potpunog konsenzusa. Onda kada bi odbori u prijedlogu zaista raspravljali o kandidatima a kada se ne bi tajno glasovalo bez ikakve rasprave i kada se osim saslušanja kandidata nakon toga ne bi razgovaralo i nastojalo postići konsenzus. Dakle jednom dobro parlamentarnom praksom bi se možda do tog konsenzusa doći i u okviru ovih Ustavnih promjena, promjena, dakle neformalno ali se ne može zahtijevati kolegice Lovrin, vi ste u pravu. Ali samo formalno ste u pravu. Upravo ste rekli jednu rečenicu kad je HDZ bio na vlasti vi ste izabrali ravnatelja HRT-a konsenzusom odnosno dvotrećinskom većinom i više od dvotrećinske većine. Nisam mislio formalizirati ovaj, nisam mislio tražiti promjenu Ustava zbog toga. Međutim klubovi zastupnika bi se mogli dogovoriti o nekim principima rada. Mislim da to ne bi bilo slažete se s time kršenje Ustava ako se dogovori da će svi klubovi rada i da će se izabrati povjerenik a uostalom i vaš klub je tražio da se i ravnatelj HRT-a izabere na isti način. Čim ste uzeli Ustav ispod klupe i pročitali ovaj članka znači da vi i sami ne vjerujete u taj konsenzus i sami niste za to i vjerojatno bi se i ova strana ponašala na taj način. Ja inzistiram na tome da se klubovi dogovore, da se mi saborski zastupnici dogovorimo. Ovo je prevažno pitanje da bi se nadmudrivali, preglasavali. Povjerenik za informiranje mora biti na usluzi hrvatskoj javnosti. Ne može ga ni opozicija imenovati i rekli ste da kontrolira vlast. Kako možete kontrolirati vlast 555 lokalnih jedinica kada u svakoj jedinici tigrova koža. Znate da neće nadamo se da neće jedna stranka biti na vlasti u svih 550 lokalnih jedinica. Prema tome formalno ste u pravu ali u Saboru se može donijeti odluka o tome da se povjerenik bira konsenzusom. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Sada je na redu Nezavisna lista i poštovani zastupnik Ivan Grubišić. Izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče, zamjeniče predlagatelja, Klub nezavisnih zastupnika podijelit će ovu raspravu u dva dijela. U prvom dijelu ću govoriti ja o ovom prijedlogu zakona a u drugom djelu govorit će Damir Kajin. Ono što bih naglasio, što bih naglasio, donošenje ovog zakona i stojimo na obrani prava ustavnog prava na slobodu i na pravo na informacije građana i što treba poštivati. Trebalo bi se držati ustavnih načela da sve što nije zabranjeno da je dozvoljeno. Naprosto je dozvoljeno što nije zabranjeno, što je zabranjeno to je i sankcionirano. U nas ono što je zabranjeno često puta se ne sankcionira i onda se dobija dojam da možeš radit što hoćeš. Nikom nećeš odgovarati i što smo na ljestvici vlasti na višoj stepenici to je manja odgovornost za ono što se čini ili što se ne čini. Prošlog ljeta čitao sam jednu knjigu Osmi grijeh-posluh. je glavnih grijeha a jedna je spisateljica napisala knjigu Osmi grijeh-posluh. Njeni je zaključak da je u ime posluha u povijesti ljudskoga roda najviše učinjeno zla. Treba slušati neke navodne neupitne autoritete. Ljudi su naprosto se branili kad su nešto činili. To je bilo zapovjeđeno. Ja sam bio u službi, ja sam to morao raditi. Taj mentalni sklop osmog grijeha, posluha bojim se da je prisutan i u ovom Visokom domu da ne bi izletili iz kolotečine stranačke stege i slobodno razmišljali. Ja smatram da je ta knjiga Osmi grijeh-posluh dobra, da je potrebno pročitati ili konzultirati. Ono na što bih upozorio u ovom izlaganju, kratkom izlaganju jest da postoji jedan problem kojega sam uočio kao član Programskog vijeća HRT-a tamo 2001., 2002., 2003. To je autocenzura za ludu su zakoni kad je već čovjek prepariran da tako kažem okolišem, političkom praksom, načinom življenja, prepariran je da se ponaša u skladu ne političke vlasti ili dužnosnika u političkoj vlasti nego sluša svoju podsvijest koja je preparirana da pravi autocenzuru i ondje gdje je nema i gdje od njega nitko to ne traži. To je problem odgoja za slobodnu informaciju i za slobodno postupanje. Autocenzura nažalost ostat će i nakon donošenja ovog Zakona o pravu na slobodnu informaciju, ostat će i nećemo značajnije učiniti pomak. Također mi imamo mnoga povjerenstva koja smo uspostavili da bi uspješnije funkcionirala načela Ustava. Bojim se da umnažanjem povjerenstava nismo izašli iz krize nego je produbili, da će tako biti i osnivanjem povjerenstva za informiranje da će nažalost biti da će praksa ista, moćnici ostati isti i nedodirljivi i da nikome za ništa neće odgovarati. Potrebna je primjena zakona, što je zakonom zabranjeno, zabranjeno je i to treba sankcionirati. Onda će se uvesti red, rad i odgovornost. Bez toga mnoštvo zakona ne znači poboljšanje situacije nego samo produbljivanje krize. Toliko da za prvi dio.

zastupnici. Pa zakon je decidiran. Ovim se zakonom utvrđuje pravo na pristup na informaciju i ponovno uporabu informacije koju posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama. Ovdje se govori da se ovim zakonom uređuju druge obveze tijela javne vlasti te prekršajne odredbe, odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na stranke u sudskim, upravnim i drugim na na zakonom utemeljenim postupcima što je apsolutno logično. Nije logično sa druge strane o čemu je govorio gospodin Vukšić da suci ne žele "podastrti" "podastrti" imovinske kartice i da ne nabrajam dalje. Međutim ono što mi moramo jednoga dana regulirati, nadam se da i hoćemo, a na dobrom putu je upravo Vlada RH, mi se moramo zahvaliti ovim PR agencijama koje zastupaju poglavito lokalne vlasti. na isti dan kada je Vlada donijela odluku kada je rekla ne PR agencijama u državnim razinama u Puli za 400, 500 tisuća kuna angažiraju PR agencije plus 70 tisuća kuna one lokalne firme itd. i to jednostavno ne vodi ničemu. U Istri ih radi 4, 5 tih PR agencija i to je jednostavno sramota. A što one rade? Zakupljuju medijske prostore i vode jednu najgnusniju kampanju ja bih rekao u modernoj Hrvatskoj ali neću o tome. Ono što je svakako bit to je članak 5.ovog zakona gdje se kaže da korisnik prava na pristup informacija i ponovnu uporabu informacija u daljnjem tekstu korisnik je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba. Domaća i strana, pravna ili fizička osoba. Da li je to dobro? To sigurno nije loše ali svaka strana fizička osoba. Da li svatko ne znam državljanin Italije, Austrije, Njemačke, Slovenije, BiH, Srbije može jednostavno na taj način komunicirati sa tijelima države Hrvatske ili tijelima lokalne samouprave. možda je to dobro, možda bi o tome valjalo razmisliti. Ne trebamo možda po mom sudu biti papskiji od pape. Članak 13.govori da tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguranja prava na pristup informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanje prava na pristup informacija u daljnjem tekstu službenik za informacije. I tu na neki način dolazimo možda do biti ovoga zakona. Što to zapravo znači? Da se prevedeno ispod stola na neki način u tijelima tih javnih vlasti može zaposliti još 500, 1000, 1500 ljudi u funkciji osoba za davanje informacija. Ja osobno se nadam da tome neće biti tako. Ja još jedanput ponavljam da je namjera Vlade kada predlaže ovaj zakon apsolutno poštena, tu namjeru treba podržati, zakon treba prihvatiti, ali ta namjera zasigurno i košta. Ne treba očekivati da će na neki način da će gradonačelnik, župan, predsjednik Vlade šta ja znam šef MUP-a ili direktor HEP-a raditi i davati tu informaciju ali znači to treba neka druga službena osoba, ali to se može i mora sa postojećim osobama. Ja bih na to na neki način stavio naglasak jer zasigurno zaposliti 500 ili 1000 ili 1500 osoba ne može i ne smije biti intenca zakona. Zanimljivi su i rokovi, da na temelju zahtjeva za pristup informacija tijelo javne vlasti će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Mislim da bi bio možda jedan primjereniji rok 30 dana. No, ovaj zakon ipak kao što svi znamo o čemu smo dosta i u replikama razgovarali ima svog povjerenika. Taj povjerenik u članku 35.obavlja poslove drugostupanjskog tijela u rješavanju žalbi, obavlja nadzor i provodi inspekcijski nadzor, prati provedbu ovog zakona i propisa, predlaže tijelima javne vlasti poduzimanje mjera u cilju unapređivanja i ostvarivanje prava na pristup informacija, informira javnost o ostvarivanju prava korisnika na pristup informacija itd., itd. Kasnije nešto o tome. U članku 38.govori se o razrješenju povjerenika, ali ne spominje se onaj institut da ako Sabor ne prihvati izvješće. Mislim da bi to trebalo na neki način ugraditi ugraditi u tekst ovoga zakona. Mi znači kao što je i gospodin Grubišić malo prije spominjao uz pravobranitelje, ombudsmana kako bimo rekli pučkog pravobranitelja onoga za ravnopravnost spolova, za djecu, ne znam koga sve ne sada dobivam de facto pod navodnicima još jednog pravobranitelja pod navodnicima, sa ovlastima drugostepenog nadzornog tijela. Mislim da se ovdje zapravo ogromna moć sjedinjuje u funkciji jednog čovjeka. On na neki način postaje i pravobranitelj i inspektor i sudac. Ne znam da li je to intencija zakona ali usuđujem se kazati prevelika moć se koncentrira u rukama pojedinca koji de facto postaje ponavljam i pravobranitelj i inspektor i sudac. Da ne bude po onoj narodnoj: kadija te tuži, kadija te sudi. Ako želimo biti isto tako iskreni, jedinu vlast koju građani na neki način nadziru su zastupnici. Pustimo izbore, pustimo o čemu mi odlučujemo ili ne odlučujemo svi zajedno. Stvarna vlast, svi će se valjda složiti je u izvršnoj vlasti. I gdje je još, kod ove nesmijenjene uprave. Jedan stari direktor u Istri iz kamena Pazina, institucija među direktora otprilike mi je rekao, u godinu dana učinio bih da lokalna, državna birokracija bude 100% učinkovitija. Što bi to napravio, kako to zamišljaš, pa da i oni slijede jednostavno sudbinu vas. Jasno to je nemoguće, oni ostaju, oni ostaju, mi odlazimo. Tko je u stanju vrednovati rad administracije? Zastupnike vrednuju građani, ljude koji su na čelu političkih tih institucija također građani. Drugi ešalon pod navodnicima ne ocjenjuje taj rad gotovo nitko. Jasno to nije tema ovog zakona, jasno da taj drugi ešalon ja ću ga tako nazvati treba zaštititi, da se njima ne smije nitko poigravati to je apsolutno jasno, ali trebaju raditi. Sada čujemo, mislim da je gospodin Vukšić nešto govorio da će pojedine ne znam da li je on to rekao, PR agencije koje recimo nam u Istri isisavaju dušu i tijelo lokalnoj samoupravi i komunalnim službama raditi u HRT-u ili pri HRT-u pro bono. pro bono. Ma gospodo, koga vi to. I to ću reći, zakon je dobar, zakon je potreban, samo da se ne pretvori u jednu svoju suprotnost pa da se onda ne zaposli 450 pod to zove službenih osoba za davanje informacija u općinama, pa još 127 službenih osoba u gradovima pa plus 20 službenih osoba u županijama sa njihovim tijelima, pa normalno i u Gradu Zagrebu, pa u 20 ministarstva, pa još u tisuću javnih tvrtki koje imamo, bilo da je riječ o komunalnim tvrtkama, bilo da je riječ o ovim velikima koje kontrolira hrvatska Vlada pa da ta preglomazna državna birokracija postane još glomaznija pa da uz glasnogovornike koji imaju mnoga tijela, ne znam zašto ih imaju, sada dobijemo na stotinu službenih osobama u tijelima lokalnih i državnih vlasti. Siguran sam da to ne može i nije intenca ovog zakona. I konačno, mi na temelju Ustava ne možemo povjerenika birati 2/3-skom većinom ali se slažem sa svima onima koji su rekli ili koji spominju da bi se njega moglo uz malo dobre volje izabrati parlamentarnim konsenzusom. Hvala lijepa. Sad imamo replike. Prva replika na izlaganje poštovanog zastupnika Ivana Grubišića, zastupnik Srđan Gjurković. Izvolite poštovani zastupniče. **Gjurković, Srđan (HNS)** Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženom zastupniku Grubišiću ja ću vezano za posluh u Hrvatskom saboru samo ponovit da je Hrvatski sabor predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj i da u Hrvatskom saboru ako Ustavom nije drukčije određeno donose se odluke većinom glasova ukoliko je na sjednici nazočna većina zastupnika te da zastupnici glasuju osobno. Političke stranke, posebno na ovaj posluh i moćnike koji se odnosi naravno na većinu koalicijsku koja je dobila mandat u Republici Hrvatskoj da izvuče ovu zemlju iz krize, isto tako Ustavom je određeno da moramo raditi po demokratskim načelima. Dakle parlamentarna demokracija koju imamo u Hrvatskoj ona se temelji na ipak odlukama većine koja manjina u tom segmentu mora donijet odluku a svi zastupnici, sigurno većina, mogu reći posebno HNS-a, osobno osobno i razmišljaju i donose odluke i nemaju nikakvi posluh, imaju samo posluh i želju u biti da ovu Hrvatsku **Leko, Josip Nikad ne valja stvari generalizirati i ja uvijek smatram da i s jedne i s druge strane Sabora ima dobrih, poštenih i mudrih ljudi. Što se tiče samog poziva na legitimnost demokratskih izbora i formiranja stranaka, tu se ne bih mogao složiti da je sve u skladu demokratske procedure jer bi bilo normalno da liste budu otvorene i da građani imaju pravo na listama zaokružiti kandidate koje oni hoće, a ne da idu prvi sa lista kako su odredili određeni moćnici. Toliko za demokratsku proceduru. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sada replike na izlaganje poštovanog zastupnika Damira Kajina. Prva replika i poštovani zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Uvaženi kolega Kajin, ne ulazeći u PR agencije i u vašu borbu sa Jakovčićem, rekli ste jednu stvar koju bi trebali znati da i po postojećem zakonu danas u svim općinama, gradovima su ti gradonačelnici, načelnici, župani morali odrediti osobu ili službenika za informiranje. I on je pretežno ukoliko se doista nisu ponašali bahato, zapošljavali stranačke kadrove kao što se to radi sada ovih godinu dana čak i bez natječaja od razno raznih ministarstava, kabineta, raznih poduzeća itd. bili upravo dosadašnji zaposlenici i tih općina i gradova i županija. Ovdje je bilo riječi i o onim famoznim nalazima revizije, uvjetnim mišljenjima. Pa ponekad to uvjetno mišljenje dobijete iz sasvim prozaičnih razloga, ne radi određenog nezakonitog poslovanja, da ne kažem čak i mogućeg kriminala nego npr. ne možete izvršiti dokapitalizaciju u trgovačkom društvu jer nemate praktično osigurano, imate mješoviti sastav vlasništva i nemate osigurano dvije trećine da bi mogli donijeti jednu takvu odluku i zbog toga revizija, zbog toga što niste riješili te vlasničke udjele i novi i praktično novi unos kapitala dobivate uvjetno mišljenje. Čak i ovaj Zakon o pravu na pristup informacijama ovisi o samim građanima koliko će i koliko žele i koliko hoće konzumirati pravo na informaciju ne samo putem interneta nego i putem prije prije svega i pismenog ali isto tako i usmenog zahtjeva. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite. gospodine Vinkoviću nikakvu ja borbu sa Jakovčićem, on se kandidira za Europski parlament ja za nešto posve drugo. Nisam ja u nikakvom sukobu sa njime iako mislim da je on u sukobu sa građanima Istre, ali pustimo sada to. Kad govorimo mi o PR agencijama one doslovce isisavaju novac. To je problem. Čiji novac isisavaju? Isisavaju javni novac i to treba zaustaviti. Neka troše stranačke, privatne, ovakve ili onakve donacije, to nije nikakav problem. Neka usmjeravaju nakon toga medije kako god znaju, kako god žele. Neka im se oni podaju, ali neka ne zlorabe javni novac. Točno je, da i dosada je temeljem pozitivnih zakona trebala svaka lokalna samouprava odrediti ovoga službenika za davanje tih informacija. Međutim, ja se bojim da ćemo u jedno dogledno vrijeme dobiti niz profesionalaca koji će se baviti isključivo tim poslom a od toga u ovim trenucima ove krize mnogima bi mogla biti muka. Hvala lijepa. Nova replika i poštovani zastupnik Josip Borić. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi kolega Kajin vi ste u svome izlaganju rekli da jedino koga se nadzire u Hrvatskoj su saborski zastupnici. A onda ste nakon toga zaključili i dali podršku ovom zakonu tj. rekli da ćete dignuti ruku za isti. E sad, kako to izgleda u praksi kolega Kajin? Članak 37. ovom povjereniku za informiranje daje koeficijent potpredsjednika radnih tijela Hrvatskog sabora znači 5,70. I opet se mi čudimo što se događa. Dajemo mu veću plaću nego što imamo mi saborski zastupnici, opet tvrdim nije mala velika je za hrvatske prilike ali ne znam čime nagrađujemo i s kakvim poslom ih obvezujemo da oni imaju ovolike. Drugo, govorimo o Zakonu o pravu na pristup informacijama koji kroz određene članke i kroz povjerenika za informiranje potčinjuje sebi Agenciju za zaštitu osobnih podataka, pravo na pristup – Agencija za zaštitu. On iz nje izvadi jedan odjel, oni su njemu stručna služba, a on šef. Dalje, kolega Kajin vi podržavate i činjenicu da ćete sutra ako budete župan, nadam se da hoćete, a možda i nećete, morati imenovati službenika koji će smijeniti aktualno glasnogovornicu sadašnjeg kandidata za župana tj. sadašnjeg župana on više nije kandidat i staviti svog službenika. To su činjenice koje proizlaze iz ovog zakona i vi to podržavate iako ste sad nezavisni i možete kako hoćete. Nije mi jasno zbog I odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Ne smjenjivati nikoga, ali bilo bi najbolje da oni koje je doveo sa sobom Jakovčić slijede njegovu sudbinu. Ja mislim da bi to bilo pošteno. Ja im indirektno na taj način nekako i poručujem slijedite onog koji vas je doveo. A Jakovčić je zaposlio ni manje ni više nego 30% više ljudi u toj županijskoj administraciji no što ih je bilo godine 2001. Međutim, pustimo sada to. Slažem se i sa onim o čemu vi govorite da je povjerenik na jedan način i pravobranitelj i inspektor i sudac i da se u njegovim rukama koncentrira ili u toj instituciji ogromna moć, prevelika moć u jednoj osobi. A da sam za davanje tih informacija javnosti 100% sam za, ali mislim da i povjerenika netko mora nadzirati. I zato bih predložio da taj povjerenik kao što i ostali pravobranitelji barem jednom godišnje podastre Hrvatskom saboru svoje izvješće pa da kroz formu prihvaćanja ili ne prihvaćanja saborska većina ili ne znam kako ću je nazvati odlučuje na neki način o njegovom radu. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima. Sada je na redu klub HNS-a i poštovana zastupnica Nada Turina-Đurić. Izvolite poštovana zastupnice. Hvala gospodine predsjedniče, poštovani gospodine zamjeniče, kolegice i kolege. Hrvatska narodna stranka će podržati donošenje ovog Zakona o pravu na pristup informacijama. Smatramo da je ovaj prijedlog zakona odgovorio izazovu vremena u kojem živimo, a ovo vrijeme u kojem živimo svi moramo priznati je dobrim dijelom informacijsko vrijeme. I ako to tako sagledamo i uklopimo tu priču u jednu staru uzrečicu, a to je: "Da je informacija moć.", a da je informacija ustvari osim što je moć, da je ona u konačnici i novaca i vrijeme. Onda znamo kolika je ta informacija životno važna stvar, ne samo za sve naše građane, nego i za interesne grupe, i za poduzetnike, i za potencijalne investitore koji bi trebali doći u RH i koje toliko čeznutljivo zazivamo vrlo često i sa ove govornice. Naravno, ovaj zakon je izuzetno važan u kontekstu toga da Hrvatska se već 20 godina nastoji uokviriti u cjelini kao pravna država, a i kao pravedna država. Ovaj zakon je na neki način i određena birokratska, odnosno antibirokratska reforma sustava javne uprave u Hrvatskoj. Naime, mi smo vrlo često svjedoci, ne ovdje često spominjani naši ministri, nekada državni tajnici, danas pomoćnici, znači državni dužnosnici koji su znači u posjedu određenih informacija, manipulirali tim informacijama. Nisu oni ti koji su možda bili oni najčešći akteri manipulacijama informacijama, nego upravo sve strukture koje su ispod toga, znači ukupne javne uprave i birokracija je najčešće bila upravo ona koja je priječila Ovim zakonom, znači postupcima, protokolima i nadležnim tijelima koja bi trebala osigurati javnost i dostupnost informacijama trebali bi to spriječiti, odnosno trebali bi osigurati tu dostupnosti. Naravno istovremeno bi trebali zaštiti, mi se tu u HNS posebno zalažemo, zaštiti i sigurnost pojedinca, dignitet pojedinca i određenih grupa kako ta dostupnost informacija ne bi krenula u kontra procesu, znači protiv pojedinaca, protiv slobode tog pojedinca, protiv njegove osobne sigurnosti bez obzira radilo se o pojedincu kao takvom ili određenoj grupi ljudi ili određenoj interesnoj grupi. Budući da se tu radi naravno o jednoj tankoj, vrlo tankoj crti, odnosno jednoj žici po kojoj se hoda, naravno da je ovaj zakon isprovocirao dosta velike diskusije na koju stranu će to prevagnuti, pogotovo kad se radi o sustavu kontrole, znači o onome ko će kontrolirati da se ovaj zakon stvarno i provodi. Pa je najviše naravno polemike izazvala pojava povjerenika. Međutim, mi moramo biti svjesni da cijeli niz godina iako smo imali ovaj zakon, manje ili više dobar, nismo imali tijelo koje će kontrolirati provedbu ovog zakona. I bez obzira što se ovdje pozivamo na to da, neki se pozivaju na to postoji jel tijelo kojem je to prepušteno, a to je bivša vlast tako odlučila, a to je Agencija za zaštitu osobnih podataka. Mi moramo priznati i reći sasvim jasno da Agencija za zaštitu osobnih podataka u suštini nema nikakve stvarne veze sa sa postupanjima vezano uz zaštitu na pravo na pristup informacijama. Mi u HNS smatramo da je zakon, da je zakonom nađena dobra mjera, upravo u ovom dijelu o kojem sam govorila, znači o toj crti, odnosno tankoj liniji na koju stranu će se prevagnuti, a vrijeme će vjerojatno pokazati dali se ta letvica standarda može i mora podići i još više ili će možda doći netko, ne daj Bože ko će sve to suspendirati, ne bi bilo prvi put da se takvo nešto dogodi. Ovaj zakon je na tragu nastojanja sprječavanja i korupcije, ovaj zakon je korak sigurno k višim demokratskim standardima, ovaj zakon je sigurno korak k ubrzanju razvoja Hrvatske, već sam to spomenula. Znači jedna od velikih zamjerki su upravo sve te birokratske barijere, a to je sigurno jedan dobar dio barijera vezan uz informacije koje nisu dostupne onima koji ih traže, ovdje mislim prije svega na dio gospodarstva i na tržište i sigurno da će i u tom dijelu ovaj zakon odraditi svoje učinke. Razmišljala sam dal da podsjetim na jedan primjer gdje baš u gospodarstvu se dogodila ogromna šteta, a koja je upravo provučena i izvučena je korist, odnosno napravljana je šteta zbog toga što se manipuliralo informacijama, a to je naša famozna privatizacija. Sasvim je danas jasno da je u većini slučajeva u toj privatizaciji onaj tko je imao informacije, onaj ko ih je usmjeravao na određene adrese imao prije svega ogromnu moć, a ono što je kako posljedica svega toga se dogodilo, je ogromna šteta cijelom društvu, da uopće ne govorimo o pojedincima i radnicima i svima onima koji su stradali u tom procesu. Gdje se ustvari manipuliralo sa informacijama. Ima niz takvih primjera, ali možda je ovaj jedan od najbolnijih, pa sam ga evo istakla. ga evo istakla. HNS je u svom programu, pa evo unatrag deset i više godina govori o reformi javne uprave, govori o važnosti njene učinkovitosti, transparentnosti, mjerljivosti njenog rada ali i uljuđenosti. Znači jednog korektnog kulturnog odnosa, vlasti, javnih institucija, od dužnosnika do najmanjeg službenika unutar tih institucija vezano za pružanje pravovremenih i istinitih informacija građanima. Po ovom zakonu informacije bi trebale biti ustvari dostupne unaprijed, odnosno trebale bi većina informacija bi trebala biti dostupna na način da za njih ne treba nikakav poseban zahtjev i tu će vjerojatno nastati problem jer naši sustavi, institucije nisu dovoljno educirani da ili nisu htjeli biti educirani da unutar tih institucija, unutar tijela državne i javne uprave učine te informacije dostupnima. Danas to naravno ne bi trebao biti nikakav problem jer postoji cijeli niz alata da te informacije budu itekako dostupne. Da ne govorimo da budu redovno ažurirane od web stranica, od svih drugih tehnologija, informatičkih kojima se to može učiniti, ali naravno i na one neke klasične načine koje znamo a to su neke oglasne ploče standardne komunikacije sa građanima. To će biti vrlo vjerojatno potreban vrlo veliki napor u tim upravama i mislim da upravo povjerenik al ne samo povjerenik kao povjerenik kao osoba nego kao i tim odnosno tijelo koje će on voditi da uloži velike napore u edukaciju. Netko je ovdje govorio, mislim da je to kolega Kajin da će sad tu trebati na stotine nekih ljudi koji će se zaposliti, koji će informirati naše građane. Ja vjerujem da u većini jedinica lokalne samouprave i institucijama našim postoje ljudi koji se možda ne zovu informatorima ili kako bi ih već mogli nazvati nego ljudi koji su zaduženi za davanje informacija i koje imaju određene ovlasti od svojih čelnika, od svojih direktora, ravnatelja itd. da se bave informiranjem građana odnosno da pružaju te usluge. Naravno potrebna će bit dodatna edukacija ali ja tu ne vidim neki veći problem. Naime mi smo i prije nekoliko godina to iz osobnog iskustva znam uveli određene propise i zakone prema kojem smo uvodili unutarnje kontrole i revizije unutar tijela

tijela javne vlasti i institucija potrebno će biti imenovati takve osobe koje već postoje i koje rade određene poslove i naravno adekvatno ih educirati za taj posao. Mi pozdravljamo znači prijedlog po kojem će se imenovati odnosno izabrati povjerenik. On je na neki način opunomoćenik ovog Visokog doma. Imati će vrlo velike ovlasti, međutim imat ćemo i pravo od njega i čuti izvješće o njegovom radu i to je stav je HNS-a dobro. On će imati i prekršajne ovlasti što mislimo da je do sada ustvari bio veliki nedostatak što se nije adekvatno moglo sankcionirati. Nepoštivanje zakona i zato ćemo i to naravno naravno podržati. Ovdje se naravno kad god razgovaramo o personalnim pitanjima a ovdje se između ostalo i o tome dakle o izboru osobe koja će to raditi onda se pozicija odnosno predlagatelj proziva da nije predložio da se izbor izvrši dvotrećinskom većinom ili čak nekakvom vrstom konsenzusa pa je tu bilo dosta rasprava o tome odnosno ukazano je na to. Pa čujete mi bi svi ja vjerujem većina nas voljela da idemo k nekom idealnom društvu koje za sad ipak još moj osobni sud utopija u kojem ćemo se oko svega najpravičnije i najbolje dogovoriti i nešto odlučiti konsenzusom. Međutim demokracija je došla do jednog stupnja svoga razvoja i mi primjenjujemo onaj najrazvijeniji ili pokušavamo primijeniti onaj najrazvijeniji koji funkcionira i koji je primjenjiv. I stoga je tako kako je, dvotrećinska većina glasanja u Saboru je predviđena za samo određena postupanja. određena postupanja. U ovom slučaju to nije tako i mi se možemo dogovarati i možemo razgovarati i možemo pa čak možda doći do nekog zajedničkog rješenja u okviru nekih lobističkih razgovara unutar Sabora ali u konačnici se zna kako ćemo glasati odnosno kako bi trebali i morali ako poštujemo zakone koje smo sami donijeli i Ustav kojeg smo sami donijeli. A neka buduća vremena u kojima ćemo imati taj stupanj demokracije oko čega ćemo se moć svi zajedno dogovarati onda vjerojatno neće biti potrebni ni izbori, neće biti potrebne ni političke stranke, neće biti ni manjine ni većine niti naših niti vaših i sve će biti idealno pa ćemo vjerojatno svi biti zadovoljni. Međutim mislim da smo svi još dosta daleko od svega toga. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana zastupnice. Na vaše izlaganje imamo prijavljene replike. Prva je replika i poštovani zastupnik Deneš Šoja. hvala lijepo predsjedniče. Kolegica je u raspravi u jednoj rečenici rekla da su odredbe ovog zakona birokratski, a kasnije antibirokratski. Sada iz daljnjeg izlaganja nisam baš do kraja mogao zaključiti da li je jedno ili drugo. Međutim želio bih reći sljedeće, već je kolega Kajin ukazao na to da bi se moglo određeni broj novih službenika u raznim institucijama prije svega po općinama i županijama se zaposliti, čak je predviđena i kazna od 2 do 4 tisuće tijelo javne vlasti ukoliko ne imenuje službenika za informiranje. To je zamišljeno vjerojatno da veće sredine i gradovi mogu imati službenike, a u manjim lokalnim samoupravama to je neko uz svoje poslove da to obavlja. Međutim nisam siguran da je vrijeme donošenja zakona najbolje tempirano s obzirom da smo na izmaku mandata onih koji su izabrani prije 4 godine i sada se pojavljuju, ja govorim iz iskustva, oni koji nisu uspjeli na izborima prije 4 godine oni će sada vrlo neki agresivno tražiti podatke o radu ovih 4 godine pa ćemo biti izloženi pa će naši službenici morati prekopavati po 20, 30 registratora itd. i najbolje namjere toga zakona će neki koristiti i izazvati određene troškove u negativnom smislu u tom smislu da će doista problem biti birokratiziran, što sigurno nije namjera. Inače podržavam apsolutno sadržaj toga. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. I odgovor na repliku poštovana zastupnica Nada Turina Đurić. Izvolite. **Turina-Đurić, Nada (HNS)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. kada sam rekla da je to birokratska reforma odnosno antibirokratska rekla sam to u tom smislu što smo ustvari kroz prijedlog ovog zakona govorimo i o dijelu reforme javne uprave u smislu odgovornosti i tijela ali naravno i svih službenika koji rade u smislu da moraju se ponašati na način da kada se od njih traži da izvrše određeni posao odnosno da pruže informaciju na bilo kojoj razini tijela javne uprave da to moraju učiniti u skladu sa ovim zakonom. U tom smislu sam, možda vam je sada jasnije. imenovanja, znači sami ste pročitali. U tijelu državne uprave ili određenoj instituciji čelnik te institucije ili tijelo koje odlučuje će imenovati od pretpostavljam postojećih djelatnika nekoga tko će biti zadužen za ove poslove. znači tu nužno, ja sada ne znam možda u nekim situacijama će biti nužno zaposliti djelatnika, ali pretpostavljam da u većini situacija to neće biti potrebno. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Nova replika i poštovani zastupnik Ivan Grubišić. Izvolite. uključen./ … stanju kada nam neće trebati ni stranke ni zakoni pa ni rad parlamenta. Mislim da se radi o utopiji. Mi moramo rješavati konkretne probleme na konkretan način, a polazište nam mora biti ustavna načela i ustanove odredbe koje treba u ovoj zemlji početi poštivati. Organiziranjem povjerenstava, agencija i drugih tijela umnažaju samo trošak iz državnog proračuna a vidimo da se ne rješavaju problemi. Dakle idealnog stanja nećemo lako dočekati. Hvala lijepa. I odgovor na repliku poštovana zastupnica Nada Turina Đurić. Izvolite. **Turina-Đurić, Nada (HNS)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Nažalost nisam sve jako dobro čula što je rekao gospodin Grubišić ali mislim da sam uspjela povezati ono što je htio replicirati. Pa naime, i ja se slažem s vama. Mi živimo u realnosti i prema realnosti se moramo odnositi praktično, realno, pragmatično i ovaj zakon ide u tom pravdu. A isto tako i naš Ustav je u ovom trenutku dosegnuo jednu razinu gdje je moguće praktički provediv. I u okviru toga se možemo kretati. Sve drugo su naravno naše želje dobre koje u nekoj budućnosti i ja se nadam će biti moguće realizirati. Hvala. Nova replika i poštovana zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa kolegice rekli ste da je još uvijek utopija postizanje konsenzusa odnosno dogovora koji se evo u parlamentarnoj raspravi traži kod imenovanja nekih važnih dužnosnika i osoba koje će obavljati važne poslove. Dakle nije to utopija, to je dobra parlamentarna praksa recimo prošlog saziva Hrvatskog sabora gdje bih vas ja upozorila da je primjerice Zakon o HRT-u praktički donijet konsenzusom da je jednako tako u ovom Domu birano Programsko vijeće i nadzorni odbor HRT-a dogovorom zastupnika, postizanjem sporazuma, a onda je ono dvotrećinskom većinom izabralo ravnatelja HRT-a. Dakle to je jedna dobra parlamentarna praksa ne nužno traženje dvotrećinske većina ali postizanje konsenzusa o tako važnim pitanjima za razliku od parlamentarne prakse u ovom sazivu koja je potpuno suprotna tome. Dakle nije utopija provjerena u praksi i tu dobru praksu bi trebalo nastaviti i u ovom slučaju biranja povjerenika za informiranje koje je nesumnjivo važan posao i važna funkcija. Gledajte kolegice Lovrin ja ne sporim to da se konsenzusom može doći do nekih ciljeva i do nekih izbora u ovom slučaju izbora ali mislim da se oni mogu odraditi i u okviru parlamentarne demokracije, ali ne na način da kršimo zakone i da ih stavljamo u prijedloge zakona i ovdje izglasavamo, nego u okviru rada Sabora i dogovora političkih opcija što nam nitko ne brani, a dal ćemo se dogovoriti to znamo mi i vi. u 10,47 sati isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Na redu je klub SDP-a Hrvatske u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Josip Kregar. Poštovani gospodine predsjedniče, predstavnici ministarstva, uvažene dame i gospodo. Demokracija nije jedan završeni čin i ona se u svojih 200, sad će biti … godina razvijala u smislu nadogradnje institucija, ali svakako kao jedan oblik odlučivanja o tome kako ćemo živjeti zajedno na način da se prestalo vjerovati u to da demokracija se događa svake četiri godine kad su izbori. Stvoreni su mnogi mehanizmi koji su alati svake demokratske vlasti, svakog demokratskog sistema koji trebaju doprinijeti boljem načinu vladanja i boljoj vlasti. Oni često puta nailaze na velika nerazumijevanja jer su novi, jer nisu isprobani, jer nismo imali ih primijenjene, ali se nastoje primijeniti dobra iskustva, a jedno od takvih je dostupnost informacija. Neću govoriti o tome da Švedska preko 150 godina ima takvo zakonodavstvo, da se to zakonodavstvo razvilo pretežno anglosaksonskim demokracijama u '60.-tim i osobito '70.-tim godinama ovog stoljeća, ali naročito koncem 20. i početkom 21. stoljeća. Veliki broj zemalja, novih demokracija je donio takvo zakonodavstvo pa i Hrvatska 2003. godine, da pohvalimo i naše prethodnike. Ali ono o čemu je danas riječ je jedan doista hvalevrijedan napor da se donesu promjene, zapravo jedan novi zakon koji bi na sistematski način uredio to pitanje. Zbog toga svoje izlaganje ja ću započeti sa jednim isticanjem jedne pohvale koja je u ovakvom broju istupa možda prođe neprimijećeno. To je pohvala suradnji Ministarstva uprave sa nevladinim udrugama, sa Europskom komisijom i sa stručnjacima prilikom izrade ovog zakona. To nije bio jedan birokratski projekt nego pokušaj da se uključe u njegovo stvaranje svi oni koji mogu kreativno i svojim znanjem doprinijeti njegovoj kvaliteti. Osobito ja ističem takav participativni stil u donošenju zakona jer je tu bilo krajnje osjetljivih stvari koje bi naišle zbog nerazumijevanja i na teške kritike. To se odražava i u ovoj raspravi. Stručni kriteriji u pogledu ovog zakona olakšavaju taj posao budući da postoji velika praksa u velikom broju zemalja. Preko stotinu zemalja je u posljednjih 10 godina donijelo ovakve zakone ili ih mijenjalo, čak i one koji su ih tradicionalno imali kao što je Velika Britanija pa čak i SAD doprinosile su nizom modifikacija takvoj praksi, ali prava stvar u koju se možemo ugledati je donošenje sličnih zakonskih tekstova u zemljama novih demokracija, tranzicijskim zemljama, zemljama u razvoju, zemljama u kojima demokratske institucije nisu sasvim zaživjele. I to je onaj okvir koji se i nama postavio kao zadatak i zahtjev u pregovorima da nađemo rješenja poboljšanja ovog zakona. Mi smo ga imali, ali on nije udovoljavao onim kriterijima demokracije kakve od nas Europa traži. Hrvatska je prednjačila 2003.godine u samom donošenju zakona, ali pokazalo se nešto što je ovdje velika opasnost, da u primjeni tog zakona se zapravo pronađe cijeli niz mogućnosti opstrukcije, bilo izborom ljudi koji nemaju puno interesa u njegovom provođenju, bilo zbog toga što postoji kultura tajnosti i svetosti podataka koji se ne smiju davati građanima, bilo zbog toga što institucionalna rješenja koja smo imali nisu bila dobra. Ali neki ovdje u sabornici su veći broj mandata i oni pamte kakve su bile rasprave o izvješćima o primjeni tog zakona i to je bio svojevrsni proces učenja u kojem smo vidjeli da rješenja neka, osobito institucionalna koja smo imali nisu dovoljna garancija postizanja ciljeva tog zakona. imenom, su bili presudno zaslužni i za to da su ovakve ideje probile se u javnost i postale jedan sastavni dio intelektualne atmosfere u hrvatskom društvu. Ali dozvolite da istaknem neke stvari koje su u vezi sa prethodnim i u vezi s ovim zakonom koje su vrlo važne. U raspravi u Saboru ovdje se pokazala jedna izvjesna sumnja ili nerazumijevanje o tome koja je prava svrha ovog zakona. Gospodin Pičuljan je u svom uvodu rekao i mislim da to treba naglasiti, da svrha ovog zakona nije stvaranje jedne posebne ili moćne institucije povjerenika iako mnogi na to referiraju, već je svrha ovog zakona prije svega davanje mogućnosti unapređenja kriterija dobre vlast. Dobra vlast nije svedena samo na otvorenu vlast, ona podrazumijeva i primjenu načela zakonitosti, profesionalnost u radu tih tijela, odgovornost, ali svakako ona ne može biti dobra nijedna vlast ako ona nije otvorena, ako se ne trudi svojim građanima od kojih ima legitimitet, dati na uvid, olakšati dobivanje svih onih podataka koji su važni za ocjenu neke odluke da vidimo da li se moglo drukčije. I uostalom time se podiže i legitimitet vlasti jer mi dijelimo odgovornost ako znamo o čemu se odlučuje ali smo samo pasivni pučani ako nam se odluke serviraju u tom obliku u kojem mi nismo svjesni, nismo informirani o alternativama. Zbog toga glavni cilj ovog zakona nije samo da promovira pravo građana da dobije informaciju već je nametanje obaveze tijelima javne vlasti, zbog toga je vrlo važna definicija na koja se tijela odnosi, i koja je vrlo dobra i proširena u odnosu na prethodnu, nametanje obaveze da tijela javne vlasti pravovremeno potpuno i točno, istinito informiraju građane o svim onim stvarima koje su važne za njihovo djelovanje i odlučivanje. Da budem jasniji, pa naravno da se nama uvijek prigovaralo recimo da nemamo transparentno trošenje proračuna. Naravno, to je jedna od stvari koja se promiče i ovim zakonom. A to je pravo da građani dobiju podatke o tome kako se koriste javna sredstva. To je ono što je glavni cilj. Ovaj zakon nije jednostavno jedno dodatno sredstvo medijskih sloboda. On će dati, uostalom i stvorena je praksa u ovom razdoblju baš djelovanjem medija i slobodnih medija i novinara o proširenju i primjeni ovog zakona. Pa sjećate se, ovaj zakon je nastao na taj način da vlasti nisu na odgovarajući način davale objašnjenja o satovima, trošenju sredstava ili o tome što rade određene institucije u sustavu vlasti. To je ono što se ovim pomaže, ali nije samo svedeno na Jer pravi vlasnici informacija nisu tijela koja ih imaju, pravi vlasnici informacija su građani. Zbog toga njima pravo, a obaveza tim tijelima da ih na vrijeme i potpuno o svemu informiraju. Spominje se i sljedeće, ovaj zakon je doista jedan od onih antikorupcijskih zakona. Kao što je svaka dobra vlast nekorumpirana vlast. Ovaj zakon se naravno oslanja i na međunarodne dokumente. Recimo Konvenciju UN-a o suzbijanju korupcije koji zahtijevaju od onih Vlada i država koje su ratificirale konvenciju da te konvencije i primjene. Ali ovo, ovaj zadatak se ne svodi samo na to. Ne može biti nikakve borbe protiv korupcije ako netko vlada informacijama i selektivno ih daje. Ja znam koliko je mukotrpno i teško izložiti se interesu javnosti. Pa mnogi od vas su svjedoci kako je to teško, ali nužno je dati slobodu i odgovornost novinarima, pravo da dobiju informaciju koju traže. Postoje obaveze i druge međunarodne prirode, konvencije i Vijeća Europe, Konvenciju 2 iz 2002. niste spomenuli. Postoje zapravo u donošenju jedna Konvencija o pravu na dostupnost informacijama Vijeća Europe pa kad Hrvatska bude nešto demokratskija zemlja možda ćemo i ratificirati i potpisati i slično. Ali postoji jedan široki pokret koji je obuhvatio sve dijelove svijeta, koji obuhvaća jednu mrežu i institucija i instituta, nevladinih udruga, državnih tijela, koji promiče ovakve aktivnosti. Najznačajnije pri tome što je i obaveza Hrvatske vlade je partnerstvo za otvorenu vlast. To je jedna inicijativu koju su pokrenule SAD koje u ovom pogledu imaju najbolje iskustvo i mislim da mogu biti nama svakako u mnogočemu uzor u otvorenosti vlasti. za otvorenu vlast je obaveza RH koja sadržava u sebi ne samo mogućnost lakšeg dostupa informacijama već i potrebu da vlast djeluje u smislu participativne demokracije. Dakle da se radi o informiranom sudjelovanju građana u odlučivanju i ne manje važno da se promiče profesionalni integritet ljudi koji obavljaju javne položaje, javne dužnosti. Sve to govori da je ovaj zakon nastao ne kao igra slučaja ili pokušaj da se riješi samo problem zahtjeva koje nam postavlja Europska komisija, iako je i to nesporno važno. koja je obvezala donošenje ovog zakona, jest ta potreba da udovoljimo tim zahtjevima da pokažemo volju i političku mudrost u tome. Nego, da se radi o jednoj promjeni klime i stavu prema vlastima i prema javnoj upravi koja ne zadovoljava se time da imamo dane i gotove recepte nego da moramo imati nebirokratsku i odgovornu vlast. Ali budući da vrijeme ide ja ću se sada zadržati samo na nekim spornim točkama ovdje iznesenim. U raspravi dolazi do izražaja jedno nerazumijevanje, a to je nerazumijevanje položaja povjerenika. Povjerenik nije nikakav moćnik, on raspolaže samo onim što bi svi građani trebali imati. On je onaj koji može dobiti na uvid informacije koje građanin nije dobio, on je više pomoć, neka vrsta savjetodavca, neka vrsta pomoći koju dobiva građanin koji traži informaciju na koju ima pravo. Ono što je tu neobično važno ma upotrijebit ću jedan primjer, znate mi možemo općenito govoriti o tome kako čovjek s vremenom gubi vid ali je važno da on ima naočale ako ne vidi dobro. Tako i ovdje, ako se mi slažemo da informacije nisu dostupne onda moramo znati da treba neka institucija ili pomoćnik da u tome pomogne. Nikakav moćnik, nikakvo dopunsko tijelo. Uostalom mi smo i dosada imali tijela koja su se bavila tim pitanjima. Druga važna stvar je trošak. Ovdje do izražaja dolazi jedna ideja, prirodno pada na pamet, o tome da će zakon izazvati veliko zapošljavanje. Neće, to je jednostavno želja da se odredi netko ko će za pitanje informacija biti zadužen, gospodin Vinković je to iz svog iskustva vjerojatno dosta dobro osjetio. Ali u tom pogledu ni povjerenik nije nešto što troši novac, on je kao i kod pitanja državne revizije kad smo raspravljali, neke vrste pomoći da se sredstva koriste na bolji način. Da li neka agencija ili pojedinca, to je veliko pitanje, ali u svijetu postoje različita dobra i loša iskustva sa svakim od tih oblika. Već kod donošenja zakona 2003. godine pojavilo se pitanje da li da to bude jedna agencija ili da kao što, kao što ima agenciju Srbija, Ukrajina, Turska, Crna gora, Makedonija ili Mađarska ili da to bude pojedinac kao što ima Kanada, Australija, kao što ima Velika britanija, Škotska, Češka ili Slovenija. Mislim da je izbor izvršen vrlo dobro, a to je da to bude povjerenik, osoba, jest i očekivanja javnosti su da će netko za to biti odgovoran. I na kraju, samom kraju samo da komentiram pitanje većine kod donošenja ovog zakona. Nakon izlaganja i replike gospođe Lovrin mislim da dopunska objašnjenja, naročita ne trebaju, ali postoji jedno iskustvo koje smo naučili kod donošenja ovakvih zakona, ovakvih zakona u prošlosti, njene izmjene, a to je da svi kažu slažemo se, ali onda unizaju tehničkih i financijskih detalja, ispadne da slaganja nema. Mi smo naučili prepoznati lažne opstrukcije. Hvala lijepa. Sad imamo prijavljeno 7 replika, pa idemo jednu po jednu. Prva replika i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite. **Vukšić, Branko evo ovo od samog kraja kad ste spomenuli i gospođu Lovrin i pitanje većine, ne formalne većine jer nam to ne dopušta Ustav. Riječ je o tome, o dobroj volji, o parlamentarizmu, o konsenzusu u Parlamentu. To je moguće ako želi vlast, oprostite ako želi vlast. Nemojte prebacivati odgovornost ili izazivati opstrukciju ili predbacivati opstrukciju opoziciji. Međutim, mene jedna rečenica na samom početku izazvala na ovu repliku, a to je vaša rečenica točna: "Demokracija nije završen čin.". Je li moguća, pitam sebe ne tražim odgovor, je li moguće demokraciju strogo kontrolirane medije? Je li moguće demokraciju uz kaotično pravosuđe, je li moguća parlamentarna demokracija u koju članovi Parlamenta su bespogovorni dizači ruku, ili za partije ili za vođe, ili za moćnike, ili za centre moći izvan politike? Je li moguća demokracija služenje državnih vlasti, ovdje ne mislim samo na hrvatsku vlast nego mislim na sve vlasti, mislim na globalno međunarodnih korporacijama. Da li vlasnica, rekli ste, da da vlasnici informacija bi trebali biti građani jer informacija je javno dobro, što sam ja prije ustvrdio, što nije teško ustvrditi, ali kako ostvariti demokraciju u atmosferi kada se javno dobro linčuje, kada se glorificira svekolika privatizacija? Ovo su pitanja koja bi trebalo obrazložiti, vrlo je teško u dvije minute, demokracija je sve manje završen čin i sve je manje demokracije. **Kregar, Josip (Nezavisni)** Odmah da kažem s čim se slažem, sa dijelom zadnje rečenice da nije završen čin to je sigurno. I slažem se sa većim dijelom onih stvari koje ste rekli o ograničenjima koje imamo, ali ovdje mi raspravljamo o jednom konkretnom zakonu i konkretnom problemu, a to je kako da donesemo zakon koji će vlast učiniti odgovornijom i otvorenijom. A ako je to naša pozicija je poput, opet ću upotrijebiti jedan slikoviti primjer, poput pozicije liječnika koji pregleda vaš oči, on vam mora propisati naočale iako zna da ste bolesni i od mnogih drugih stvari. Ali ovdje, ovdje se radi o tome da građani imaju bolje informacije, da bolje vide šta vlast radi. Nova replika i poštovan zastupnica Sunčana Glavak. Izvolite poštovana zastupnice. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Kregar, rekli ste da se prigovaralo, da se prigovaralo prijašnjim vlastima, prigovaralo se što se činilo i što se nije činilo, prigovara se i danas. Kolega Kregar podsjetit ću vas samo, zar je moguće da predsjednik Vlade na upit zastupnika o trošenju proračunskih novaca, 30 milijuna kuna kojima se saniraju dugovi nastali po javno-privatnom partnerstvu, kaže da on o tome uopće ništa ne zna i pravi se da ga to uopće ništa ne zanima. Dakle, i kada se traži da se ti ugovori učine dostupnima javnosti, dakle prigovara se i danas. Ni jedan zakon nije savršen i ni jedan zakon neće natjerati tijelo javne vlasti da ono po njemu postupa. Mi moramo doći do tog stupnja da nam se to jednostavno ureže u naš svakodnevni rad i da po tome počnemo činiti, samo zakonom to ne možemo apriori nekome narediti. I samo ću vas ispraviti, kažete da to nije novi trošak, kako nije novi trošak kad i predlagatelj kaže u članku 39. da je potrebno osigurati novac iz državnog proračuna, dakle govoreći o uredu povjerenika i o novom Ustavu.

ja znam da političke moćnike nije lako naučiti redu, ali molim vas podržite zakon koji vam u tome pruža uporište i daje alate. Jer ovaj zakon obavezuje tijela javne vlasti pa i dužnosnika u njima da daju informacije, ne da ih ignoriraju ili se izruguju na takva pitanja. A to je zakon. Molim podržite, što se tiče pitanje troškova, naravno da troškova uvijek ima u svakom djelovanju vlasti. Ali ponavljam ovo kao da je veći. Da su nam troškovi za popravljanje vlasti nešto što bi spriječilo ili onemogućilo donošenje ovog zakona ili uopće presudno pitanje.

Kolega Kregar vi ste u svom izlaganju hvalili uvođenje povjerenika za informiranje zbog participativnosti građana a zaboravljate da imamo Zakon o pučkom pravobranitelju i Uredbu pučkog pravobranitelja i u tom zakonu u članku 2 kaže se da pučki pravobranitelj je opunomoćenik Hrvatskog sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih ustavom, ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima, a slboda informiranja a time i dostupnost informacija koje posjeduje tijelo javne vlasti jedno je od temeljnih ljudskih prava. Odgovor na repliku, poštovani Josip Kregar. Ovdje je istina javnosti manje je ostalo primjetno da sinoć je rasprava bila u jednom izrazito konstruktivnom tonu pozdravljanja dobrih stvari. Onda mi dozvolite da ja pozdravim donošenje jednog dobrog zakona i ne obazirem se na sve ono drugo što može biti predmetom kritike. Hvala. Kolega Kregar suglasan sam sa većinom onoga što ste vi naveli kao motive i razloge da se usvoji ovaj zakon. Međutim propušteno je treba upozoriti, to je ono što nije rečeno i što nije učinjeno. Vi ste spomenuli Švedsku kao s 150 godina tradicije, ali ono što treba reći, Švedska je izgradila jako puno na zaštiti dostojanstva čovjeka, pa se u novinama kod njih ne može navesti da je netko kriminalac, lopov ili tako dalje dok sud to nije rekao. Prema tome cijeli ovaj kompleks zakona ili onoga što bi se odnosilo na dostojanstvo na dostojanstvo čovjeka kod nas nedostaje. S druge strane nedostaje nacionalna strategija, informacijska strategija. Znamo danas da je informacija jedan od četiri osnovna instrumenta nacionalne moći. Ako nemamo ovu strategiju onda nam cijela ova priča ovoga zakona postaje nedostatna ako pođemo sa onom postavkom da postoji poštena vlast, da postoji oni koji dobro rade i kako se onda štite oni poslovni interesi već jel to naprosto ovim zakonom nije regulirano. Prema tome ono što jeste problem u svakom slučaju treba podržati da vlast se učini odgovornom ali isto tako trebamo učiniti da sve druge učinimo odgovornim od medija, koji možemo dokazati da mediji isto toliko čine štetu kao i nekorektne ili korumpirana vlast ili nevladine organizacije. Spomenuli ste SAD ali SAD je prvi donio odredbe o nevladinim organizacijama i pravilima kako se one ponašaju, a kad bismo mi te odredbe američke koristili u našem slučaju onda je pitanje kako ovo je vrlo citirane organizacije nevladine ovdje bi uopće mogle poslovati i kako bi djelovale. Prema tome ovaj zakon sam po sebi nije dostatan ako nemamo cijelu cjelinu tih odnosa. repliku odgovara poštovani Josip Kregar.

Ono što međutim je prilično jasno je da za razliku od SAD-a bez obzira na zakonodavstvo kod nas civilno društvo još uvijek treba jednu izvjesnu potporu, razumijevanje bez obzira na primjedbe koje može dobiti. Ono ne može na sebe uzeti mnoge zadatke. Ali jedan zadatak je ovdje uzalud da promiče otvorenost vlasti, jer pitanje informacija ispravno ste rekli. Informacija je oružje. Dajemo ga građanima u ruke. Sad ćemo čuti repliku kolege Dinka burića. Imam samo jednu nedoumicu. Vi ste rekli da je članak pet naveo točno tijela javne vlasti čak i proširio to je u redu. Međutim članak 15. i 16. U članku 15. u prvom stavku se govori da tijelo javne vlasti može ograničiti pristup informacijama kad se radi o pred istražnim i istražnim radnjama i to je logički. To je dobro. međutim tko je taj, koje tijelo javne vlasti može znat da je u tijeku neka pred istražna ili istražna radnja ako dakle malo mi je vjerojatno da će baš svako tijelo vlasti znat za to, a pogotovo je nelogično da u stavku trećeg tog članka 15. tijelo javne vlasti može ograničiti također pristup informaciji, kaže u podstavku prvom ako bi se tom objavom onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka pa onda bi u taj podstavak trebalo staviti ako bi se time ako ima saznanja trebalo staviti ako bi se onemogućilo vođenje predistražnog i istražnog postupka. To govorim zbog nedavne afere koju smo imali sa objavom onih podataka, sjećate se ono iz SOA-e da je prisluškivan ravnatelj SOA-e koji je po riječima ravnateljstva policije onemogućili kasnije provođenje istražnog postupka pa po njihovom objašnjenju nije došlo u konačnici niti do sudskog postupka. I još samo bih nešto, dakle mislim da bi članak 15.čak i 16.test razmjernosti javnog interesa trebalo malo doraditi i preciznije navesti. S jednom stvari se ne bih složio iz vaše rasprave. to je nepotpuna je vaša konstatacija da svaka dobra vlast je nekorumpirana vlast, to je jedan od uvjeta dobre vlasti. svaka dobra vlast prije svega mora biti sposobna vlast koja radi u korist vlastitih građana. A ako je nekorumpirana i nesposobna onda opet nije dobra vlast. Odgovor na repliku i uvaženi Josip Kregar. **Kregar, Josip (Nezavisni)** Uvaženi gospodine Burić, ograničena dostupnosti informacija su najosjetljivija Zbog toga su ona tako pažljivo i sljedeći praksu međunarodnih dokumenata i drugih zakonodavstva ovako i napisana. Dodatni razlog je činjenica iznimne osjetljivosti na utjecaj izvana na pravosudne i slična tijela. Međutim ovaj zakon je baš i izmijenjen u tome kao da ste vi ranije dali tu primjedbu da se riješi primjedba koju ste dali time da imamo test javnog interesa koji omogućava da i onda kada postoji zabrana i ograničenja dođe na svjetlo dana neki podatak. I zadnje pitanje dobre vlasti nije pitanje moje retorike ili definicije.

i provedbi na kraju krajeva ovoga zakona jer ukoliko se niko ne bude držao jednog dobrog zakona, a tu mislim prvenstveno i na građane koji moraju znati praktično i svoje pravo ali ja bih rekao i obavezu, obavezu da dobiju informaciju jer je to krug bez ukoliko u njemu nema građana tada ovaj zakon nema ni svog svog smisla. Ali jednostavno da rasvijetlimo ovoga povjerenika, on nije napisano u tom smislu ali on je tek jedno drugostupanjsko tijelo. Ukoliko i tijela lokalne vlasti, tijela državne vlasti dakle svi oni koji obnašaju vlast odrade transparentno svoj posao, ukoliko oni službenici za informiranje obave svoj posao tada ova ja bih rekao jedna dodatna pomoć građanima na pravo na informaciju neće biti u krajnjoj liniji ni potrebna. I treba doista slijediti iskustva smatram da evo i u Hrvatskom saboru i u Vladi i u ministarstvima imamo dovoljno stručnih, sposobnih kadrova punih znanja i da bi praktično i ovog povjerenika i ovu službu trebalo upravo tražiti u takvim službama, takvim službama, kao što su to u većini slučajeva su napravile jedinice lokalne samouprave.

neće on biti neki moćnik a neće niti ništa koštati. Evo pa prije svega ne bih se složila da neće biti moćnik odnosno da neće biti važna institucija. Prije svega imat će ovlasti i to prilične ovlasti koje mu proizlaze iz ovoga zakona i zato je važno da on bude i odgovoran za te svoje postupke. Poglavito će imati, ne onda kada tijelo uskrati iz nemara informaciju itd. ali kada tijelo javne vlasti provede test javnog interesa kada odluči da neće dati informaciju žalit će se povjereniku. Dakle povjerenik će biti to drugostupanjsko tijelo u odnosu na sva tijela vlasti na nacionalnom i na lokalnoj razini. Ponavljam, čak i onda kada je zapriječena ona informacija koja je zaštićena prema Zakonu o tajnosti podataka kada već prvostupanjsko tijelo zatraži mišljenja Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost kao nekog tijela koje štiti državnu i nacionalnu sigurnost i zaštićene podatke. Ako se ne odluči dati informacija žalit će se tom povjereniku. Povjerenik će također tražiti mišljenje toga ureda ali zakon nigdje ne kaže jeli to mišljenje obvezujuće ili nije obvezujuće što znači da će ta osoba moći učiniti dostupnim najvažniji podatak za nacionalnu sigurnost ako nije obvezujuće mišljenje Ureda vijeća, prema tome u tome će mu moć biti prilično velika i nije to za

ali ima još naravno i ta važna stvar šta je sa onim stvarima koje su zaštićene prevladavajućim interesom države da ima izvjesne tajne. Mislim zašto da mi nemamo povjerenje u povjerenika koje je veće nego naše povjerenje u nekog službenika koji to ima jer povjerenik i odgovara za ono i on prema onom što je vidio ocjenjuje da li to javnost treba znati ili ne. Ja mislim da je to veliki korak naprijed. Ja neću ovdje poistovjećivati tajne službe sa nekom vrstom mentaliteta i tradicije tajnosti koja postoji, ali sasvim je jasno da javnost, društvo sa tim ima prilično loša iskustva, ne samo u političkim aferama nego u materijalnom financijskom poslovanju, a to onda više nije tajna. Zahvaljujem. Nastavljamo raspravu po klubovima. Stavove kluba HSU-a iznije će nam poštovani zastupnik Željko Šemper. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Zamjeniče ministra sa suradnicama, kolegice i kolege. Cilj je ovoga zakona omogućiti i osigurati ostvarivanje ustavnih prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne uprave i vlasti. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama, ograničenja prava na pristup informacijama te postupak na ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da i sama objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisima. Zanimljiv je pojam test razmjernosti javnog interes o procjeni razmjernosti između razloga za omogućavanje pristupa informaciji i razloga za ograničenje te omogućavanje pristupa informaciji, ako prevladava javni interes. Sada se zakonom člankom 10. reguliraju obaveze tijela javne vlasti na objavu svih potrebnih informacija iz njihove nadležnosti što dosad baš i nije bilo rađeno ni dostupno građanima. Prema članku 15. tijela javne vlasti mogu ograničit pristup informacijama ako je primjerice informacija klasificirana stupnjem tajnosti. No pojam tajnosti vrlo je rastezljiv pojam, zakonom je regulirano što je poslovna ili profesionalna tajna. Naravno da je primjerice poslovna tajna receptura Vegete, ali nisam baš siguran da je tajna spisak radnika koji odlazi iz tvrtke s poticajnom otpremninom iako sam nedavno takav odgovor i dobio. Siguran sam da za takav zahtjev vlasnik informacije ne mora tražit mišljenje Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost. U Zakonu o tajnosti podataka postoje stupnjevi tajnosti klasificiranih podataka: vrlo tajno, tajno, povjerljivo i ograničeno. S obzirom na stupanj ugroze zaštićenih vrijednosti stupnjevima tajnosti mogu se klasificirati podaci iz djelokruga državnih tijela u području obrane, sigurnosno-obavještajnog sustava, vanjskih poslova, javne sigurnosti, kaznenog postupka te znanosti, tehnologije, javnih financija i gospodarstva ako su podaci od sigurnosnog interesa za Republiku Hrvatsku. U postupku klasifikacije podataka vlasnik podataka dužan je odrediti najniži stupanj tajnosti koji će osigurati zaštitu interesa koje bi neovlaštenim otkrivanjem tog podatka mogli biti ugroženi. Ako klasificirani podatak sadrži određene dijelove ili priloge čije neovlašteno otkrivanje ne ugrožava vrijednosti zaštićene zakonom o tajnosti, takvi dijelovi podataka ne smiju biti označeni stupnjem tajnosti. Nadam se da će ovaj zakon otvoriti oči tijelima javne vlasti da neke zahtjeve korisnika neće nepotrebno obavijati velom tajne te građanima ili udrugama pružati prave i ažurne informacije. Imam jedan primjer. Udruga umirovljenika za svoje potrebe od HZMO-a traži spisak umirovljenika svoga grada, a stiže odgovor da isti zahtjev treba poslati i sam grad iako se ne radi o spisku umirovljenika sa određenim cenzusima koji bi bili potrebni eventualno za isplatu božićnice ili uskrsnice. Više puta smo danas u raspravi čuli kako je informacija ustavno pravo građana, a dosad smo bili svjedoci kako građani često ostaju bez prave informacije. Tijela javne vlasti kao vlasnici informacija nisu uvijek pružali informacije potrebne građanima. Često se pružanje infrastruktura karakterizira kao tajna i mišljenja sam da će to i nadalje biti glavni problem provedbe ovog zakona. Ključnu ulogu u provedbi ovog zakona imat će novo instalirani povjerenik za informiranje koji bi uz rješavanje žalbi i inspekcijski nadzor trebao informirati i educirati građane o njihovom pravu na informiranje. Građani moraju znati svoja prava na informacije i ne smiju biti žrtve birokracije. Često se od građana, a posebno umirovljenika čuje kako ih se nepotrebno šeta od sobe do sobe,od institucije do institucije. Prava primjena ovog zakona mora biti u službi građana i nije dovoljno da se informacija nađe na internetskim stranicama, već tijela javne vlasti moraju pronaći način da informacije budu dostupne svakom građanu pa i našim umirovljenicima.

Imamo još za ovu točku dnevnog reda prijavljena 3 kluba i 9 pojedinačnih rasprava. Kako se počelo sa replikama, a mi moramo odraditi još jednu točku dnevnoga reda danas, najmanje. To ćemo raditi bez stanke. To je jedini način da stignemo, da ne ostanemo ovdje do 2 u noći. A sad pozivam kolegicu Sunčanu Glavak da nam iznese stajališta kluba HDZ-a o ovoj temi. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvaženi zamjeniče ministra sa suradnicama, kolegice i kolege. Svaki puta kada govorimo o Zakonu o pravu na pristup informacijama ponavljamo se i izgovaramo istu rečenicu i svi se očito s njom s njom slažemo, a to je da je pred nama snažan antikorupcijski alat a naša je zapravo dužnost ostvariti nepristranost informiranja i dostupnost informacija. Međutim, samo je pitanje kako ćemo to učiniti. Nakon nedoumice u prvom čitanju eto u konačnom prijedlogu Zakona o pravu na pristup informacijama Hrvatska će dobiti novu instituciju povjerenika za informacije. Dakle, još jednom ću ponoviti ne znam zašto će kako se sada kaže ovo neovisno tijelo biti učinkovitije u radu od dosadašnje Agencije za zaštitu osobnih podataka i da li to znači da Agencija za zaštitu osobnih podataka dosada nije bila neovisno tijelo? Neosporna je činjenica da se razina demokratskih standarda može iščitati i kroz dostupnost informacija tijela javne vlasti, međutim samo zakonsko rješenje neće biti jamac da će se to učinkovito i provoditi. Zakon o pravu na pristup informacijama trebao bi svima omogućiti dostupnost informacija, međutim od njegovog prvog donošenja dakle i poboljšanja koja su bila tijekom godina pa i ovog o kojem danas govorimo i življenja na demokratskoj sceni u Hrvatskoj još uvijek 50% građana uopće ne zna da ovaj zakon postoji, a gotovo 60% tijela javne vlasti na nižim razinama dozvoljavaju si ignorirati zahtjeve građana. Klub HDZ-a u prvom čitanju u prvom čitanju iznio je nekoliko dobronamjernih primjedbi, jednako tako i naši zastupnici i drago mi je što je predlagatelj eto usvojio neke od njih. Pa primjerice tako da se konačnim prijedlogom zakona utvrdi razlika između posjedovanja informacije i pravo na raspolaganje tom informacijom. Jednako tako prihvatio je predlagatelj primjedbe u konačnom prijedlogu zakona u odredbi u kojoj se propisuje pravo na ponovnu uporabu informacija propisano je da tijelo javne vlasti nema obvezu pretvorbe informacije iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe. Jednako tako brisana je obveza tijela javne vlasti da na internetskim stranicama objavljuju neslužbene pročišćene tekstove propisa. Prihvaćena je i primjedba koja se odnosi na propisivanje i način obračuna naknade za pristup informacijama pa tako predlagatelj kaže da će povjerenik kao neovisno tijelo propisati kriterije za određivanje visine naknade i način naplate naknade. Tijela državne uprave dakle moraju upoznati javnost sa obavljanjem poslova iz svog djelokruga i izvještavati o svom radu bilo putem sredstvima javnog informiranja, službenim glasilima, web stranicama, putem brošura ili na neki drugi način koji će biti dostupan javnosti. Međutim, govorili smo i u prvom čitanju o primjeni informacijsko-komunikacijske tehnologije koja olakšava i ubrzava djelovanje državne uprave ali jednako tako poboljšava koordinaciju unutar sustava državne uprave, omogućuje lakše kontakte a na internetskim stranicama kada se nešto objavi to je dostupno najširem krugu zainteresiranih osoba i to su zapravo informacije od javnog značenja. Takvim načinom komunikacije vjerujem da će se u budućnosti suziti potreba za postavljanjem pojedinačnih zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama jer će velika količina informacija biti dostupna u svakom trenutku. I tome trebamo težiti. Međutim, zapravo se ne vidi kolika je stvarna interakcija između građana i institucija. Činjenica je da neka tijela javne vlasti još uvijek ne poznaju dovoljno zakon ili se prave da ga ne poznaju jer im tako odgovara zbog nekih drugih razloga. I ponavljam, puno je veća opasnost od toga što građani ne znaju da pod taj zakon pripadaju jedinice područne, odnosno regionalne samouprave. Dakle, svega 4% građana zna uopće da se taj zakon odnosi i na njih, a to je službeno eto iz izvješća, odnosno kampanje "Imam pravo znati" Transparency Internationala Hrvatska. Dakle, na jednom respektabilnom uzorku građana. Međutim, ono što je isto tako činjenica da su neki shvatili i Zakon o pravu na pristup informacijama potpuno pogrešno i da ih često koriste za rješavanje svojih osobnih stvari, za svoje osobne probleme misleći da će na taj način koristeći se ovim alatom koji nije tome namijenjen riješiti svoje osobne odnosno privatne neriješene probleme. Jedno od područja na kojem naša javna uprava ili tijela javne vlasti zaostaje jest slobodan pristup informacijama koje su pristupne ili obradive uz pomoć računala. Govorili smo o tome i Vlada je u konačnom prijedlogu zakona u članku 10. propisane su informacije koje su tijela javne vlasti obvezna objaviti na internetskim stranicama na lako pretraživ način. Međutim, smatram da je tu riječ o paradoksu jer prijedlog zakona objavljen u nekim formatima sve je samo ne lako pretraživ. Dakle, ako imate skenirane stranice dokumenata, slike, jedini način da njih zapravo vidite jest da pustite taj dokument kroz neki sustav za optičko prepoznavanje pa će vam tek tada isporučiti tekst koji će onda biti lako pretraživ. Dakle, trebalo bi zapravo sve dokumente objaviti u obliku koji omogućuje automatsku obradu uz pomoć računala u svim slobodnim formatima. moram reći da do nekih dokumenata ne možete doći ukoliko nemate instalirane komercijalne aplikacije. Dakle, morate zapravo aplikaciju platiti. Dodatni problemi naravno nastaju kada se promijene formati aplikacije pa onda morate sve iznova. Smatram da je to u suprotnosti s načelom jednakosti iz članka 8. predloženog Zakona o pravu na pristup informacijama. Bilo bi jako dobro, možda i iluzorno očekivati, ali kažem bilo bi jako dobro da su ovakvi podaci dostupni na način kako što su to primjerice napravile neke države EU, primjerice Vlada Velike Britanije ili ili Austrija, vi ćete tada na lako pretraživ način odmah na sučelju uči u informacije koje su vam potrebne i onda bi to bio, po meni lako pretraživ način, ako smo o tome govorili. Što se događa zapravo u stvarnosti, dok mi raspravljamo o tome povjerenik da ili ne, većina će kao dosad reći da bez da smo, dakle da zašto, vi ćete reći da za još jedan novi ured, da za nove troškove što je eto stavljeno i u ovaj prijedlog zakona, da za novu instituciju i da za ustroj ureda povjerenika koji će ustrojiti unutarnje ustrojstvene jedinice za pojedina područja rada u skladu s tom vrstom posla. Pa ćemo onda tek vidjeti na što se to odnosi, to nam je tako lijepo samo upakirano u članku 39. u 2. stavku. Bojim se da ne znamo kolika će to biti brojka, vraćam se na ono o čemu smo govorili, bila je dobra parlamentarna praksa i za vrijeme HDZ-a, da se o važnom dužnosnicima klubovi usuglase, postignu konsenzus i onda su oni zapravo, možemo reći bili izabrani i više nego dvotrećinskom većinom. Što se tiče zabrinutosti oko provođenja ovog zakona postavlja se pitanje zašto primjerice i cijelu prošlu godinu nismo iskoristili kako bi smo građane upoznali sa postojanjem zakona. Mislim da povjerenik samo po sebi nije nikakvo rješenje i da građani i dalje neće znati da sad postoji neki povjerenik, dosada je postojala Agencija za zaštitu osobnih podataka. Sudeći prema svim ovim istraživanjima i da jednako tako 80% ispitanika nikada nije ni postavilo nikakav upit i da ih zapravo najviše zanima financiranje projekata iz proračuna, a to je ono o čemu su moji prethodnici govorili jel stalno mislimo da je nešto obavijeno velom tajne. Dakle, vjerujemo da ovaj alat je dobar, međutim ostavljamo sumnju da će povjerenik biti neovisno tijelo, odnosno neovisna osoba i da će ona biti zapravo u službi naših građana. Stalno se pozivamo na demokratska prava, pa onda se vratimo na demokraciju, kako se ne bismo na kraju utopili u rečenici da jedino Vlada može uzeti savršenu tintu, može je stavit na savršen papir i na kraju učiniti tu kombinaciju bezvrijednom, da nam se ne bi dogodilo tako i sa povjerenikom za informiranje. Imamo primjera, načina kako su birani pravobranitelji, kako je birano povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, pa osim toga imamo povjerenika na HRT, a čujemo da bi se on uskoro mogao i ukinuti, pa stoga razmislimo svi o čemu ćemo glasati i Hvala vam lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala. Sad ćemo slušati replike, Zoran Vinković. Evo uvažena kolegice, evo ja sam 12 godina. 12 godina gradonačelnik, moj telefon, mobitel je javan. Mnogi građani dobivaju informacije i od mene samog. Gradu Đakovu, evo prošle godine zahvaljujući transparentnosti rada. Dakle, iako nema transparentnosti bez samih građana, zaprimljen je jedan zahtjev za pristup informaciji. Jedan jedini zahtjev. A ostao sam vam dužan, niste bili ovdje kada ste spominjali u jednoj replici, ona uvjetna mišljenja revizije. Ta uvjetna mišljenja nekad dolaze iz čisto prozaičnih razloga, imate skupštinu trgovačkog društva gdje neku odluku morate donijeti dvotrećinskom većinom i ne možete ju donijeti. Kao što je npr. povećanje kapitala tog trgovačkog društva, uvođenje npr. evo evo u Đakovačkom vodovodu, tri općine se bune ako Grad Đakovo financira u svoju komunalnu infrastrukturu, time povećava svoj temeljni kapital u društvu i ne možete to provesti na Trgovačkom sudu. I revizija kada dođe, ona daje uvjetno mišljenje, dakle ne radi nezakonitog poslovanja ili ne daj Bože kriminala. Ali ono što naglašavam, a to ću i reći sada u svojoj raspravi, mnoge jedinice lokalne samouprave, ne zato što nisu htjele provoditi, provoditi ovaj zakon nego jednostavno nisu imale niti sredstva u proračunima. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku poštovana Sunčana Glavak. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Vinković je gradonačelnik, on bi želio to i ostati i meni je to sasvim razumljivo. Kolega Vinkoviću i sami ste rekli građani nisu postavili upit, o tome ja i govorim, da li građani uopće znaju da oni nogu putem toga zakona vas nešto pitati ili će nabaviti mobitel pa će vas zvati. Dakle i tako se može izraziti upit prema zakonu, mogu i to činiti. Ono što vam želim reći, neki gradovi to čine sjajno, međutim pogledajte neke druge gradove, općine. Oni formalno imaju web stranicu, napune je prvi puta podacima i kada nakon 2 godine pogledate tamo stoje ti isti podaci koji su se u međuvremenu promijenili, pa tako ne možete pronaći ni jedan relevantan podatak, pa čak od najbanalnijeg broja telefona koji vam je potreban. Dakle, o tome sam govorila i to je jedan od načina komunikacije, to je napredna tehnologija i na taj način ćemo omogućiti građanima da oni nemaju prepiske sa tijelima javne vlasti ako im omogućimo da sve to transparentno vide, ali to nećemo riješiti uvođenje povjerenika. Zašto nam netko garantira da će povjerenik biti taj koji će sada prisiliti neki grad xy da on sve objavi na svojim web stranicama. O tome sam govorila dakle, a što se tiče izbora, pozornica politička je ovdje pa ćemo o tome još razgovarati. Hvala lijepa. Druga replika, poštovani Zlatko Komadina. **Komadina, Zlatko (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče pa vezano za izlaganje gospođe Sunčane Glavak u prvoj svoj rečenici je dala jednu dosta tmurnu konstataciju gledano za ovaj za ovaj zakon, da je to snažan antikorupcijski alat. Ja bih se mogao složiti da je to snažan demokratski alat ali nemojmo upotrebljavati takve riječi jer bi ispalo da je sve što se radi u tijelima javne vlasti i korupcija. A što se tiče da li građani znaju? Sve odluke iz Sabora su javne pa tako i ovaj zakon a isto tako i uloga nevladinih organizacija koje ste negdje spomenuli. Upravo ta da uputi građane da imaju taj alat i da ga mogu koristiti pa rekao bih uloga medija u tom dijelu. Odgovor na repliku, poštovana Sunčana Glavak. kada razgovaramo o tom zakonu, ne samo danas u prvom čitanju, prije nekoliko godina. Prilikom prvog donošenja ovog zakona. Osim toga ta rečenica stoji u svim strategijama. Kada govorimo o ovom zakonu, o svim strategijama koje govore o antikorupcijskim alatima, dakle ne vidim o čemu je problem. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba HDSSB-a govorit će poštovani Zoran Vinković.

će podržati ovaj zakon. Netko je rekao da je ovo tjedan dobrih zakona pa bi onda bilo dobro da možda i prekinemo danas zasjedanje nakon ovog zakona jer vrlo brzo i ide Zakon o minimalnoj plaći, neće biti baš dobar zakon jer se ona ograničava na 2984,78 kuna bruto

Dakle ja informiram građane da se priprema zakon po kojima će bruto minimalna plaća biti 2984,78 kuna. dakle to opće ljudsko pravo, pravo na pristup informacijama gospodine potpredsjedniče, spada u treću generaciju ljudskih prava čiji s razvoj može pratiti zadnjih 30-40 godina i vezano je uz ideju da je nužni sastavak demokracije mogućnost uvida u rad organa državne, lokalne, regionalne vlasti i svih razina vlasti jer javnost ima pravo znat. I građanima RH ovaj zakon upravo treba omogućiti pravo na pristup informacijama. Što to konkretno znači? Vidite da se držim teme samo vi morate biti malo suzdržani u svojim potpredsjedničkim opservacijama. Pravo na pristup informacijama je pravo fizičke i pravne osobe da traži, dobije informaciju kao i obaveza tijela tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji. Osiguranje prava na pristup informacijama temelji se na sljedećim načelima. Pretpostavka javnosti, dakle sve informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti moraju biti dostupne zainteresiranim da ih tako nazovem ovlaštenicima tog prava odnosno fizičkim i pravnim osobama, građanima, tvrtkama koji imaju pravo saznati da li ta tijela javne vlasti raspolažu, posjeduju ili nadziru traženu informaciju. Dakle bitno je pitanje nadziranja tražene informacije. Sljedeće načelo je potpunost i točnost informacije. Dakle informacije koje daju tijela javne vlasti moraju biti potpune i točne. Jer često se dešava da mnoga tijela javne vlasti daju i krive informacije za koje do sad nisu snosile nikakvu odgovornosti. Sljedeće načelo je jednakost. Pravo na pristup informacija pripada svim ovlaštenicima tog prava, svima, ne pojedincima i to pod jednakim uvjetima i tijelo javne vlasti ne smije stavljati niti jednog ovlaštenika tog prava a nazivam sada i građane i pravne i fizičke osobe ovlaštenicima tog prava u povoljniji položaj. Sljedeće bitno načelo je načelo raspolaganja informacijom. Dakle građanin, fizička i pravna osoba ima pravo dobivenu informaciju javno iznositi. Dakle i ja kao zastupnik i kao građanin imam pravo reći koliko se predlaže minimalna plaća i kako će ovaj tjedan evo dobrih zakona u Hrvatskom saboru završiti. Ako ćemo biti objektivni Hrvatska do sada je zadovoljila vrlo malo ovih načela i ovih kriterija o transparentnosti. Imali smo i dosad Zakon o pristup informacijama i može se reći da određeni dokumenti, informacije, podaci doista nisu nikad ni bili dostupni. Pa čak i danas kad se opravdano traži, nije to samo pitanje HRT-a, pa i mene zanima ukoliko smo kao kao zastupnici morali i po Zakonu o sprečavanju sukoba interesa poneki imali čak i one kazne ako niste objavili tu karticu pa i mene zanima koliko sada ravnatelj HRT-a ima plaću ikakva su mu ikakva su mu sve primanja i kakva mu je imovinska kartica. Na kraju krajeva i ovaj Sabor mu je dao određeno povjerenje. Ali evo krenut ću sa službenom web stranicom Vlade RH koju sam pomno pregledao i na naslovnici dakle na Internet stranici nisam nigdje uočio onaj link za proračun za 2013.godinu. Na toj stranici ima svega od naših pregovaračkih poglavlja, Facebooka, Twitera pa čak i do one posnog ručka ili zelenog četvrtka kao što su neki ministri tu davali prijedloge ali nema državnog proračuna. istina onaj tko se služi internetom može u tražilicu pojma upisati proračun i do njega se može doći. Ali objektivno najvažniji dokument, jer proračun je program rada ove Vlade njega nema na stranicama Vlade. E sada da sam ja informatički nepismen i da ja nemam volju tražiti državni proračun na stranicama Ministarstva financija ili pretraživanjem interneta mogao bi zaključiti da je rad ove Vlade u odnosu na ovaj zakon netransparentan. Dakle ono što je činjenica da razne institucije koriste razne tehnologije, obrasce za distribuciju informacija ali ti podaci nisu jedinstveni. Ukratko, pogledamo li baze podataka koje su navodno javne možemo npr. uočiti da je registar Trgovačkog suda pretraži samo po dva kriterija što bi značilo da morate imati točni podatak da bi eventualno dobili potvrdu da je traženi podatak točan. I tu svakako nema transparentnosti, nema pristupa informacijama. Volio bi isto tako da netko odgovori koliko tisuća pojedinačnih tijela sivih javnih vlasti uprave, samouprave dakle uključujući sve institucije, agencije sve druge pravne subjekte koji na ovaj ili onaj način upravljaju javnim novcem i resursima, i resursima, postoji u Hrvatskoj i koliko je za njih zapravo moguće obuhvatiti ovim zakonom na način da građanima osiguramo uistinu minimum transparentnosti i otvorenosti koji jamčimo ovim zakonom. Određene dvojbe koje proizlaze iz ovog zakona, a slobodno mogu reći da transparentnost ne priječe zakoni već nešto sasvim drugo, a to je nedostatak temeljnih demokratskih vrijednosti u ovom društvu i to je činjenica. Ali određene sumnje proizlaze iz ovog zakona. Nadam se da predlagač to u svakom slučaju može uočiti. Člankom 5.tijela javne vlasti su i općine. Dakle mnoge općine u RH a držat ću se opet teme zahvaljujući ovoj velikoj "decentralizaciji" više nemaju čak ni za plaću načelnika, da ne govorim o zamjeniku, da ne govorim o svemu onome što bi općina kao lokalna samouprava morala ispuniti prema građanima. građanima. Pa čak nemaju niti zaposlene u samoj općini kao tijelu lokalne samouprave nego određene financijske određene projekte rade institucije trgovačka društva, agencije, moraju po ovom zakonu imati, a neće ga moći financirati, a vjerujte danas

Dakle, mnoge jedinice lokalne samouprave prvenstveno mislim na općine neće moći ispuniti ovaj uvjet i imati tog službenika za informacije. Vezano za postojeći zakon dakle mnoge jedinice lokalne samouprave i u mnogim jedinicama lokalne samouprave ne postoje lokalni šerifi, maršali, napoleoni ili ne znam kako se već zovu nego odgovorni ljudi koji rade svoj posao koji su i na osnovu ovog zakona imali i i do sada službenika za informiranje, ali prvenstveno i sami su bili službenici za informiranje i imali transparentnost u radu od objave proračuna, od objave svih važnih dokumenata koji su bitni za građane u određenoj lokalnoj samoupravi, da ne hvalim samog sebe. Uostalom svaki gradonačelnik, svaki načelnik, svaki župan pa i svaki političar i svaki saborski zastupnik pa i ministar mora u svakom trenutku biti dostupan istim tim građanima radi kojih je izabran koji su mu dali povjerenje bez obzira da li su glasali za njega ili nisu glasali. nisu glasali. Iz iskustva smatram da povjerenik bi trebao biti biti imenovan iz reda stručnih službi ili Sabora ili Vlade ili ministarstva. Da li je to putem javnog natječaja, pa i čitav njegov ured jer smatram da bi se na taj način postigao i izbjegla sumnja u tome da će netko od povjerenika, od članova tog ureda, od inspektora biti stranački podobnik. Smatram da u svim ovim institucijama državne uprave, lokalne, regionalne samouprave imamo dovoljno kvalitetnih kadrova. Pitanje koje je dvojbeno, a ponavlja se i vezano je za pravo na pristup informacijama nije samo vezano za ovo ograničenje prava na na pristup informacijama nego vezano je za Zakon o zaštiti osobnih podataka pa često ne možete na natječajima koji su raspisani doći do podataka upravo iz razloga tog zakona zašto je netko primljen na određeno radno mjesto, a zašto netko nije primljen na određeno radno mjesto. Da zaključim, nema transparentnosti bez odgovorne javne vlasti pojedinaca odgovornih u toj vlasti, ali isto tako nema transparentnosti ni bez građana. I ovo je poziv građanima, ovo nije njihovo isključio pravo nego i njihova obaveza da kreiraju transparentnost u Republici Hrvatskoj, da kreiraju i razvoj demokracije u Republici Hrvatskoj i ovo je poziv da u što većem broju, bez obzira kakvo mišljenje imaju o politici, o političarima iziđu na lokalne izbore jer ne može nam se desiti da na svakim izborima, a to je vezano i za ovaj zakon, imamo sve manje i manje građana koji sve lošije i lošije žive u Hrvatskoj i koji na taj način poručuju svima nama da u globalu ne radimo dobar posao. Zahvaljujem. Vidite da sam se držao teme. Uspjeli ste, priznajem, uspjeli ste se držat teme. Imamo dvije replike. Prvo poštovani zastupnik Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolega Vinkoviću, vi ste u svojoj raspravi rekli i utvrdili u jednom trenutku da tijela javne vlasti nisu davale potpune, a često da daju iskrivljene informacije pa za to nitko ne snosi nikakvu odgovornost. Što je informacija, pogledao sam stručno obrazloženje što je informacija. To je rezultat obrade, manipulacije i organiziranja podataka na način koji dodaje znanje primatelju. Tu dovoljno prostora postoji da se upravo na taj način postupa i temeljem ovog zakona. Informaciju koju vi zatražite kad primijenite njezinu stručnu kvalitetu mogu ispasti na upravo takav način. Evo primjer. Slučaj aviona kojeg Vlada treba nabaviti, koji se pojavio nedavno u medijima vrijednosti nekih 60-tak milijuna kuna. To je rasprava trajala jedan dan, informacije su dali mediji i što imamo na kraju dana, imamo sugestiju u jednoj informativnoj emisiji koja kaže nije informacija loša, taj avion zaista treba jer on ne služi samo za državne dužnosnike, on može služiti i u druge svrhe. Međutim gdje je Vlada pogriješila, krivo je prenijela tu informaciju javnosti, imala je lošu komunikaciju ili komunikacijsku strategiju s javnosti i od aviona se odustalo. To je taj problem koji se pojavljuje kad govorimo o informacijama, jer postoji ona izreka koja kaže nije istina ono što si rekao već je istina ono što je slušatelj razumio i naravno tu i tada nastupa povjerenik sa svojim uredom. Tako da što god mi donijeli danas i što god mi pričali ta povjerenik će imat jednu ekskluzivu i snagu koju mu daje Sabor da on itekako primijeni stručno ovo što piše o samoj informaciji. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku, Zoran Vinković. uvaženi kolega, točna je informacija vezao za zrakoplov, zrakomlat je helikopter po onom starohrvatskom, je da je plaćena neka studija oko 90 tisuća kuna koliko se ja sjećam. Da li je netko odustao ili nije odustao od te kupovine ja ne znam jer nije to tako transparentno rečeno jer ako platite određene desetke tisuća kuna za jednu studiju o nabavci novog zrakoplova onda gdje ima dima, ima i vatre. Ne ulazim u to koliko je ovaj zrakoplov star, čemu je sve služio pa i za vrijeme bivše vlasti ali je činjenica da je nekad i pomogao građanima. Međutim ponavljam ono što je najbitnije u svemu ovome, povjerenik, osoblje tog ureda, inspektori moraju biti ljudi koji već sada rade u državnoj upravi. To ne mogu biti stranački podobnici, to bi bila najpogubnija stvar. I osnovni ja bih rekao aksion, nadam se da znate što je aksion, dakle tvrdnja koja se ne dovodi u pitanje za razliku od teorema koji možete izvesti, je da nema transparentnosti bez građana i i vjerojatno da Newtonu nije pala ona jabuka na glavu danas vjerojatno ne bi pričali ni o transparentnosti. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Slijedi nova replika, Josip Đakić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa ovo kolega Vinkoviću dotaknuli ste se određenih tema koje govore o izboru povjerenika i njegovoj potrebi po ovom zakonu. Naime, izbor povjerenika definiran je u članku 36. i o njegovom izboru govori Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav koji uz prethodnu suglasnost Odbora za informiranje, informatizaciju i medije utvrđuje prijedlog najmanje 2 kandidata. Jedan i drugi odbor imaju po 13 članova, između tih 13 članova 8 članova je članova vladajuće koalicije i znate kakav će biti odabir? Onoga kandidata koji odgovara vladajućoj koaliciji. O transparentnosti tog povjerenika za informiranje možemo samo reći što će proizaći iz ovih brojki koje sam rekao i nadmoći u ovim odborima koje donose svoj konačni sud i Hrvatskog sabora koji će u konačnici i potvrditi većinom glasova. Kad bi se usuglasili kao što su to tražili prije da dvotrećinska većina kao što smo čuli nije Ustavom predviđena za ove organske zakone i u redu, ali demokratski prikazati ovakvo tijelo koje sigurno znači puno u hrvatskom društvu i koje će imati veliku odgovornost da bude izabrano izabrano od svih zastupnika, a ne od vladajuće većine bilo bi najtransparentnije. Kad govorimo o ustroju Ureda povjerenika također postoje dvoumice koliko će tih zaposlenika biti s obzirom da je definirano da administrativno-tehničke poslove radi Ured povjerenika obavljat će Agencija za zaštitu osobnih podataka. On ima pravo poslovnikom koji će donijeti Hrvatski sabor urediti koliko će tu biti zaposlenika, sada nisu definirani. Troškovi kada govorimo o predviđenim sredstvima za novog čelnika tj. državnog službenika kao što će biti i ovi koji će raditi u uredu Pa gledajte pravila vrijede za vas kao i za sve druge./… Za provedbu ovog zakona potrebno je osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu. Ne znamo ni koliko ni što. Stoga ni ovaj zakon transparentno ne govori o tome što će biti i koliko će biti zaposlenih. Kolega Đakiću, za vas pravila vrijede kao i za sve druge zastupnike. Ako ih ne poštujete time vi ne vrijeđate mene, vrijeđate sve ove kolege ovdje. Hvala vam lijepa. Odgovorit će na repliku poštovani Zoran Vinković. Vidite uvaženi kolega Đakić ja sam upravo i govorio o tome zalažući se da praktično nema novog zapošljavanja i smatram da doista u tijelima državne uprave imamo dovoljno stručnih kadrova koji bi mogli obnašati ovaj posao. Pa imamo toliko i toliko agencija za ne znamo ni čemu služe. A što se tiče ovih omjera i uhljebljivanja, omjera u odborima, pa nije drukčije bilo ni u onih 8 godina, ruku na srce. Dakle uvijek, ali činjenica da se moramo svi izdići iznad toga i prije svega osigurati bar na ovom zakonu ne podobnost nego stručnost, osigurati doista transparentnost i uključiti same građane. ja sam gradonačelnik 12 godina, meni su pročelnici osim jedne pročelnice iz 2001. koja je otišla u mirovinu nisu stranački ljudi, nisu stranački podobnici nego su stručni, stručne osobe. I nije mi nikad palo na pamet iako je bilo pritisaka da zaposlim članove stranke ili ne znam koga. To mi ne pada na pamet. I tako se treba I tako se treba prije svega i ponašati. Omogućiti građanima pravo na informaciju ali i uključiti ih u proces i na kraju krajeva u demokraciju Hrvatske jer mi u ovom trenutku nismo u pravom smislu te riječi dovoljno demokratska zemlja da me netko ne povlači za jezik. **Stazić, Nenad (SDP)** Sad ćemo još čuti i stavove kluba SDSS-a. Iznijet će ih poštovani zastupnik Mile Horvat. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče ministra uprave sa svojim suradnicima, kolegice i kolege. Konačni prijedlog Zakona o pravu na pristup informacijama je zakon koji ćemo mi kao klub i kao stranka podržati. Prevažna stvar je danas informacija, danas ona pravodobna informacija u određenoj sferi društvenog života čini kapital i kapitalnu prednost, ona je strateška stvar međutim ona je za najveću većinu građana i temeljno ljudsko pravo. Dvije su grupe argumenata zbog kojih ćemo mi podržati ovaj zakonski prijedlog. Prvo su nekakvi opći standardni razlozi. u smislu da se kroz ovaj zakon i kroz institute definirane u ovom zakonu trebaju ojačati instituti temeljnih ljudskih prava. Pravo na dostupnost informacija kojima raspolažu tijela javne ovlasti jedno je od temeljnih ljudskih prava. Načelo transparentnosti je jedno od osnovnih načela u borbi protiv korupcije. O tom je ovdje već bilo govora i ja o tome sad neću šire elaborirati. Uostalom pravo na pristup informacijama zajamčena je Ustavom RH i to njegovim člankom 38. gdje citirano se kaže jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Isto se tako i definira ograničenje prava na pristup informacijama pa se kaže da ta ograničenja moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju. Ovdje se dakle govori o eksemplarnim situacijama u ograničenju prava na pristup informacijama. Dakle, cilj zakona bi trebao biti omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javnih vlasti. Informacije, po nama, pripadaju svim građanima. Oni su na neki način vlasništvo građana i oni treba prije svega da korite građanima. Da ovdje kažem samo da i usvajanje novog Zakona o pravu na pristup informacijama jedna je od preostalih obaveza iz pregovora Hrvatske s EU. Zakon potpada u tzv. antikorupcijski paket propis te predstavlja jednu od 10 točaka iz sveobuhvatnog izvješća Europske komisije o napretku Hrvatske u izvršavanju pretpristupnih obveza. Drugi razlozi zbog kojih ćemo mi podržati ovaj zakon su nekakva naša iskustva i iskustva ljudi koji su, sa kojima su se oni susretali na terenu. problem sa dobivanjem informacija, a koje su od egzistencijalne, a neki puta i životne važnosti građana koji su nam se obraćali. Pa tako imamo slučajeva da recimo liste prioriteta za stambeno zbrinjavanje i otkupi stanova nisu mogli biti dostupni korisnicima tih kategorija. Čak i na pitanje da se dobiju te informacije, oni ih nisu dobili. Natječaji za zapošljavanje, primjena članka 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina kada se kandidat odbije ne može dobiti uvid u postupak izbora, ne može dobiti uvid u dokumentaciju jer mu službe koje su vodile taj postupak i dužne to da daju, tu informaciju ne daju. Jedinice lokalne samouprave nisu dobivale povratne informacije o odbijenim projektima na koje su aplicirali, nisu mogli imati uvid u razloge, dakle u dokumentaciju kako bi uočili razloge zbog čega su njihovi projekti odbačeni. U Ministarstvu unutarnjih poslova smo imali period brisanja iz evidencije iz prebivališta velikog broja ljudi na određenom prostoru i bez informacije strankama o razlozima zašto su brisani iz evidencije Ministarstva unutarnjih poslova, zašto su im uskraćena ta elementarna prava na dokumente itd. Unatoč, unatoč toga što su oni od tih službi tražili takvu vrstu informacija. Imamo slučajeve promjene upisa zemljišno-knjižnog stanja bez obavijesti građana na mnoge nekretnine se upisala država kao, RH kao vlasništvo nekretnina a da pritom korisnici toga nisu bili obaviješteni i nisu mogli na svoje inzistiranje, niti dobiti kvalitetan podatak niti obavijest zašto je to učinjeno. Da se ne govori da bi logično bilo instruirati, odnosno dati upute o nekakvim pravnim lijekovima tim ljudima kako da se takav nedostatak otkloni. Dakle, to su razlozi, mogao bih ih ovdje nabrojati još, ali mislimo da je, da su ovih nekoliko eklatantnih primjera dovoljni razlozi da se ozbiljno razmišlja o ovome zakonskom prijedlogu koji pokušava na neki način otkloniti nedostatke o nedostatke o kojima sam govorio. O samom zakonskom tekstu ću reći da su, da se bitne izmjene utvrđene konačnim prijedlogom zakona o odnosu na važeći zakon, odnose se na slijedeće, dakle prema prema našem viđenju stvari to je, odnosi se na usklađenost s europskim standardima prije svega. Mislimo da je ovim zakonskim prijedlogom jasnije definiran pojam javne vlasti i njegove obveze u primjeni zakona, članka 10. taksativno su navedene informacije u 15 točaka. Isto tako mislimo da je ovim zakonskim prijedlogom jasnije definiran pojam informacija što je vrlo bitno da bi znali razlikovati, da bi znali razlikovati nekakve kategorije informacija koje su dostupne građanima. Mnogo je o tome ovdje bilo govora, kako novina uvodi se povjerenik kako nezavisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama. Mi ga doživljavamo prije svega kako jedan novi i osnovni i osnovni alat za provođenje ovog zakona. On ima definirane ovlasti, jasno definirane ovlasti kako i treba da bude, on je prije svega savjetodavno tijelo, njegova uloga je i nadzorna, on će i formirati inspekcijski nadzor kao nekakvu svoju produženu ruku i kontrolni mehanizam i on ima i prekršajne ovlasti. Za nas je posebno bitno da ga bira Hrvatski sabor, dakle biramo ga svi mi, pa ćemo u jednoj kvalitetnoj raspravi onda moći reći argumente za i protiv pojedinaca koji budu bili kandidirani za ovu ozbiljnu funkciju. Sasvim je normalno da će većine imati svoje prijedloge i to ništa neobično nije, dakle komentari o tome da će to biti i većinski kandidat je nešto što podrazumijeva logiku parlamentarne demokracije, odnosno većine. Podnosi izvještaj Saboru što je vrlo bitna stvar jer mislimo da će se kroz to izvještavanje Saboru, pojavljivanje pred ovim Domom, ukazivanje na činjenice, na prednosti, na nedostatke, na iskustva dakle uspostavit će se jedna subordinacije, subordinacija kontrole toga mehanizma između Sabora i toga i toga organa. I mislimo da je vrlo dobro to što je javna percepcija, stvorit će se jedna javna percepcija njegove odgovornosti za provođenje tog postupka. To je dakle dakle povjerenik kao nezavisno tijelo i samim time dilema koja se stalno proteže da li je velika koncentracija moći u toj funkciji, ako se uzme u obzir sve ovo naprijed navedeno ko će ga birati, da će on ovdje podnositi izvještaje o svome radu, da će ukazivati na neke nepravilnosti i da će biti javno odgovorna osoba. Dakle, ta dilema o prevelikoj moći je na taj način otklonjena. U zakonu su i dobra rješenja gdje se uvodi obveza tijela javne vlasti za objavu nacrta zakona i drugih akata na internetskim stranica, što je do sad bio u mnogo slučajeva nedostatak, popisuju se, propisuju se duži rokovi u korist podnositelja zahtjeva što u svakom slučaju strankama i korisnicima ovih informacija ide u korist, uvodi se pojam središnjeg kataloga službenih dokumenata RH što je isto za nas jedna dobra kvalitetna stvar naročito za onoga tko se time služi i kome te informacije trebaju. uređene su prekršajne odredbe sa visokim kaznama za uskraćivanju informacija. Mislimo da je to dobro i da će upravo te visoke kazne kao nekakva represivna mjera utjecati da se kvalitetno provodi osnovna ideja iz ovog zakonskoga teksta. Imamo jednu primjedbu na članak 23. u stavku 2. se kaže da tijelo javne vlasti ne donosi rješenje o zahtjevu odnosno kaže kad ne donosi rješenje u zahtjevu, pa kaže se u stavku 2. kad obavještava korisnika da je istu informaciju već dobio a nije protekao rok od 90 dana od podnošenja prethodnog zahtjeva. Mislimo da ovih 90 dana treba biti dulji rok jer se bojim zloupotreba da će netko taj kratak rok za ponovnim i ponovnim davanjem jedne te iste informacije svaka tri mjeseca dakle da će to zloupotrijebiti. Mislimo da taj rok treba da bude od 6-12 mjeseci, i onda ovo ograničenje ima nekakvog smisla. Zaključno mislimo da se ovim uistinu formiraju nove službe ali i one su potrebne da bi se sustavno kontrolirao protok informacija i naravno da se bez formirane ozbiljne službe ne može ozbiljno voditi posao ali se ona ne smije birokratizirati i naravno da je uvijek u pitanju tema rasprave je novac pri tome. U ovoj stvari mi procjenjujemo da je veća korist ovo što radimo nego troškova koji će to koštati. Mislimo da će ovaj zakon doprinijeti kvalitetnijem protoku informacija, većem zadovoljstvu ljudi i korisnika tih informacija i mi ćemo ovaj zakonski prijedlog podržati. Hvala lijepa. Time smo završili raspravu po klubovima i prelazimo na pojedinačnu raspravu o trajanju od deset minuta. Riječ dajem poštovanom kolegi Zlatku Komadini. **Komadina, Zlatko poštovane kolegice i kolege prvo želim reći da podržavam donošenje ovoga zakona u skladu i sa stavom kluba ali ne iz razloga koji sam većinu čuo ovdje vas pa i uključivo i predlagatelja djelom. Znači ne iz razloga ne transparentnog i koruptivnog rada tijela javne vlasti. Ne iz tog razloga, nego iz razloga što će ovaj zakon omogućiti uvid građanima i pravnim osobama u rad tijela javne vlasti i kojim će se učvrstiti demokratsko povjerenje odnosno povjerenje u demokratske institucije na demokratski način i zapravo će se omogućiti prevencija eventualnih pojavnih oblika korupcije i netransparentnosti. Zato sam prije rekao onu repliku gospođi Sunčani Glavak da nije dobra poruka da odavde iz Hrvatskog sabora se građanima šalje poruka da tijela javne vlasti rad koruptivno i ne transparentno. To jednostavno nije točno i točno se vidi razliku u diskusijama kolegica i kolega koje su bile na čelnim dužnostima u tijelima javne vlasti i onih koji to nisu. To se jednostavno ovdje vidi i čuje. A ja naravno razumijem u potpunosti dio onih koji diskutiraju na bazi percepcije jer drugih podataka i saznanja nisu imali ili nemaju a percepcija se dobiva u pravilu na osnovu medijske slike rada javne vlasti a ta percepcija u Hrvatskoj je loša. E zašto je loša. Reć ću samo jedan primjer finih medija, a ima ih još puno, a to puno primjera je zapravo jako malo u postotku ukupne javne vlasti i jako malo u ukupnom trošenju proračunskih i javnih sredstava. Npr. bilo bi dobro vidjeti podatak od nekih 150 milijardi javnog novca državnog proračuna lokalnih i županijskih proračuna pa kad bi se dodali javnom sektoru u smislu javnih poduzeća koliko je zakontaminirano, koliko je zahvaćeno koruptivnim djelatnostima. Uvjeren sam ispod 1%. A mi imamo percepciju da je tih 1% 100% a to nije točno. Nije 100, puno više od toga je po percepciji. Zato kažem ovaj zakon je potrebno donijeti ali isto tako moramo biti svjesni da moramo i spriječiti i zlouporabe po ovom zakonu. I po ovom zakonu može biti zlouporabe. Naime jednostavno stvar je u tome da ili imate odgovornost u javnom poslu ili je nemate. Nijedan zakon neće spriječiti onoga koji želi neodgovorno ili da ne kažem ne transparentno ili da kažem koruptivno djelovati da tako ne djeluje. Nijedan ga zakon neće spriječiti. I to je tako uvijek bilo u životu i u praksi i u bilo kojoj djelatnosti pa ne samo u javnom poslu. Reć ću vam par primjera na konkretno sam na neki način rastao preko tih deset godina u stvaranju transparentnosti rada javnog sektora u onom djelu gdje sam bio prisutan od toga da kad su se uvodile web stranice do danas kad je to dobar dan svima, od društvenih mreža, od toga da je rad prije svega ako ćemo gledati jedinice lokalne i regionalne samouprave javan, sjednice su javne, radi se o preko tri stotine npr. točaka skupštinskih o raznim gradovima, općinama, županijama na bazi godišnje razine, odluka, zaključaka, izvješća itd., preko tisuću na kolegijima, sve to prate mediji, prate novinari, sve je to javno, objavljuje se kažem na web stranicama, ima se tiskovne konferencije i sve to skupa može se doći na uvid i pogledat ta dokumentacija ako netko misli da eventualno nije u redu s njom. Pored toga tijela javne vlasti imaju zakonski nadzor. Državna revizija je godišnje obvezna proći kroz sve primjerice za županije je to dosta obaveza godišnje i za druge veće institucije. Isto tako nalaz Državne revizije ide u MUP i ide u Državno odvjetništvo koje može i mora po prirodi svoga posla svaku nazovimo sumnjivu radnju dodatno pregledati i pogledati, i odnesti kariole papira i dokumenata prilikom tog gledanja, ja sam bar tu praksu imao, a da ne mislite da sam imao lošu, preko 50% su bila bezuvjetna mišljenja revizija, nešto je bilo i uvjetnih, ali nijedno nije bilo odbačeno. E sada što tu želim reći gdje je najviše interesa javnosti, ali znate koje javnosti? Zapravo zainteresirane ili da ne kažem nezadovoljne ili oštećene javnosti. To je najčešće ta praksa. Radi se o natječajima za zapošljavanje i radi se o javnoj nabavi. Tko izgubi krivo mu je, žali se i sumnja da je namješteno. Tko nije primljen sumnja da je primljen netko po podobnosti i to je u praksi uvijek tako. I ja ću vam reći što smatram da nije uredu i tu sam podnio jedan amandman, nije velik, vrlo sitan ali je bitan. Radi se o tome da nisam pobornik toga da se nutarnji dokumenti određene institucije koji se tiču nekih unutrašnjih procesa kopiraju, umnožavaju, dijele po medijima i šetaju po ulicama. Svako ima pravo doći pogledati osobni uvid izvršiti. Zato sam tamo dao amandman da to bude ili a ne i. Reći ću vam kažem primjer, npr. mediji često traže tko se javio na javni natječaj za pročelnika. Ja to nikad nisam dao u medij niti ću dati. Dati ćemo tko je izabran. A dali smo samo one koje smo pitali pisanim putem s povratnicom da li su suglasni da se njihovo ime objavi u javnosti. Pa to je zaštita privatnih podataka i uostalom ti ljudi negdje rade. Može izgubiti posao u onoj firmi gdje radi. Mislim igrati se tako s tim ljudima ja to baš nisam naučio na takav način. Isto vam je slično kod javne nabave da se kopiraju sve ponude i dostavljaju bog te pita gdje sve. S tima da sam također da idemo u praksu da svi ti koji traže u pravilu ne dođu u kuću i ne izvrše osobni uvid, a imaju pravo. Što se tiče još ovoga što sam čuo od nekih kolega i kolegica sukoba interesa odnosno imovinskih kartica dužnosnika. Ja moram priznati da meni taj zakon uopće nije jasan u jednom dijelu, a to je u dijelu da je to javno dobro dostupno na internetu. Mislim valjda je svrha imovinske kartice ta da povjerenstvo utvrdi vašu, bilo čiju imovinu na početku mandata i na kraju mandata. I ako imate nesrazmjer koji ne možete pokriti prihodima, izvijestiti Poreznu upravu i nadležna državna tijela i institucije jer znači da ste nešto zamračili što bi rekli. A ovako da se sa vašom obitelji i sa vama naslađuje svekolika hrvatska javnosti imate li ili nemate mislim nisam siguran da je to bila svrha. da je to bila svrha. S time da bi trebalo daleko više javnosti uvesti u nešto drugo, ne u gradove, općine, županije, u Vladu RH i u Sabor tu je najmanje takvih pojavnosti, nego u javna poduzeća i u pravne osobe u vlasništvu javnog sektora. E tamo gdje su usluge, radovi gdje se sklapaju ugovori sa privatnim sektorom tamo je zapravo mogućnost ovoga o čemu ste vi neki govorili. Evo s moje strane toliko. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Sada ću vas izložiti replikama. Prvo poštovani zastupnik Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Komadina vi ste u raspravi podržavam jedan veliki dio vaše rasprave, pogotovo u dijelu o tome da te informacije koje se traže ne šetaju ulicom. Međutim naveli ste primjer izbora pročelnika u županiji za određena tijela. Vi na konkretan zahtjev, dopis medija nećete odgovoriti, međutim tada dolazimo u prostor manipulacije i drugim kanalima svi ti koji su na natječaju završe prije natječaja u medijima, zna se unaprijed tko će biti izabran, već se odredi iz koje stranke dolazi. To postaje politika javnosti, šetaju informacije ulicom a rezultat takvih informacija jest da u trenutku kada se donese taj izbor kojeg niste htjeli napisati mediji su ga napisali već 10 dana prije. To je taj problem s kojim se mi susrećemo. I možemo se mi pozivati i na tajne i na tajne ugovora koji se najčešće traže pogotovo recimo koncesijski ugovori kojima su građene autoceste itd. oni su klasificirani kao tajne, da ne govorim o pravosudnim procesima koji su u tijeku itd. koji su počinjali na takvim informacijama dozvoljavaju ovo što danas imamo u medijskom prostoru naše države koja je kontaminiran velikim dijelom upravo i klevetama i presudama unaprijed i svim ostalim, a pogotovo ona slika da već unaprijed znamo tko će biti izabran bez obzira na javni

zgodnih formulacija. Ovo što ste vi rekli je curenje informacija. Toga je uvijek bilo i bit će nažalost ne možete spriječiti prijavu službi. A i od istih onih koji se prijavljuju pa sada ne znaš kada je od koga. A A ovo što ste vi rekli ja se slažem s vama za javna poduzeća i za dio ugovora da pogotovo oni koji se tiču velikih i visokih vrijednosti ili upravljanja u javnom smislu javnim dobrom itd. da to mora biti dostupno javnosti Druga replika poštovana zastupnica Ingrid Antičević Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Vi ste kolega istaknuli nešto što nije do sada nitko istaknuo, mislim da je jako važno, a to je ne samo problem davanja informacija nadamo se da će ovaj zakon nastojati poboljšati to davanje nego i objava informacija. Što smo mi imali do sada nažalost, da ono što je trebalo biti javno to je bilo tajno, a ono što je mora što u svakoj normalnoj i uređenoj zemlji mora biti tajna to je bilo javno, ali to je sada predmet mnogih postupaka pa ja više o tome ne bih. Ali problem je taj dakle gdje manipulacija pa čak i istinom zlouporaba toga je jedan veliki problem. zato i mnogi oni koji se nemaju što plaše se te javnosti jer često u medijima istina i laž doživljavaju jednaku sudbinu, ako ne istina još i goru. Istina počesto biva još i sumnjivija. Istina se ismijava, s njom imamo poruge. Takva osoba na kraju krajeva ako i nema što izgubiti izgleda kao gubitnik jer se otvara, jer govori sve, jer govori i ono što misli. To je naš veliki problem. Ali zato raduje da ćemo mi vrlo brzo ovdje raspravljati i o Zakonu o medijima jer kao što je profesor Kregar govoreći, a vi ste to posebno i akceptirati da informacije pripadaju građanima. Ti isti građani bez obzira na vlasništvo nad medijima imaju pravo saznati tu istinu, a vlasništvo nas sada u ovom trenutku ne zanima. Na repliku odgovara kolega Zlatko Komadina. Ali to je stvar neodgovornog ponašanja u sustavu i reći ću vam jedan primjer, ali sad se nešto malo to izgleda sankcionira. Primjerice vi slobodno se možete okačit na portal bilo kojeg javnog glasila i anonimno izvrijeđati koliko god hoćete koga god hoćete

Hvala lijepa potpredsjedniče. Pa kolega Komadina, govorili ste tu i o nečemu što nije direktna tema ali vezano je također uz ove probleme transparentnosti, dakle transparentnosti kao jednog antikoruptivnog sredstva svakako, a to je imovinske kartice dužnosnika i složila bih se u mnogome u vašoj raspravi i u tome da su one uglavnom služile za trač za naslovne stranice itd., a nikakvog ozbiljnog postupanja po tome u mogućem utvrđivanju i sprečavanju sukoba interesa nije bilo. Ali evo vidite, vi ste rekli da bi trebalo to povjerenstvo onda utvrdit nesrazmjer ali upravo vaša stranka čini mi se ili netko iz vaše stranke zatražio provjeru ustavnosti obveze ovlaštenja za uvid u bankovni račun. Dakle neće moći to povjerenstvo provjeriti nesrazmjer vaše imovine i onoga što ste mogli zaraditi jer možete ne prijavit a to povjerenstvo nikako neće moći provjerit. Možete imat ne znam koliko na bankovnom računu, to se neće moći provjerit. Ako ste za 100 tisuća eura kupili primjerice mali stančić onda će vam to bit u zemljišnim knjigama i bit će provjerljivo, ali ako imate primjerice na banci 500 tisuća eura to nitko i nikada neće moći provjerit i to ćete moći zatajit i neće povjerenstvu bit moguće da usporedi vaše prihode i vašu imovinu. Ja ne znam tko se toga bojao, zašto bi to trebalo bit zapriječeno i zašto bi za nas trebala vrijedit bankovna tajna i zašto je se mi ne bi dobrovoljno odrekli da bi povjerenstvo moglo i to provjeriti, da bismo mogli biti na testu javnosti. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** I na ovu repliku odgovara Zlatko Komadina. Pa radi se opet o mogućoj zlouporabi takvih podataka, radi se o bankarskoj tajni. O tome je istina vrijedno raspraviti. Ja osobno sam pisao i taj dio u imovinsku karticu, ali mnogi kolegice i kolege nisu koliko znam. Ali ponavljam ono što sam rekao, čujte živimo u jednom tako svijetu koji baš nije jako ugodan u nekim segmentima i zato kažem mislim da je pitanje privatnosti nečega jedan dio priče, a pitanje javnosti … je drugi i nije sve to zapravo što je na umu da je ujedno i na drumu. Ima načina kako se to može sankcionirati i kako se treba postupati i kod tih kartica i uopće kod informacija, pogotovo kod zlouporabe. Zato kažem ali to je posebna tema, što ste i sama rekli. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom pa pozivam kolegicu Mirelu Holy. Pa na samom početku želim reći da sam s velikim zadovoljstvom čitala ovaj Konačni prijedlog zakona o pravu na pristup informacijama jer sada gotovo 7 godina otkako su kolega Šime Lučin i klub SDP-a prvi put predložili uvođenje povjerenika za informacije u smislu jačanja prava na pristup informacijama kao demokratske i civilizacijske stečevine, napokon i dobivamo povjerenika. Sigurna sam da će institucije povjerenika za informacije kao drugostupanjskog neovisnog tijela svojevrsnog pravobranitelja, odnosno ombudsmana za informacije kojeg bira Hrvatski sabor doprinijeti tome da tijela javne vlasti znatno ozbiljnije počnu provoditi ovaj iznimno važan zakon za podizanje transparentnosti upravljanja, posebice raspolaganja javnim novcem, a time i suzbijanja korupcije. Naime, iako je dosadašnji Zakon o pravu na pristup informacijama iz 2003.godine koji je niveliran i korigiran 2010.godine bio kvalitetan, u njegovoj provedbi dolazilo je do problema upravo zbog toga što je kontrolu provedbe vršilo jedno tijelo javne vlasti, a ne neovisni povjerenik koji odgovara Saboru. Zbog toga je taj zakon više služio pro forma kao dokaz da Hrvatska ima i ovaj instrument kontrole vlasti kao ukras demokracije, a ne kao stvarna poluga za kontrolu vlasti. Zbog toga se često događalo da tijela javne vlasti ne odgovaraju na zahtjeve za prava na pristup informacijama, čak i nakon žalbe drugostupanjskom tijelu nije se događalo ništa. Nadam se da će se ova neprihvatljiva situacija zbog toga što sada uvodimo povjerenika promijeniti, odnosno drastično popraviti. Od povjerenika osim kontrole i nadzora nad provedbom ovog zakona očekujem i da proaktivno radi na edukaciji i osposobljavanju službenika za informiranje u tijelima javne vlasti jer su oni i one nerijetko nedovoljno upoznati sa svojim obavezama ili pak nisu dovoljno motivirani da natjeraju tijela javne vlasti na dosljedno poštivanje ovog zakona. Od povjerenika očekujem i proaktivno djelovanje usmjereno u pravcu edukacije javnosti o pravu na pristup informacijama i u tom smislu od budućeg povjerenika očekujem iniciranje kreativne kampanje kojom će se hrvatska javnost informirati i educirati o postojanju ovog zakona i ovog prava. Zašto smatram da će povjerenik kvalitetnije obavljati ovu zadaću od Agencije za zaštitu osobnih podataka i Središnjeg državnog ureda za upravu, odnosno Ministarstva uprave? da su ovim zakonom ojačane ovlasti povjerenika ne samo kroz često spominjani test razmjernosti javnog interesa već i uvođenjem inspekcijskog nadzora te mogućnosti pokretanja prekršajnog postupka. Drugim riječima ovaj zakon u ruke povjerenika daje batinu, a prijetnja od batine je jako često nažalost najbolji alat prevencije eventualnih kršenja zakona. Ovako mogućnost represije postaje stvarna, konkretna i opipljiva pa će tijela javne vlasti sada ipak malo razmišljati hoće li se ili neće oglušiti na zahtjeve na pristup informacijama. Iako je edukacija nužna zbog ljudske psihologije nažalost sama edukacija nije dovoljna, a najbolja prevencija često je upravo učinkovita represija i od budućeg povjerenika očekujem da koristi tu učinkovitu represiju. Pozdravljam i odredbu kojom se točno i nedvosmisleno navodi koje su to informacije koje su tijela javne vlasti dužne objavljivati na svojim web stranicama, a dobro je i da je ovim zakonom plan tijela javne vlasti definiran na način koji ne ostavlja dvojbe o tome tko je obveznik primjene zakona. I na samom kraju izlaganja želim pohvaliti Ministarstvo uprave i ministra Bauka što su ovim zakonom realizirali politiku i ostvarili obećanje iz kampanje i prethodnog mandata kada je SDP bio u oporbi, a budućem povjereniku kojeg ćemo izabrati u Hrvatskom saboru želim puno uspjeha u radu u javnom interesu. Zahvaljujem. Na red je sada došla poštovana zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo za razliku od kolege Komadine ja zaista mislim da je Zakon o pravu na pristup informacijama jedan antikoruptivni zakon i jedno snažno antikoruptivno sredstvo. Zašto? Zato Zato što osigurava transparentnost u radu tijela javne vlasti, a transparentnost je jedan od preduvjeta za prevenciju korupcije. Dakle, u cijeloj borbi protiv korupcije ili sprječavanju korupcije je procesuiranje već počinjene korupcije zapravo kraj priče. Ono gdje treba raditi to je na prevenciji. Prevencija je prije svega dostupnost informacije, javnost rada tijela javne vlasti. Normalno da zbog toga mislim da treba donijeti ovaj zakon da bude kvalitetan, da se u cijelosti građanima omogući njihovo ustavno pravo jer je zadnjim ustavnim promjenama pravo na pristup informacijama dignuto na razinu ustavnog prava, da im se to onda i omogući zaista i faktično u cijelosti. Da li ovaj zakon koji je pred nama to sasvim omogućava? Ja nisam sigurna i zato mislim da ga neću podržati. Poglavito iz razloga što evo osvrnut ću se na nekoliko izmjena od prvog do drugog čitanja. Naime, meni je drago da je predlagatelj usvojio niz primjedbi iz rasprave u prvom čitanju. Ono što mi nije drago, ali evo to je Odbor za zakonodavstvo predložio, dakle da se u članku 15. zapravo šire mogućnosti ograničavanja pristupa informacijama. Dakle, na prijedlog Odbora za zakonodavstvo osim onih razloga zašto se može ograničiti pristup, dakle ako je klasificirana informacija, ako je poslovna, profesionalna tajna, porezna tajna itd., dopunjava se jednom točkom koja kaže i u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom. Smisao ovog zakona je upravo to da omogućimo građanima informaciju i da taksativno ovim zakonom kažemo kada se ono može ograničiti i kada ide na test javnog javnog interesa. Međutim, sada uvodimo odredbu kada je god to određeno drugim zakonima čime smo otvorili i mogućnost da svaki ili nekolicina ili hrpa posebnih zakona proglašava da će neka informacija biti nedostupna. I evo ja sam upozorila, vjerujem da će predlagatelj to i prihvatiti, da onda ako i ostane ta odredba da se onda mora svakako i u članku 16. koji govori o provedbi testa javnog interesa od strane tijela javne vlasti uključiti i ta točka jer bi u protivnom ona izostala i bila bi a priori nedostupna ta informacija. Bilo je puno govora da li se može ograničiti pravo na pristup informaciji u slučaju poslovne ili profesionalne tajne, je li to preširoko ili nije, poglavito za korisnike javnih sredstava i državnog proračuna. Ali evo nalazimo izlaz u članku 16. koji kaže da informacije o raspolaganju javnim sredstvima su dostupne javnosti bez provođenja postupka testa javnog interesa osim ako su naravno one predstavljaju klasificirani podatak. Dakle, toliko o tome. Ja sam apsolutno protiv da se ova ograničenja tako široko šire i tako široko tumače i da se mogu propisivati bilo kojim posebnim zakonom. Što se tiče samog neovisnog tijela koje će provoditi nadzor nad ovim zakonom i uopće odlučivati kao drugostupanjsko tijelo nismo dobili nekakve argumentirane odgovore zašto bi novi dužnosnik državni, dakle jedan sasvim novi ured, bio učinkovitiji u tome od postojeće agencije? Naime, kao što znate veliki je pomak učinjen kada je čini mi se izmjenama iz 2010. po prvi puta kao drugostupanjsko tijelo i tijelo za nadzor nad provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama utvrđeno tijelo izvan onih tijela koje o davanju informacija odlučuju a to je u ovom slučaju neovisna Agencija za zaštitu osobnih podataka. Ovdje je bilo riječi o izboru toga povjerenika kako je to predviđeno ovim zakonom. Naravno da bi bilo dobro da bi se takav državni dužnosnik koji hoće imati velike ovlasti nije da neće biti moćan, ali će biti legitimno moćan jer će mu to ovaj zakon davati ovlasti, da zaista ne bi bilo poželjno da se o njemu široko raspravlja i da on bude izabran u Hrvatskom saboru konsenzusom. Ali da bi to bilo tako prije svega u radu na odborima treba postići tu suglasnost. u ovom mandatu Parlamenta, u izborima imamo vrlo loša iskustva, na odborima se, koji predlažu izbore ti osoba, ovdje spominjem povjerenstvo za sukob interesa i pravobranitelja, gotovo nije, ne gotovo nego apsolutno nije raspravljalo već se pristupilo glasovanju i onda ovisno o broju glasova određene političke opcije je sasvim autonomno to bilo odabrano i prezentirano Saboru na izglasavanje. Opet političkom većinom. Mislim da to nije dobro i da tu praksu treba mijenjati onako kako je to demokratska, dobra, parlamentarna praksa bila u proteklom sazivu. Osvrnut ću se na uvjete za izbor povjerenika, ponovo se tu određuje jedan uvjet, pa kaže istaknuti stručnjak s priznatim etičkim i profesionalnim ugledom i iskustvom iz područja zaštite unaprjeđenja ljudskih prava, slobode medija, razvoja demokracije, to je nešto što je nemjerljivo, to je nešto što nikada nećete moć utvrdit ako je to zakonska obveza da to on ima, pitanje je kako će se utvrdit. Ponovno ukazujem na na raspravu na odboru u slučaju javnog pravobranitelja, pučkog pravobranitelja, dakle gdje se tako paušalno za neke kandidate govore da nisu dosegli određenu razinu, a onda se poslije za neke isto tako bez ikakvog argumenta kaže da su dobri. Dakle, ovo je uvjet koji je objektivno nemjerljiv. U članku 38. koji govori o razrješenju povjerenika, kaže se da će se on razriješit ako je spriječen za obavljanje dužnosti duljem od 6 mjeseci. Ja postavljam pitanje tko će obnašati tu dužnost 6 mjeseci, ako je on spriječen za obavljanje dužnosti znači nema ga 6 mjeseci, on nema zamjenika, on ima nekakav ured ali naravno činovnici u uredu ne mogu obavljati posao povjerenika. Znači li to da će ova država biti 6 mjeseci bez povjerenika povjerenika jer će najprije morat ga ne bit 6 mjeseci, pa će se onda tek odlučivat o njegovom razrješenju. Mislim da to nije apsolutno razrađeno. I dalje kaže se u obrazloženju, a čuli smo ovdje i u raspravi da taj povjerenik neće ništa koštati, to je nemoguće da ne košta, dakle koštat će, to je sada predlagatelj i priznao, jer u prvom prijedlogu zakona je bilo da su nepotrebna sredstva u proračunu. Sada kaže ovako: "Da će biti potrebno osigurati sredstva u državnom proračun." Koliko i kada ako će ovaj zakon stupit na snagu od 8 dana, ako su rokovi za izbor 60 ili 90 dana onda se postavlja pitanje, gdje su ta sredstva, kolika su ona, ovo je prvi zakon koji tako pitanjski kaže samo da će bit nešto potrebno osigurat, a da ne kaže suprotno obvezi koliko je to novca i dali ga ima ili nema u državnom proračunu. Da li će se ići u rebalans proračuna, kako će se osigurati taj novac, kaže se ovdje da povjerenik ima ured kao stručnu službu, on ustrojava ustrojstvene jedinice, dakle bit će tamo nešto više ljudi za te ustrojstvene jedinice, to će svakako koštat, koštat će i i materijalni svi troškovi oko toga. A sada kaže da administrativno-tehničke poslove za potrebe ureda obavljat će agencija. Teško je zamislivo da ured ima, ured i neke ustrojstvene jedinice, a onda će trčat po administrativne poslove u neku drugu agenciju i ko će kome tamo bit šef. Povjerenik će bit šef svome uredu, a šta je sa ovima administrativnim poslovima ostaje neriješeno i upozoravam na još jedno pitanje o kojem sam govorila u prvom čitanju, nije naišlo na odaziv i sluh, ali upozoravam na prekršajne odredbe. Zapriječene su visoke kazne ukoliko tijelo javne vlasti ili netko tko je to dužan po ovom zakonu nije dalo informaciju, što je u redu, zapriječene su i kazne za onog tko uništi informaciju, ali novčana kazna za osobu koja zloupotrebljava dobivenu informaciju je po mome mišljenju neprimjereno malena. Zato ako treba kaznit nekog da ne daje informaciju, treba kaznit i onoga tko ju je zloupotrijebio, a odnos kazne je jedan naprema dvadeset u korist onoga tko je informaciju onemogući. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Na ovo izlaganje imamo prijavljene 2 replike. Prvo će replicirati kolega Zlatko Komadina. Izvolite. Pa poštovana gospođo Lovrin, ja vam zahvaljujem što ste podržali moju diskusiju. A repliciram zato jer ste rekli za razliku od kolege Komadine, pa ste rekli dalje to i to. Pa vam citiram što je rekao kolega Komadina, tj. ja: "Rekao sam da podržavam ovaj zakon.", to sam prvo rekao, ali ne iz razloga netransparentnog i koruptivnog rada tijela javne vlasti nego zbog omogućavanja uvida građana i pravnih osoba u rad tijela javne vlasti kojim će se učvrstiti povjerenje u demokratske institucije i povećati prevencija protiv korupcije i netransparentnosti. Upravo ste vi to rekli, prevencija protiv korupcije i netransparentnosti itd. A što se tiče ovoga povjerenika, želim mu sve najbolje. Da mi je samo vidjet tog jednog povjerenika koji će zazidan u pritužbe ovih koji traže informacije to uspješno rješavati i koji to, ovaj sa kojim kvalifikacijama i predispozicijama, kurikulumom ili radnim iskustvom bi trebala ta osoba biti. Možda bi najbolje bilo da imam npr. samo osnovnu školu i da nikad nije radio, ni u državnim tijelima, ni u gradovima, ni u općinama tako ne bio opterećen s ničim i onda bi mogao slobodno odlučivati kao pravi narodni tribun.ž Zahvaljujem. Na repliku odgovara poštovana Ana Lovrin. vi ste rekli da ne iz razloga netransparentnog i koruptivnog rada tijela javne vlasti. Ja nisam rekla da je ovo alat protiv korumpiranje javne vlasti, ne nego da je to antikoruptivni alat, dakle prva i osnovna stvar za borbu protiv korupcije je transparentnost ili jasnost, ili javnost rada onih koji raspolažu javnim sredstvima pa nisam rekla da je korumpirana ali da je ovo alat da ne bi ne daj Bože takva postala ili da to ne postane opća pojava. Druga replika, poštovani zastupnik Zvonko Milas. ni objašnjeno čime se garantira da će povjerenik kao osoba koja treba brinuti o pravu na pristup informacija to i činiti na jedan transparentan neovisan način osim time što će biti izabran u ovom domu. Da li agencija za zaštitu podataka koja je također neovisna institucija ne bi to isto mogla činiti na isto transparentan i neovisan način. Dotaknut ću se nečega što je ovdje rečeno da je to kao kad pričamo o društvu za zaštitu životinja i lovcima, da oni i jedni i drugi imaju veze sa životinjama. Ja mislim da imaju i da oboje brinu obje institucije brinu o životinjama ali na svako na svoj način. Čak se usudim reć ako su pravi lovci onda i bolje. I spomenut ću samo da Agencija za zaštitu podataka u slučaju kad je trebalo objaviti podatke o Registru branitelja dakle ona prvenstvom se zove i trebala bi skrbiti o zaštiti osobnih podataka. Dakle krši Ustav s obrazloženjem koje ne znam kojim zemljama može pit vodu i time dakle svakom pojedincu koji je u tom registru oduzima pravo da sam svojom voljom da privolu dali će biti ili ne njegovi podaci objavljeni u Registru. Hvala lijepo. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Pa da kolega, to sam i rekla da zapravo nismo dobili argumentiranoga odgovora zašto bi povjerenik to radio bolje i snažnije nego agencija. Dakle mi mislimo da se samo dodatno gomilaju visoki dužnosnici, plaćaju, osnivaju novi uredi ali ne vidimo nikakvu garanciju. Što se tiče agencije kao što vidite jednako tako kako bi ona morala biti neovisna od političkih pritisaka, tako bi morao biti i povjerenik neovisan. Sada se kaže da će on biti manje ovisan zato jer njega će izabrati Hrvatski sabor a ovaj ravnatelj agencije predlaže Vlada. Mislim da nam je jasno da opcija političke veličine ureduje i u Vladi i u Saboru i da je moguć takav pritisak kao što je u slučaju agencije jer znate da je agencija mijenjala svoje mišljenje ovisno o političkoj garnituri na vlasti. Ono što meni potpuno ostaje nejasno u ovome zakonu i što nije razriješeno a to je pitanje zaštite sigurnosnih podataka po Zakonu o tajnosti podataka koji su klasificirani i status vijeća Ureda za nacionalnu sigurnosti i njegovog njegovog mišljenja. Dakle ako je jedan visoko sigurnosni podatak koji je važan za sigurnost države takvim klasificiran da li je onda mišljenje ureda vijeća za nacionalnu sigurnost nekoga obvezuje ili ne obvezuje ili je povjerenik ipak taj moćnik koji će usprkos svega moć procijenit da se objavi taj podatak odnosno da bude dostupan i u tom smislu kolega Komadina zaista dobro izražava skrb kakav bi to nadčovjek i supermen trebao bit koji će to procjenjivat bolje i značajnije. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo sa raspravom, kolega Ante Babić. Izvolite. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa evo kolegica Lovrin je iscrpno govorila o ovom Konačnom prijedlogu zakona o pravu na pristup informacija pa ću ja krenuti u jednom drugom zapravo Ako je sloboda informiranja time i pravo na dostupnost informacijama koje posjeduje tijelo javne vlasti jedno od temeljnih a ovdje naglašavam temeljnih ljudskih prava koje osim Ustava RH propisuje i Europska konvencija o ljudskim pravima i slobodama, te konvencija o pristupu informacijama i međunarodni ugovori, nameće se zapravo pitanje. Tko bi se zapravo trebao baviti zaštitom tog temeljnog ljudskog prava. Podsjećam sve nas da smo sredinom prošle godine donijeli novi Zakon o pučkom pravobranitelju koji je u tom zakonu kao što je bilo i u zakonu prije toga pučki branitelj definiran kao opunomoćenik Hrvatskog sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom i zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila RH. Danas Danas te u svom izlaganju poštovani zamjeniče ministra govorili o konačnom prijedlogu zakona o pravu na pristup informacijama ali ste i najavili amandman Vlade RH na konačni prijedlog zakona kojim će se utvrditi da je povjerenik za informiranje također opunomoćenik Hrvatskog sabora za zaštitu temeljnog ljudskog prava na dostupnost informacija koje posjeduje tijelo javne vlasti. Podsjećam također da u našem sustavu pored pučkog pravobranitelja kao opunomoćenika RH postoji i pravobranitelj za djecu, pravobranitelj za ravnopravnost spolova, pravobranitelj osoba sa invaliditetom a sada ćemo imati ne doduše pravobranitelja za informiranje nego povjerenika za informiranje. Nameće se pitanje hoćemo li ovakvim pristupom da svako temeljno pravo imati posebnu instituciju odnosno posebnog pravobranitelja ili povjerenika i time stvoriti šumu institucija u kojima će se izgubiti oni zbog kojih su te institucije stvarane a to su u ovom slučaju priznat ćete hrvatski građani. Stvaranje takve šume institucija dolazi neminovno do preklapanja njihovog djelokruga pa i mogućeg sukoba nadležnosti. Podsjetio bih također da je i klub HDZ-a predlagao da se i posebni pravobranitelji za djecu i ravnopravnost spolova inkorporiraju u sustav pučkog pravobranitelja što nažalost saborska većina nije prihvatila. Pa tako i sada držim da bi bilo dobro i poželjno ali i racionalno da imamo jednu instituciju, a to je institucija pučkog pravobranitelja koja bi bila mjerodavna za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila RH kao što je to i utvrđeno i uređeno Zakonom o pučkom pravobranitelju RH koji kaže članak 2. "Pučki pravobranitelj je opunomoćenik Hrvatskog sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila RH". Jasno, to ne isključuje mogućnost, dapače, specijalizacija zamjenika ili službi u okviru stručne službe ureda pučkog pravobranitelja za zaštitu i promicanje pojedinih temeljnih ljudskih prava i sloboda. Ovakvim pristupom učinili bi institucionalni sustav za zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda građanima jasnijim i reprezentativnijim i kudikamo što je danas posebice važno priznat ćete ekonomičnim i racionalnim. Hvala. Hvala lijepa. Nastavljamo sa raspravom. Kolega Goran Beus Richembergh, nema ga. Gubi pravo na raspravu po ovoj točci. I sljedeći Boris Blažeković. Izvolite kolega. **Blažeković, Boris samom prijedlogu zakona danas su govorili brojne kolege. Posebno bih jasno podržao raspravu kolegice Nade Turine-Đurić koja je govorila u ime kluba HNS-a Liberalnih demokrata i svakako bi podržao diskusiju kolege Josipa Kregara. Pred nama je vrlo važan Prijedlog zakona o pravu na pristup informacijama. Pravo na pristup informacijama je pravo koje je ustanovljeno razvojem uređenjem demokratskih država i regulira se posebnim zakonom pa se Hrvatska svrstava u taj red. U nekim država među kojima je i Hrvatska pravo na pristup informacijama je ustavno pravo. Pored hrvatskog Ustava pravo na pristup informacijama štićeno je i Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Do sada o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama brinula se Agencija za zaštitu osobnih podataka kao neovisno tijelo koje ima nadležnost prava na pristup informacijama u žalbenim postupcima, predmetima, ostvarivanja prava na pristup informacijama, nadzora nad provedbenom … zakona. Ovim konačnim prijedlogom zakona te zakonskom … da se osnuje povjerenik za informacije te da on preuzme nadzor nad provedbom Zakon o pravu na pristup informacijama učinjen je po mojem mišljenju kvalitativni iskorak u tom osnovnom ljudskom pravu. Temeljem zakona svaka fizička i svaka pravna osoba korisnik je prava na informaciju i ima pravo dobiti i zatražiti informacije. Korisnici, prvenstveno građani ali i poduzeća, udruge civilnog društva mogu zatražiti bilo koju informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koje nadzire tijelo javne vlasti. U pravilu su sve informacije javnih vlasti javno dobro i svima moraju biti dostupne. Tijela javne vlasti obvezna su redovito obavljati informacije i kada za to ne postoji poseban zahtjev. Pristup informacijama može se ograničiti samo u izuzetnim slučajevima i to u slučajevima na način propisan zakonom uz obvezu objašnjenja trajanja roka ograničenja prava na pristup Temeljem zadnjeg izvješća Agencije za zaštitu osobnih podataka koje je dostavljeno i koje raspravljano u ovom saboru, vidljivo je da određena tijela javne vlasti još nisu ili razumjela ili nisu prihvatila ili nisu ekipirana za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama. Tek oko 50% tijela javnih vlasti ispunila su i ne sva u cijelosti i na neispravan način obvezu dostavljanja izvješća agenciji. To je jedan od najzornijih podataka koji ukazuje na aktualne probleme u provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama. Između ostalog postoje primjedbe da za dobivanje osjetljivih kompliciranijih informacija i dalje preduga i presložena procedura i to može dodatno ugroziti ljudska prava. Sve to ukazuje na potrebu poboljšanja zakonskog okvira ali i o porastu interesa korisnika informacija. No bez obzira na navedeni znatan porast zahtjeva dolazi do zaključka da nažalost još uvije građani i ostali korisnici prava na informaciju nisu adekvatno upoznati sa svojim ustavnim pravom. Još je puno znakovitije da ni tijela javne vlasti nisu dovoljno upoznata sa svojim obvezama iz zakona o pravu na pristup informacijama. zato smatram da je potrebno uložiti dodatne napore u informiranje i obrazovanje kako samih građani ostalih korisnika prava na informaciju tako i na dodatno informiranje i obrazovanje tijela javnih vlasti u njihovim obvezama objavljivanja i davanja informacija. Prijedlogom Zakona na pristup informacijama sva su tijela javne vlasti dužna surađivati s povjerenikom za informiranje te time i Agenciji za zaštitu osobnih podataka omogućen i omogućuje se učinkovitiji rad, a građanima njihovo Ustavom Ustavom zagarantirano ljudsko pravo. Jedan od stvarnih efekata konzumacije provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama jest suzbijanje korupcije. Najveće zlo jedne države je korupcija. Korupcija razara gospodarstvo, stvara izokrenute vrijednosti, gura na površinu i ljude, događaje i pojave koje simboliziraju kvazi uspjeh, a radi se o nesposobnim prevarantima i kradljivcima te razarajućim pojavama u društvu koja promoviraju neisplativost poštenog života, promoviraju nevrijedno sustavno obrazovanja, poštenog rada i poštenog poduzetništva. Korupcija nastaje i može nastati isključivo u državnim institucijama i poduzećima vezanim uz državu. Tu su pojavu da bi opstali u krajnjem slučaju preživjeli prisiljeni prihvatiti brojni pojedinci i privatni poduzetnici svih vrsti djelatnosti. Pravo na pristup informacijama suzbija se to razarajuće zlo. Stvarna vrijednost prava na pristup informacijama jesu odgovornost vlasti spram onih zbog kojih postoji, građana i građanki. Svaka vlast obavlja poslove koje su joj povjerili građani, svaka institucija i svaka uprava služe građanima i zato sve što se tretira iz proračuna, sva državna poduzeća te sve što kao ulogu u državnim službama i institucijama plaćaju građanke i građani mora biti izloženo ispitivanju propitivanju, procjenama i ocjenama. Još i više, današnje moderno vođenje države treba biti u potpunosti otvoreno prema javnosti i prema građanima. Današnja moderna država treba što više vlast demistificirati kao tamo neku nedodirljivu. Svaka moderna vlast želi koliko god je moguće uključit građane u upravljanje, odnosno odlučivanje i donošenje zakona i propisa. Zbog toga svaka suvremena država potiče snažan razvoj civilnog društva koje sve više participira u svim procesima u državi i društvu. Suvremeno vođenje države jest otvorena država koja od svojih građana očekuje, omogućava im da i nakon izbora sudjeluju u svim procesima, da i nakon izbora građani propituju one za koje jesu ili nisu glasali. Suvremeno vođenje države omogućava svojim građanima da neposredno i posredno participacijom pomažu u razvoju i unapređenju cjelokupnog društva. U tome se građani moraju osjećati ugodno i moraju osjetiti da su sve državne institucije njihove institucije, da imaju puno pravo tražiti i zahtijevati od onih koji su trenutno na vlasti da vode njihovu državu s povećanom pažnjom i posebnom brigom te da brinu za institucije i upravljanje procesima u državi i društvu. Jedan od snažnih alata koji omogućuje i propitivanje, ali i ispravnu participaciju vlasti i državnih institucija je Zakon o pravu na pristup informacijama. Hvala lijepa. Sljedeći na redu je Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa uvažena potpredsjednice. Pa evo ja ću nešto ukratko i raspravi o Zakonu o pravu pristupa na informacije. Provedba ovog zakona od 2003. sa izmjenama iz 2010. pa do danas možda je često stvarala krivu sliku jer u javnosti je možda ostavljao se dojam da ne postoji svrha ili cilj ovakvog zakona pa se danas i u sabornici, ali i javnosti tumačilo kao cilj ili kao svrha da je to i demokratsko pravo, da je to i ustavo pravo, čuli smo sada i da je to ali i gotovo cijelog jutra, da je to jedan od alata u borbi protiv korupcije. Možda je najbliži cilju i svrsi bio danas zamjenik ministra kad je u svom uvodu rekao da postoje ciljevi ili svrha. Ja ću izdvojiti dva koja sam si zapisao, a to je prvi pristup informacijama koje posjeduju tijela državne vlasti i ono drugo, pravo na dobru upravu. Iz ta dva cilja može se komunicirati i mislim da su dobro postavljeni. Sam zakon po sebi dobro je postavljen i nije upitna teorija. Ono što mi ovdje danas dovodimo u pitanje to je onaj dio kakva će biti praksa. Već sam danas rekao da je informacija u svojoj službenoj karakteristici rezultat obrade, manipulacije i organiziranja podataka na način koji dodaje znanje primatelju. Mislim da se unutar te definicije kreće i pitanje ovog zakona. Jer što smo imali do sada u provedbi ovog zakona? Imali smo praćenje provedbe tog zakona od strane brojnih udruga među kojima navodim GONG kao najaktivniju u svemu tome, u jednom dijelu i praćenja od strane medija. Pa bi mediji objavljivali povremeno, s vremena na vrijeme ta i ta tijela državne vlasti ili lokalne nisu se očitovala ili su dali toliko odgovora na određene upite, pa postoje i određene statistike. Međutim prije nego što kažem te statistike ću nešto što možda nije vezano uz ovu temu, ali nije nevažno. Po slobodi medija u Republici Hrvatskoj istraživanja kažu da smo 2011. završili na 63. mjestu u svijetu, a 2012. smo pali stepenicu niže na 64. mjesto, zajedno sa Burkinom Faso. To je činjenica, a na dnu te ljestvice su Sjeverna Koreja i Eritreja. Nije nevažno kažem, ali ne dira ovaj zakon. Što interesira običnog građanina ili nekog zainteresiranog za informaciju? Uvijek su to ugovori sklopljeni između tijela državne vlasti i privatnih ajmo reći pravnih osoba. Tu postoji najveća Tu su koncesije i studije i pogotovo financijske transakcije. Kako se to rješavalo do sada? Postoji nešto što postaje određena prepreka provedbi ovakvog oblika zakona, a to je Zakon o tajnosti podataka. On sadrži dovoljno dobrih odredbi koje mogu degradirati mogućnosti koje postavlja ovaj zakon zato što svaki čelnik nekog tijela do sada nekažnjen zbog toga može proglasiti ili klasificirati određenu informaciju tajnom određene razine i vi kao zainteresirani građanin ili u postupku ne možete dobiti tu informaciju ma kako savršen ovaj zakon bio. Možete krenuti u postupak pa ćete se nakon žalbi agenciji vratiti na početak s time što ćete sada po ovom zakonu snositi i određenu razinu troškova, pa tko voli nek izvoli. Što će dobiti nakon toga vidjet će. Istraživanja su jasna i pokazuju da se tijela državne vlasti i do sada, bez obzira na zakon kakav smo imali, koji se ovdje tvrdi da nije bio dobar pa da se popravlja itd., u velikoj većini slučajeva su odgovarali na sva pitanja. Rijetke su institucije u državi koje ne odgovore na pitanja ili na zatražene informacije. Pa tako imamo istraživanje za prošlu godinu koje je provela udruga GONG koja se obratila na 70-tak adresa gdje su 67 odgovora dobili u potpunosti, jedino 3 tijela nisu odgovorila. To je jedan veliki postotak ajmo reći u odnosu na ono što se percipira u javnosti. Naravno da tijelo državne vlasti, a već sam danas to i govorio, neće objaviti neke pojedinosti recimo iz ugovora o koncesiji za izgradnju autoceste ili kojim gospodari recimo BINA Istra ili Zagreb-Macelj itd., neće objaviti. To je u sferi poslovne tajne. Kao što i banka ima pravo da svoju poslovnu tajnu zadrži za sebe ili poslovni odnos sa svojim klijentom tako si i tijelo državne vlasti zadržava to isto pravo. Zašto ću biti suzdržan kod ovog zakona ili izglasavanja? Zbog toga što su se pojavila u raspravi, a vidljivo je i iz zakona, tri osnovna problema. Prvi je svakako izbor povjerenika na način da ga izglasava u ovom Saboru većina koja postoji i koja će to učiniti. Drugo, ono što mi se ne sviđa je svakako podčinjavanje Agencije za zaštitu podataka tom povjereniku tj. on u toj agenciji uzima jedan odjel koji će njemu služiti kao servis u obavljanju svog posla. I treće, imenovanje ili obveza imenovanja službenika za informiranje. Mislim da se sad opet i sa ta tri problema ću pokušati objasniti zbog čega je to tako. Izbor povjerenika će biti politički i tu ćemo doći u dvojbu koju smo već puno puta čuli ovdje. Da li je on neovisan ako ga izabere samo većina ili je neovisan ako ga izaberu svi pa igra i jedno i drugo, može biti u oba slučaja kako smo čuli i neovisan. Mislim da je konsenzus ipak ili nekakva većina, dvotrećinska većina, primjereniji postupak. Što se tiče službenika za informiranje mislim da oni na ovaj način dovode u pitanje funkcije koje dosada postoje, a to su glasnogovornici ministarstava, raznih komunalnih poduzeća i svih drugih tijela državne uprave. Pa gotovo da nema ni komunalnog poduzeća u RH koji nema svog glasnogovornika. Da li su to iste osobe? Po ovom zakonu meni to ne izgleda tako i mislim da će se mnogi naći u problemu. Čut ćemo od predlagatelja što će biti sa tim glasnogovornicima. Po meni su to apsolutno iste ovlasti koje imaju i glasnogovornici dosadašnji. A da nešto ne štima s ovim zakonom pokazala je i sama Vlada. Mi cijelo jutro ovdje pričamo o Zakonu o pravu na pristup informacijama i predstavljamo ga kao savršenog, a Vlada nam je poslala 9 amandmana na isti. U tijeku saborske rasprave dobili smo 9 amandmana od kojih ja izdvajam ovaj prvi koji opet u startu stvara određeni problem ili prostor manipulaciji koji kaže da tijelo javne vlasti dužno je prije donošenja odluke provesti test razmjernosti i javnog interesa. Svako to tijelo bez kriterija što je to test razmjernosti i što je to javni interes će se vrlo lako pozvati ako želi zatajiti određenu informaciju na ovaj članak 16. onako kako će se sutra to izglasati i neće dostaviti podatak. Tako da mi danas možemo kažem pričati koliko god hoćemo o tome da smo mi i slobodni i da smo informatizirani i da imamo dovoljno informacija, međutim postupanja tijela državne vlasti ili tijela vlasti po ovom pitanju i po ovom zakonu bit će otprilike slična dosadašnjim. To je nešto što je nama praksa. Da li će se ovo kažem poboljšati kroz ovo što se u teoriji tvrdi da je dobro i mislim da možda je, možda treba proći jedno godinu ili dvije dana da mi zaista vidimo hoće li to biti tako. Zato kažem zbog ove ne želje da se dogovorimo oko načina izbora ovog povjerenika ali i zbog ovih drugih primjedbi u svojem glasanju bit ću suzdržan. Hvala lijepa. Hvala lijepa. I posljednji u pojedinačnoj raspravi Boro Grubišić. Kolega nije prisutan pa gubi pravo rasprave po ovoj točci. I u ime predlagatelja zamjenik ministra uprave gospodin Zoran Pičuljan završno. Hvala. Hvala vam lijepa gospođo potpredsjednice, uvažene dame i gospodo zastupnici. zahvaljujem vam prije svega na vrlo iscrpnoj, plodonosnoj raspravi koja je ukazala u svakom slučaju na značaj prava na pristup informacijama kao ustavnoga prava, kao ustavnog načela, kao ustavnoga standarda. Dobro je i nije, naravno da nije očekivano da će se postići puno suglasje i potpuno usklađeni stavovi vezano uz zakonsku regulaciju ovoga područja, no ono što je predlagatelj imao i za cilj, za svrhu je upravo na lošoj, a ovdje uglavnom se govorilo o ne dobroj praksi koja u komuniciranju tijela javne vlasti sa građanima upravo to je bila zadaća i jedna potka da bi se zakonska regulacija dala primjerena ili primjerenija zakonska regulacija kojom će se ta loša praksa dati kao instrumentarij za otklanjanje te loše prakse. Naravno da predlagatelj mora da se što se tiče same provedbe ovoga zakona ona će biti pod monitoringom hrvatske javnosti ali ona će isto tako morati biti pod monitoringom Vlade i tijela javne vlasti, odgovornijih tijela javne vlasti nego što su to bila dosada. I bez toga, netko je rekao, ostat će zakon samo prazno slovo na papiru. Svaki će propis ostati prazno slovo na papiru ukoliko izostane ovaj drugi dio, a to je njegova provedba. U tome je i tu se možemo uistinu složiti hrvatski pravni pravni sustav i hrvatska upravna, pravna kako hoćete praksa nažalost dosada bila izložena, mogla biti i jest izložena oštroj kritici hrvatskih građana. Nadamo se da je ovaj zakon i ovdje, žao mi je što nema kolege uvaženog zastupnika i predsjednika Odbora Odbora za informiranje gospodina Vukšića koji je rekao da sam ja ushićeno branio ovaj koncept. To je preteška riječ. Zadnji puta ushićenje u ovom Parlamentu imao sam prije 20 i nešto godina kao i mnogi u je bio samo jedan način, ovo je bilo samo jedno obrazloženje koje i uvjerenje da ovaj instrumentarij koji se ovdje nudi jest bolji no što su dosadašnja rješenja. Evo i kada gledamo gdje se locirao, gdje su se, možemo locirati najvažnije slaganje i neslaganje u ovom visokomu Domu, naravno da se, da ćemo uvijek to povezati sa institucijom povjerenika ili agencijom kao isto tako tijelom kolje je dosada ili koje još uvijek obavlja i poslove prava na pristup informacijama. izlagalo se ovdje niz argumenata zašto je bolje jedno ili drugo rješenje. Ono rješenje koje je prihvaćeno, a to je rješenje povjerenika u odnosu na agenciju, jest rješenje koje je dobilo i to je dobilo u stručnoj javnosti, u raspravama stručne javnosti, akademske javnosti svih onih, većine, dobre većine onih koji su bili uključeni u raspravu o provedbi, o dosadašnjoj provedbi zakona i budućoj percepciji kako bi to ovaj institut trebao izgledati, dobilo je puno povjerenje. Čini nam se da je, mišljenja smo, i predlagatelj je mišljenja da je kao jedna personalizirana institucija, snažnija osoba od ugleda izabrana u Parlamentu sa potporom, nadamo se konsenzusa ili dvije trećine, ali ne zbog toga što je, nadamo se takvoj parlamentarnoj praksi a isto tako ne moram vjerojatno odgovarati na to zašto ovdje u ovom zakonskom prijedlogu nije trebalo staviti dvije trećine, jer je to jednostavno pojasnila gospođa Lovrin, a i još neki zastupnici iz jednostavnog razloga što to ustavno-pravno nije moguće. Zašto sustav povjerenika u odnos na agenciju? Iz razloga što, iz nekoliko praktičnih razloga. Zbog toga što povjerenik može imati ono što agencija ne može imati u hrvatskome pravnome i upravnome sustavu, a to su inspekcijske ovlasti, to znači snažni instrumentarij koji mu daje alat u rukama, koji mu daje kontrolu provedbe ovoga zakona. Zašto ne pučki pravobranitelj? Upravo će te to moći iščitati iz izvješća pučkoga pravobranitelja koji je uputio na potrebu da koji je dao preporuku da se snaži drugostupanjska ovlast rješavanja, drugostupanjska ovlast kod prava na pristup informacijama kroz tijelo, da li agenciju ili povjerenika nije se izjasnio, ali upravo zbog toga što upravno postupanje i sankcioniranje, i i sankcije nisu, upravni postupak koji sankcije nisu u ovlastima pučkog pravobranitelja, on to ne može činiti. I to je, dalje mi se čini da je još nešto, povjerenik jest snažan ali snažan svojim autoritetom, načinom izbora, ovlastima koje ima, ali nije konačan u onome tko odlučuje o pravo na pristup informacijama. O pravu na pristup informacijama u konačnici odlučuje kao i do sad odlučuje visoki, odlučuje ne upravni, nego visoki Upravni sud, ne Upravni sud prvoga stupnja, nego visoki Upravni sud. dok se rješava o odobravanju prava na pristup informacijama, kad su one i od nacionalnog interesa, kad se one klasificirane, ova tužba ima odgodni učinak. Prema tome i sudska je zaštita garantirana, znači još jedan stupanja, a što je bit povjerenika u odnosu na agencije i čini nam se da je on, da će on razviti specijalizirani, specijaliziraniju praksu nego što će to činiti agencija koja se bavi i zaštitom osobnih podataka i istovremeno i pravo pravo na pristup informaciji. Evo, ono što ga još dodatno osnažuje, netko je od zastupnika rekao je ovaj amandman Vlade koji mu, koji je proizašao prijedloga ustavno-pravnih stručnjaka na Odboru za Ustav i Poslovnik, koji mu daje, koje ga pozicionira na, kao opunomoćenika Hrvatskoga parlamenta. Mislimo da je to dobro rješenje, mislimo da je vrijedno prihvatiti i u zadnji čas, u konačnici ono što struka predlaže, što i ustavno-pravna teorija predlaže, a i praksa. I ovdje možda odgovor i zastupniku Boriću koji je u dobroj mjeri pohvalio ovaj zakon, a stavio je, a izrazio je jednu, ne bih rekao sumnju, nego možda zbog čega je Vlada išla sa nekoliko, sa 9 amandmana na ovaj prijedlog zakona koji je sama toliko hvalila u svom obrazloženju njegovoga donošenja. Pa zato što je akceptirala sve ono što je na odborima upravo izneseno, na svim odborima, Odboru za ustavu, Odbor za zakonodavstvo, ne gledajući dali su prijedlozi bili dati od oporbenih ili zbog toga je, to nije učinio odbor učinila je to Vlada. Znači akceptirala je ono što su predložili zastupnici i ono što su predložili zastupnici i ono što je su predložili vanjski članovi odbora. Evo ja mislim da to nije slabost, ja mislim da je to snaga. Ono što je sljedeće važno reći i što se isto drugi tip problema, da li će ovaj i pitanje da li će iziskivati sredstva, kolika će ona biti i kakvi će biti kapaciteti ureda povjerenika. Prije svega u ovom, kroz normativno rješenje preuzima se dio zaposlenika agencije i prebacuje se u ured povjerenika putem internih premještaja u sustavu državne uprave, moći će se omogućiti i snažnije, i snaženje toga ureda postupno kada za to bude sredstava. Preuzimaju se sredstva, preuzimaju se i oprema iz dijela agencije. To je ono što praktički ne dovodi u pitanje i početak funkcioniranja ovoga instituta poslije izbora povjerenika u ovome visokome Domu. Ono što isto tako je treći stup problema da li će provođenje ovoga zakona izazvati ogromne troškove, mislim da spomenuo gospodin Kajin u svojem izlaganju, da će biti nevjerojatno puno povećanja službenika za informiranje, ma nije u tome problem, od 2013. će taj institut egzistira već godinama, već jedno desetljeće i nije bilo povećanja, ta ovlast za informiranje za informiranje se daje ili tom službeniku, ili službenici uz njegov posao,tako da ne treba se bojati da neće moći biti, da će biti veliko zapošljavanje. Mislim da ga na tim mjestima dosada i nije bilo. A tamo gdje nema kapaciteta pa onaj i čelnik tijela, načelnik jedne općine isto tako može i mora biti, mora informirati javnost i biti svojevrstan službenik za informiranje. Evo prihvaćen je još u ovome, unesen jedan amandman koji je ustvari, kojim se mislim da je na prijedlog gospođe Lovrin, da se mogu da se test razmiranosti javnoga interesa može provoditi u svim slučajevima. Nismo prihvatili dio da se drugim zakonima ne može materija regulirati ali u svakom slučaju povjerenik će moći preispitivati svaku svaku takvu situaciju i sankcionirati je u onom slučaju kada misli da ona nije odgovarajuća. Opet pozdravljam uz sudsku zaštitu. Eto čini nam se da ovaj zakon i sasvim sigurno i znamo da ovaj zakon nije perfektan, nema perfektnih zakonskih rješenja, znamo da postoje, da može postojati dvojba da li će povjerenik bolje funkcionirati i da netko može uistinu biti sumnjičav da li će ili ne vjerovati da će povjerenik to bolje činiti nego što će to činiti agencija ali čini nam se da ima puno snažnih razloga da se prihvati ova koncepcija koje se nude u ovome Visokome domu i koja je proizašla uistinu uz jake, jake u snažnu komunikaciju u njegovu nastojanju sa hrvatskom hrvatskom stručnom, profesionalnom i političkom, stručnom, građanskom i političkom javnošću. Stoga bih, mislim da ovaj zakon uistinu zaslužuje da se potpori i da ga se usvoji sa što većim stupnjem konsenzusa. Zahvaljujem vam na vašem doprinosu.

i nada nije loša u trenutku kada imate određeni pozitivni pomak pa očekujete još bolji itd. Međutim mi se nadamo već godinu i pol dana skoro da će nam biti bolje a nije nam bolje. Idemo u lošijem smjeru bez obzira što smo ovdje donijeli stotine savršenih zakona kako se tvrdi. A da je praksa ta koja nam uništava nadu pokazat ću na primjeru povjerenstva za sukob interesa. Kakvu nadu to pruža u izbor ovog povjerenika. Pokušat ću objasnit. Pa smo imali proceduru o kojoj možete predložiti deset članova povjerenstva ali samo deset i nitko onih deset kojih je većina izabrala. Oporba nije imala pravo ni predložiti. Onda u komisiji koja broji glasove nema nikoga iz oporbe onda je potrebno 76 glasova bilo za dobiti mjesto u povjerenstvu pa su neki prošli sa 77 u sustavu koji nitko nije nadgledao sa strane oporbe. Pa ako je to nada a bilo je tajno glasovanje koja nas treba uvjeriti da će i ovaj povjerenik biti toliko neovisan, dobar, kvalitetan, da će on pružiti ono što do sada nije bilo moguće na način i proceduru kako će biti izabran. Onda se mi i dalje možemo nadati. A činjenica da ste sa 9 amandmana koje smo dobili u 11 i pol ovdje na klupu, znači već smo dva sata raspravljali o zakonu. Nismo znali da će doći amandmani. Mi to nismo znali i promijenili u velikom djelu sam sadržaj zakona govori da smo mi jedan dio ujutro raspravljali o nečemu što možda nije bilo vjerodostojno ili stav službeni Vlade. Evo to smo saznali tek u vašem izvršnom ili završnom obraćanju. To je ta priča. A mislim da je to moglo biti i bolje izvedeno a da smo mi mogli na vrijeme biti informirani. Kolega Borić, ovi amandmani su stigli još u vrijeme kad su klubovi raspravljali, bili su podijeljeni na klupe. Odgovor na repliku, ministar Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Što se tiče Zakona o sprečavanju sukoba interesa ako ja ne mogu po poslovniku, …/Upadica Zgrebec: Ministar je naveden kao predlagatelj i ima pravo predlagati, odgovara na repliku.

ne. Dakle ako je replika na predlagatelja može i ne mora. Ako se Odbor za poslovnik dogovori da ne mora onda će takva praksa biti dalje. Ako mi potpredsjednica dopusti onda mogu ja odgovoriti. Dakle što se tiče Zakona o sprečavanju sukoba interesa, vrlo vam je poznato da se i predsjednik Vlade i ja kao ministar u čijem je resoru bio taj zakon zdušno zalagali da se promijeni zakon o sukobu interesa. Međutim zbog dakle dakle obaveza koje smo preuzeli to nije bilo moguće i vjerujem da kad prvi put bude prilika da će povjerenstvo birati na drugačiji način. To je ono što ja imam reći, jer smo mi način izbora tog povjerenstva prigovarali i kad smo bili dakle u opoziciji i vjerojatno smo imali iste primjedbe. Međutim činjenica da je to također jedna od preuzetih obaveza jest da smo povjerenstvo morali izabrati i povjerenstvo je izabrano. Što se tiče povjerenika, dakle ponovit ću ono što mislim da treba reć, dakle mislim da će povjerenik za informiranje značajno doprinijeti transparentnosti i otvorenosti vlasti na svim razinama, da neće pristup informacija biti samo jedna od ovlasti koje sada ima agencija nego da će biti jedina ovlast koju ima povjerenik i da će moći uspostaviti dobru praksu i da će biti osoba od od autoriteta i I sasvim je sigurno da ukoliko bude imao jednodušnu potporu Hrvatskog sabora ili barem najvećih stranaka da će i njegov autoritet u javnosti, a onda i šire biti veći. I kako nam je stalo da to bude dobro napravljeno ja iskreno vjerujem da se može pronaći osoba koja bi dobila povjerenje svih stranaka u Hrvatskom saboru jer je to osoba koja će onda kontrolirati transparentnost rada i državnih institucija ali i institucija lokalne samouprave. dakle radit će recimo to tako provjeru i jednih i drugih političkih opcija i naravno javnih poduzeća barem oni koji su u pretežnom vlasništvu države. A što se tiče institucionalnog oblika ja bih to rekao otprilike retoričkih, naziv Agencija za zaštitu osobnih podataka upućuje na to da agencija najprije mora gledati kako da zaštiti osobne podatke, a onda ako ne može nikako da ih objavi.

da ovaj povjerenik je stvarno jedan snažan demokratski iskorak. Ja bih nazvao ovog povjerenika da je to opunomoćenik Kukuriku koalicije i on to zapravo jeste. Vi to morate shvatiti kao i svi hrvatski građani da većina u ovom Hrvatskom saboru je Kukuriku koalicija koja će svojim odlukama kao i svojim prijedlozima kao i u dosadašnjoj praksi sve na silu donijeti bez ikakvog konsenzusa bez ikakve suradnje, bez ikakve demokratske mogućnosti u odlučivanje, bez demokratske prakse koju smo primjenjivali u prijašnjem vremenu. Znači definicija ovoga čovjeka povjerenika je kukuriku povjerenik za transparentnost u informiranju svih državnih, lokalnih i regionalnih institucija. To je kompletan naziv vašega zakona.

da pučki pravobranitelj ne bi mogao to raditi dakle štiti ustavno pravo građanina na pravo na pristup informacijama ali ja čitam da je pučki pravobranitelj opunomoćenik za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom što je jedno od njih i ovo. Nadalje ste rekli da su ustavni pravni stručnjaci predložili ove amandmane da bi se onda ovim amandmanima postao i ovaj povjerenik opunomoćenik Moram reći da po Ustavu jedini opunomoćenik Sabora za zaštitu ljudskih prava utvrđenih Ustavom jest pučki pravobranitelj. Zato smo se i zalagali da se svi posebni pravobranitelji uokvire u instituciju pučkog pravobranitelja jer bi dobili ustavnu težinu opunomoćenika Hrvatskoga sabora. To je bio naš racio. Jednako tako i ovaj. Ali nije važno i mislim da ti ustavnopravni stručnjaci ne bi mogli reći da ovim amandmanom on postaje opunomoćenik Sabora, nipošto za mene ne, ustavni opunomoćenik jedino pučki pravobranitelj. Nadalje, ovi amandmani dakle da ne kažem da ste ispustili neke odredbe oko administrativno tehničkih poslova rekavši da njima nije mjesto ovdje nego u završnim odredbama. Ovako kako ste stipulirali amandman oni ne mogu nikako biti sadržaj završnih odredaba jer rješavaju stvar pro futuro a ne u prijelaznom periodu nego zauvijek određuju tko će obavljati administrativno tehničke poslove i njima nikako nomotehnički nije mjesto u završnoj odredbi nego upravo tamo gdje je i bila ako se tako A ako želite u završnoj odredbi onda usvojite amandman zastupnika Vukšića koji stipulira to upravo tako da će te administrativne poslove obavljati agencija do preuzimanja poslova od strane ureda povjerenika.

ja sam uistinu rekao da nisam rekao meni se čini da nisam rekao da to ne bi mogao obavljati pučki pravobranitelje nego sam rekao zašto u kojem segmentu ne bi mogao … vezano uz upravni postupak i sankcioniranje. I nismo tu … /Govornik se ne nisam vas čuo, ispričavam se. To je jedno. A drugo je što se tiče ovoga ustavno pravnog prijepora. U članku 93.stoji pučki pravobranitelj i ostali opunomoćenici Hrvatskoga sabora. Sabor nema smo pučkog pravobranitelja kao opunomoćenika, a ovaj amandman je na tom ustavnopravnom tragu i to ne možete poreći. Čini nam se da mu to samo snažni ovlast da li ga se nazivali opunomoćenikom ili ne sasvim sigurno mu snaži ovlast u odnosu na ono ono rješenje koje smo do sada imali. On štiti promiče i ustavom RH zajamčeno pravo na pristup informacijama. Zašto to nije dobro, zašto to nije njegova snaženje njegove ovlasti? U čije to ovlasti on to zalazi? Ni u čije. što se tiče prijelaznih normi sasvim je dobra stipulacija koju smo dali kroz amandman, a u materijalnim odredbama kada se iscrpimo kada bude donesen pravilnik poslovnik onda će se … a to je omogućeno u materijalnim odredbama ovog zakona onda … kada prođe i vrijeme

Gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Vi ste povrijedili članak 213.kada ste omogućili ministru koji nije bio nazočan na ovoj raspravi da odgovara na repliku. Jednako kao što zastupniku u članku 213.koji nije nazočan gubi pravo na riječ u toj temi, jednako tako i predstavnik ministarstva ili sam ministar gubi pravo na riječ. Stoga vas molim da ubuduće pazite na povredu Poslovnika te na primjenjujući članak 213. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Nije povrijeđen članak 213.jer su u samom aktu navedeni predstavnici predlagatelja i ministar i zamjenik ministra uprave i imaju pravo govoriti I mogu se javiti tijekom rasprave, svaki puta tijekom rasprave, prema tome i ministar je imao pravo odgovarati na replike jer je jedan od predlagatelja, a vi ako niste zadovoljni obratite se Odboru za Ustav. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem se gospođo potpredsjednice. Uvaženi zamjeniče, spominjali ste službenike za informiranje i kazali ste da neće biti povećanih troškova. Meni se čini da hoće, a za pravo mi daje članak 18. jer ste omogućili korisnicima da ostvare prava na pristup informaciji temeljem podnesenog i usmenog zahtjeva. Znači mi ćemo biti zatrpani očigledno sa sa zahtjevima, ljudi sa mobitela s autoceste, državne ceste koja je već bila koje kategorije, sebi će dat za pravo da zovu i naravno mi smo u obvezi da dajemo te povratne informacije. Govorim o lokalnoj samoupravi. tako za pravo mi daje i članak 21. kad kažete ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, znači mi moramo biti i policajci, odnosno istražitelji. Zatim članak 24., ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna može zahtijevati njezin ispravak. Znači ako korisnik smatra da informacija nije točna može tražit njezin ispravak. Nije dobro. Odgovor na repliku, zamjenik ministra Zoran Pičuljan. a ono što je vrijedilo 2003. vrijedit će i dalje. Isto tako, ako tijelo vlasti ne posjeduje informaciju to je upravni postupak, morate praktički postupati po Zakonu o općem upravnom postupku. Nije ovo sustavni zakon koji će urediti kompletno postupanje tijela javne vlasti, postoji niz propisa koji to i dalje čine. A što se tiče službenika za informiranje, ni u kom slučaju nijedna norma ovoga zakona ne upućuje na to da će se povećati i trebati povećati broj ljudi u ovom. Trebat će se povećati odgovornost tijela javne vlasti da to stvarno čine. Povreda Poslovnika, Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Uvažena potpredsjednice, povrijeđen je Poslovnik u članku 211. stavak 1. Zastupniku koji želi odgovoriti na izlaganje, replika, predsjedatelj daje riječ čim završi govor onoga na čije izlaganje zastupnik želi odgovoriti. Mislim da je sve jasno i da u onom slučaju nije smio govoriti ministar koji nije imao izlaganje nego zamjenik ministra. Trebalo mi je vremena ali sam našao. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Zaključujem raspravu o prijedlogu zakona. Glasat ćemo naknadno. Hvala